Við höfum svo beðið eftir þingmálum og konkret aðgerðum. Hér undir þessum lið höfum við t.d. gagnrýnt það hve þingmálaskrá ríkisstjórnarinnar er ofboðslega rýr og dagskráin hér á þinginu eftir því. Allt saman algerlega úr takti við yfirlýsingar ráðherra í fréttatímum. Nú er komin fram fjármálaáætlun. Hvað sjáum við þar? Jú, þar sjáum við alveg ótrúlegt skeytingarleysi gagnvart almannaþjónustu í landinu. Við sjáum alveg gríðarlegt útgjaldaaðhald og vanfjármögnun í sameiginlegu kerfunum okkar, sameiginlegu stofnunum okkar. Allt er þetta þvert á fögur fyrirheit í stjórnarsáttmála. Ég vona að það séu einhver mál á leiðinni. (Forseti þessari fjármálaáætlun verði bara kastað eitthvert út í hafsauga og ný lögð fram. Þetta er algjörlega úr takti við það sem hefur verið lagt upp með og það sem var talað um í kosningabaráttunni

í fjárlaganefnd. Þrír stjórnarandstöðuflokkar eru þar með fastan fulltrúa og tveir flokkar eru með áheyrnarfulltrúa. Okkur var öllum boðið á fund

án þess að vera fastir meðlimir á kynninguna. Þeim var bara ekki boðið á kynninguna. Nú geri ég ráð fyrir því að það hafi verið mistök en það eru nákvæmlega þessi mistök sem þetta fljótræði, þessi valdbeiting,

sem bæjarfulltrúi í gegnum tíðina og langaði til að taka fullan þátt þar. Niðurstaðan varð hins vegar sú að vegna þess að

nú það eina, ef maður hefði sannfæringu fyrir því að hlutir eins og þessir kæmu upp af því að menn væru önnum kafnir við að sinna þeim verkefnum sem fyrir þeim liggja, þá gæti maður haft skilning á þessu. Það rifjaðist upp fyrir mér, bara þegar ég hlustaði á þá þingmenn sem hafa tjáð sig hér á undan mér, örlítil fyrirspurn sem ég lagði fram til hæstv. innviðaráðherra, Sigurðar Inga Jóhannssonar, um fjárveitingar til nýframkvæmda í vegamálum yfir nokkurra ára tímabil. Ég lagði þessa fyrirspurn fram 2. febrúar 2022. Það eru 55 dagar síðan og það hefur ekki einu sinni verið beðið um frest til að svara þessu ekki. Það hafa engin svör borist. Orðrétt var þessi fyrirspurn lögð fram á síðasta þingi. Síðan eru liðnir 290 dagar og henni var ekki heldur svarað þá. Samskipti ráðuneyta og ríkisstjórnar við okkur þingmenn sem hér erum — og þingmenn stjórnarflokkanna lenda líka í þessu

Fólk sem beitti fullum þingstyrk sínum til að kreista út hvern einasta valdadropa sem var í boði eftir kosningar situr síðan þegjandi hérna í þingsal allt kjörtímabilið, tjáir sig ekki um nokkurt einasta mál. Stjórnarliðarnir segja að þeir megi þegja í þingsal af því að meginþungi þingstarfanna sé hvort sem er í nefndum. Hvað gerist þá? Þeir fáu stjórnarliðar sem er hleypt inn í nefndirnar sitja einir þar vegna þess að áheyrnarfulltrúarnir, sem fá ekki fast sæti út af valdagræðginni í upphafi kjörtímabils, fá ekki boð á fundina. Stjórnarandstaðan skipti svo litlu máli að það þarf ekki einu sinni að bjóða henni á fundi. Vonandi var þetta óvart, vonandi, en þetta endurspeglar samt viðhorfið. Þetta endurspeglar lítilsvirðinguna fyrir því að við erum Alþingi allra Íslendinga, ekki bara þeirra sem kusu stjórnarflokkana.

„Það verði byggðar allt að 20.000 íbúðir á næstu fimm árum og þar af 7.000 með aðkomu hins opinbera í formi fjölbreytts húsnæðisstuðnings. Við erum með skýr markmið.“ — Þetta skrifaði Þetta skrifaði hæstv. innviðaráðherra í Morgunblaðið fyrir örfáum vikum og aðrir ráðherrar hafa talað á sama veg í fjölmiðlum, talað um að auka framboð á húsnæði. Framboð, framboð, þau eru loksins búin að fatta þetta. Hvað sjáum við svo í nýframlagðri fjármálaáætlun? Jú, þar sjáum við að ríkisstjórnin ætlar beinlínis að lækka stofnframlög til almenna íbúðakerfisins um 2 milljarða. ætla að lækka framlög ríkisins til húsnæðisuppbyggingar án hagnaðarsjónarmiða um 2 milljarða. Ríkisstjórnin, stjórnarmeirihlutinn hér á Alþingi, fólkið sem er alltaf að tala um framboð, framboð, ætlar ætlar beinlínis að framkalla samdrátt í framboði á félagslegu húsnæði með handafli í gegnum fjárlög. Það er planið samkvæmt fjármálaáætlun. Þetta er húsnæðisstefna þessarar ríkisstjórnar.

Virðulegi forseti. Já, ég er nýr þingmaður hérna og ég gerði mér vonir um að geta haft einhver áhrif og kannski sérstaklega á hag heimilanna og að verja þau. Ríkisstjórnin hugsar ekki um hag heimilanna en hún er heldur ekki til í að leyfa öðrum að gera það. Engin frumvörp varðandi það komast nokkuð áfram hjá ríkisstjórninni. Þann 17. janúar lagði ég fram frumvarp um að verðtrygging á lánum og leigu yrði fryst í eitt ár, enda ekki vanþörf á því í vaxandi verðbólgu sem í dag er komin upp í 6,7%, ég mun þakka fyrir ef hún fer ekki upp í tveggja stafa tölu. En, nei, við komumst ekki einu sinni áfram með nauðsynleg mál sem ríkisstjórnin hefur engan áhuga á, hún gæti kannski leyft okkur að sinna þeim í staðinn. En þessi aðgerð myndi gagnast best þeim hópum sem verst standa. Án þess að skilgreina þá eitthvað í döðlur þá eru þeir þarna. Það eru þeir sem eru á leigumarkaði og fastir í gildrum verðtryggðra lána. Ég segi bara: Ef ekki núna, hvenær á þá að grípa til einhverra aðgerða til að verja þessi heimili?

Það var sameiginlegur vinnufundur milli ráðuneytisins og utanríkismálanefndar um daginn og þegar ég mætti á svæðið var ég ekki á listanum.

ráðuneytin hverjir eru í hvaða nefndum, líka sem áheyrnarfulltrúar, og það sent til ráðuneytanna svo að þau geti boðið réttum aðilum á fundi.

Það er sjálfsagt mál að þau mál fari inn í nefndir meðan ríkisstjórnin hefur ekkert fram að færa. En þegar ríkisstjórnin þykist vera orðin tilbúin

að hætta þessari sýndarmennsku er varðar eflingu þingsins. Það var tekin ákvörðun um að hætta því. Það hefði verið svo ódýrt að leyfa þessu að damla inni. Ríkisstjórnin kom hvort sem er svo litlu í verk á kjörtímabilinu að það hefði bara verið til bóta fyrir þau að viðhalda þessu markmiði

Hér er rétt að minna á að stjórnarandstaðan er með 41% þjóðarinnar á bak við sig en ríkisstjórnin telur rétt að það endurspeglist í 12,5% nefndarformennsku. Þessi lítillækkun á störfum minni hlutans, á störfum fulltrúa 41% þjóðarinnar, var réttlætt með því að samstarfið hefði ekki gengið nógu vel á síðasta kjörtímabili. Þessi staða er ekki ný,

Þessi skipan þeirra, sem þingmenn í þingræðisríki fengu engu um ráðið, mun að lágmarki kosta tæpa 2 milljarða á kjörtímabilinu. Til að setja það í samhengi er áætlað að full niðurgreiðsla á sálfræðiþjónustu kosti 1,7 milljarða.

En á sama tíma sjáum við að þeir sem tóku óverðtryggð lán við bestu aðstæður, þegar vextir voru hvað lægstir, hafa verið að glíma við mikinn útgjaldaauka vegna breytinga á vöxtum,

að muna eftir því að setja áheyrnarfulltrúa á sinn lista og að við gætum ekki unað við að þetta myndi gerast aftur. Bara svo að það sé sagt hér var þeim skilaboðum algerlega komið áleiðis til ráðuneytisins að þetta væri ekki boðlegt.

Það er fleira alvarlegt sem er að gerast sem gengur akkúrat gegn þessu markmiði um eflingu Alþingis. Að stjórnsýslunni óátalinni af hálfu þingsins, af hálfu meiri hluta þingsins, sem ætti nú að hafa eitthvað yfir stjórnsýslunni að segja, eru stjórnsýslustofnanir farnar að skipa þinginu fyrir verkum, meirihlutavaldi er beitt til að fá aukinn meiri hluta í nefndum (Forseti hringir.) og svo gleymist að boða fulltrúa minni hlutans á fundi. Afsökunarbeiðnin er eflaust móttekin en þetta er orðið dálítið vont og ljótt munstur.

Frú forseti. Undanfarið hefur verið hávær umræða um orkuþörf Íslendinga til nánustu framtíðar. Þær myndir sem dregnar eru upp eru flestar á einn veg; að virkja meira, hraðar og betur. Aukinni orkuþörf þarf þó að mæta af skynsemi. Við þurfum að velja vel þá kosti sem best fara saman við náttúruvernd, kynna okkur nýja möguleika og framfarir í orkumálum. Sporin hræða og ljóst að náttúran má sín oft lítils þegar almannahagsmunir eru taldir í gígavöttum.

Þá var talað um að ekki þyrfti að virkja framar á Austurlandi, að ósnortin víðerni önnur en þau sem fóru undir Hálslón yrðu látin vera. Nú 15 árum seinna eru uppi virkjunaráform vegna Geitdalsvirkjunar í Skriðdal í Múlaþingi, hugmynd sem hingað til hefur verið umdeild í ljósi þess að hún stendur utan þess hluta hraunasvæðis sem raskað var vegna Kárahnjúka, mestu náttúruspjalla sem orðið hafa af manna völdum hér á Íslandi. Þá skýtur það skökku við að áformin koma nú fram á sama tíma og hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra fól óbyggðanefnd að gera tillögur að þjóðlendum á Austurlandi hvar Geitdalsá rennur og að hluti áætlaðs framkvæmdasvæðis sé innan miðhálendislínu. Orkuumræðan gengur að miklu leyti út á að hér séu allir virkjunarkostir grænir, að Ísland geti og beri til þess skylda gagnvart loftslagsvánni að framleiða eins mikið af orku og mögulegt er.

Þá er mikilvægt að muna að Kárahnjúkar áttu að duga Austurlandi fyrir orku um ókomna tíð. Höfum það til höfðalags að orkustefna sem byggir á framboði og eftirspurn er fullkomlega óseðjandi.

Frú forseti. Íbúar í byggðarlögum við Breiðafjörð horfa nú til þess hvernig þeir geta tengt betur saman samfélögin við Breiðafjörðinn,

Náið samstarf hefur verið á milli sveitarfélaganna í áratugi og þau í raun eitt þjónustu- og atvinnusvæði sem Grundarfjörður hefur einnig verið að tengjast betur í kjölfar bættra samgangna og aukins samstarfs.

Þar var fjallað um leiðir til að efla byggð í Dölum til framtíðar, skerpt á áherslum og margar góðar tillögur til að fylgja eftir í verkefni sem hlaut nafnið Dala-Auður,

um það efni sem liggur nú hjá umhverfis- og samgöngunefnd til eftirfylgni. Samgöngur eru lykill að sameiningum og varð ég þess áskynja um núliðna helgi að bættar samgöngur um Skógarströnd væru helsta fyrirstaða þess að hefja alvörusamningaviðræður í vesturátt.

Það er mikilvægt að halda utan um slíka þætti þegar litið er til sameiningar, að svæðin eigi sér sameiginlega sögu sem styrki svæðið og efli byggðina sem eitt samfélag.

Verðbólgan er komin í 6,7% og mælist nú langt umfram verðbólgumarkmið Seðlabanka Íslands og þar er stærsti einstaki orsakavaldurinn sífellt hækkandi húsnæðisverð. Nú er verðbólgan sem sagt 6,7% en án húsnæðisliðarins væri hún 4,6%. Heimilin munar um 2,1 prósentustig. Þetta veldur keðjuverkandi áhrifum sem leiða til þess að greiðslubyrði heimilanna þyngist og lánin hækka til muna. Í öðru lagi spá helstu greiningaraðilar áframhaldandi hækkun á húsnæðisverði, m.a. vegna framboðsskorts á húsnæði. Það er því útlit fyrir verulegar hækkanir á vísitölu neysluverðs á næstu misserum, beinlínis vegna hækkandi húsnæðisverðs. Skortur á framboði á húsnæði er ekki fólkinu í landinu að kenna. Þar þurfa stjórnvöld, bæði sveitarstjórnir og ríkisstjórnin, að líta í eigin barm. Hækkunum sem skortur á húsnæði veldur á alls ekki að velta yfir á heimili landsins sem bera enga sök á því ástandi. Það að álögur hækki á almenning og heimili vegna klúðurs sem stjórnvöld bera ábyrgð á, hvort sem um er að ræða sveitarstjórnir eða ríkisstjórnina, nær ekki nokkurri átt og er hreinlega ekki í boði. Það er ekki fyrirsjáanlegt að húsnæðisverð lækki á næstunni. Ég hef frá fyrstu hendi upplýsingar um hvernig staðan er fyrir þau sem eru að leita sér að húsnæði um þessar mundir. Það má helst líkja markaðinum við úlfagryfju þar sem tugir skoða og jafnvel bjóða í hverja íbúð og þær seljast langt yfir ásettu verði, jafnvel yfir 15%. Húsnæðisverð hlýtur því að fara hækkandi á næstu vikum, mánuðum og árum. Svo má náttúrlega ekki gleyma þeim sem eru á leigumarkaði. Greiðsluseðill sem ég hef séð var upp á 280.000 kr. í janúar 2020 og sama fólkið í sömu íbúð greiddi 310.000 kr. í leigu í janúar á þessu ári. Miðað við þá verðbólgu sem orðin er og er fyrirsjáanleg mun leigan þeirra væntanlega

Forseti. Flestir eru sammála um að nýsköpun sé besta leiðin til að skapa fjölbreyttara atvinnulíf og til að skapa verðmæti, leiðin til að laða hingað fólk og til að halda í fólk. Þess vegna er það auðvitað í þágu okkar allra að nýta krafta og þekkingu allra sem í nýsköpun starfa. En staðan er hins vegar önnur. Nýleg skýrsla sem tók út vísifjárfestingar árið 2021 fjallaði um 25 fyrirtæki. 22 þessara fyrirtækja voru eingöngu skipuð karlmönnum, þrjú fyrirtæki voru blönduð, ekkert kvennafyrirtæki fannst. Þurfa konur þá kannski bara að vera duglegri að stofna fyrirtæki? Nei. Vandamálið er ekki að konur fatti ekki að stofna fyrirtæki eða að þær fái ekki góðar hugmyndir. Þær njóta hins vegar ekki sama aðgangs að fjármagni. Fjármögnun vísisjóðanna er konum óhagstæð. Einn sjóðurinn, Crowberry Capital, hefur skráð kynjahlutföll þeirra fyrirtækja sem sækjast eftir fjárfestingu hjá honum. Þar voru 25% fyrirtækjanna eingöngu skipuð konum, tæp 60% karlmönnum eingöngu, en afgangurinn blönduð fyrirtæki, sem sagt fullt af konum. Þannig að hin pólitíska spurning er hvers vegna aðgangur kvenna í nýsköpun er takmarkaðri að fjármögnun en karla. Erum við sem samfélag á tánum gagnvart meðvituðum og kannski ekki síst ómeðvituðum fordómum eða hugsunum um kynin? Þessir sjóðir fara með stærstan hluta fjárfestingarfjármagnsins. Þeir þurfa að vakna. Lífeyrissjóðirnir okkar hafa úr milljörðum að spila sem fara til þessara sjóða. Hvernig vinnur t.d. Kría, fjárfestingarsjóður á vegum ríkisins? Hefur nýsköpunarráðherra þá sýn að það eigi að horfa til þess hvernig fjármagnið deilist, að við virkjum kraft og hugmyndir kvenna til jafns við karla? Ef við veðjum bara á hugmyndir karla í samfélaginu okkar þá erum við sennilega með því að slá ansi margar góðar hugmyndir og sprota út af borðinu. (Forseti hringir.) Ég vildi vekja máls á þessari stöðu hér inni í þessum sal og vona að nýr nýsköpunarráðherra sé vakandi fyrir stöðunni.

Við Sjúkrahúsinu á Akureyri blasir gríðarlegur rekstrarvandi og það er ljóst að sjúkrahúsið getur ekki haldið áfram óbreyttri starfsemi. Stjórnendur telja að það vanti um 550 millj. kr. upp á reksturinn og hafa nú þegar ákveðið að grípa til ýmissa ráða,

er það hagræði sem hlýst af þessu aðeins dropi í hafið. Það þarf að grípa til mun viðameiri ráðstafana eigi endar að ná saman. Hvað á að gera? Einhvers staðar þarf þá að draga úr þjónustu. Sjúkrahúsið á Akureyri er ekki aðeins varasjúkrahús landsins heldur hreinlega hornsteinn í heilbrigðisþjónustu í landshlutanum og skiptir gríðarlega miklu máli fyrir öryggi, lífsgæði og samkeppnishæfni landshlutans. Það ætti í rauninni að vera algjört forgangsmál, af því að við tölum nú stundum um mikilvægi forgangsröðunar, að Sjúkrahúsið á Akureyri og sjúkrahúsin í landinu séu þannig rekin að það sé frekar hægt að stuðla að uppbyggingu og hæfni til að takast á við framtíðaráskoranir en að fara í þann ótrúlega niðurskurð sem nú virðist blasa við.

Virðulegi forseti. Ég kem frá Bíldudal í Vesturbyggð og hef ákveðið að ljá mínum heimaslóðum rödd mína hér í dag. Ég hef sinnt embætti forseta bæjarstjórnar í Vesturbyggð á líðandi kjörtímabili og m.a. staðið með uppbyggingu atvinnulífs og barist fyrir samgöngubótum. Nú síðustu tíu árin eða svo hefur laxeldi vaxið fiskur um hrygg og nú er svo komið að á síðasta ári streymdu útflutningsverðmæti um hafnir Vesturbyggðar í umtalsverðu magni. Það er bjart yfir á sunnanverðum Vestfjörðum. Um langa hríð hefur ekki verið um auðugan garð að gresja í atvinnulífinu á þessu afskekkta svæði. Því má ég til með að geta þess að íbúar Vesturbyggðar hafa ekki komist í næstu byggðarlög án þess að aka um malarvegi hingað til og vísa ég þá til Teigsskógar og Dynjandisheiðar. Það stendur nú til bóta og leyfi ég mér að beina hrósi til hæstv. innviðaráðherra vegna framgöngu hans í þeim efnum. Íbúar upplifa nú bjartari tíma, vöxt og íbúafjölgun. Sveitarfélagið Vesturbyggð varð til við sameiningu fyrir 28 árum síðan og skilgreinast sunnanverðir Vestfirðir sem eitt atvinnusóknarsvæði. Patreksfjörður, Tálknafjörður og Bíldudalur eru þéttbýliskjarnar svæðisins. Í allmörg skipti hvern vetur er lokað eða illfært á fjallvegum innan sveitarfélagsins sem gerir íbúum erfitt um vik bæði við að sækja atvinnu og nauðsynlega grunnþjónustu. Því langar mig að nota tækifærið hér og vekja athygli á og um leið taka undir þá kröfu íbúa að farið verði í jarðgangagerð og þéttbýliskjarnarnir þrír, Patreksfjörður, Tálknafjörður og Bíldudalur, tengdir saman á þann eina máta sem samfélagi sem aldrei sefur hæfir.

Virðulegur forseti. Á málþingi Velferðarsjóðs barna um barnafátækt í húsakynnum Íslenskrar erfðagreiningar á laugardaginn kom fram sú spurning hvort við höfum yfir höfuð efni á því að hafa börn í fátækt. Spurningarnar voru um hvort eðlilegt væru að rukka börn fyrir skólamáltíðir, leikskóla, tannréttingar, fótboltaæfingar eða tónlistarnám. Auðvitað á þetta allt að vera gjaldfrjálst fyrir börnin og foreldra þeirra sem eiga auðvitað að fá þau laun og/eða lífeyrislaun sem eru mannsæmandi og vel yfir fátæktarmörkum. Við erum eitt ríkasta samfélag í heimi og það er ríkisstjórninni til háborinnar skammar að hafa þúsundir barna í fátækt. Súlurit, kökurit, línurit, endalausar tölur um velferðar- og heilbrigðiskerfið verður að stöðva strax í eitt skipti fyrir öll að engin fjölskylda á Íslandi lifi undir fátæktarmörkum, hvað þá við sárafátækt. Að barn fái ekki læknisþjónustu og bíði svo mánuðum eða árum skiptir á biðlista á ekki að eiga sér stað í siðmenntuðu samfélagi þar sem mannréttindi eiga að vera

Frú forseti. Það þarf að virkja fyrir orkuskiptin, étur hver upp eftir öðrum, ekki síst eftir að Sjálfstæðisflokkurinn uppgötvaði hið græna gull og það má græða á orkuskiptunum svo um munar. Vandinn er bara sá að þetta er ekki hægt. Það er ekkert í umgjörð raforkumála hér á landi sem gerir stjórnvöldum kleift að ráðstafa raforku til orkuskiptanna. ekki í raforkulögunum, ekki í rammaáætlun, ekki í eigendastefnu fyrirtækja í ríkiseigu. Það er nefnilega ekki búið að innleiða þriðja orkupakkann sem við fengum góðu heilli frá Evrópusambandinu í gegnum EES að fullu. Það þarf að gera. Verkefnið er nefnilega að skilgreina alþjónustu, sem kölluð er Public Service Obligation í pakkanum, þannig að hægt sé að forgangsraða orku í þágu almennings og lítilla fyrirtækja og til orkuskiptanna. Það þarf að skilgreina það þannig að það sé alveg ljóst að það sé sérraforkumarkaður fyrir stórnotendur sem keppa á alþjóðlegum markaði um raforku. Á þeim markaði eiga almenningur og heimili og lítil fyrirtæki ekki að vera. Orkuskiptunum sjálfum þarf svo að forgangsraða. Við þurfum að byrja á landi og við þurfum að ákveða hvernig við gerum það og hversu mikilli orku er hægt að ráðstafa til þeirra. Þar til að öllu þessu er lokið, frú forseti, verður klisjan um nauðsyn nýrra virkjana í orkuskipti ekkert annað en innantóm slagorð. Höfum umgjörðina þannig að í raun og veru sé hægt að vinna að orkuskiptum hér á landi.

Frú forseti. Nú á dögum hefur umræðan um málsmeðferðartíma kynferðisbrotamála náð skriði á ný. Ástandið er óboðlegt, eins og oft hefur verið bent á, og ákallið um breytingar hefur eflaust ekki farið fram hjá neinum. Raunin er sú að enn situr stór hópur eftir sem á um sárt að binda, hópur fólks sem treystir réttarkerfinu ekki og réttilega svo. Þessi hópur fólks er látinn bíða út í hið óendanlega. Hann er í rauninni alfarið hlunnfarinn af kerfinu. Það er erfitt að treysta kerfi sem frestar rannsókn og dregur meðferð máls manns í sífellu. Að lokum verður kerfið rúið trausti sem er skelfileg tilhugsun. Orðið á götunni er að málsmeðferðartíminn sé of mikil fyrirstaða sem hefur það í för með sér að fólk sleppir því jafnvel að kæra.

Við erum komin á þann stað að það tekur að meðaltali 14 mánuði fyrir lögregluna að rannsaka nauðgunarbrot. Hvers konar kerfi er það? Það hlýtur að vera markmið og vilji Alþingis að lögin sem við setjum og fjármagnið sem við veitum í stofnanir stuðli að sanngjörnu réttarkerfi en skilji fólk ekki eftir með laskaða trú á kerfunum sem við höfum skapað. Hér á ákæruvaldið ekki eitt sök enda er það okkar hér á Alþingi að efla lögregluna með fræðslu og mönnun til að yfirfara þessi mál af vandvirkni. Biðin eftir málalokum skapar ólíft andrúmsloft fyrir alla aðila sem eru málum viðkomandi, biðin ein og sér skapar óþarfa þjáningar og óvissu og töf á málum hefur það oft í för með sér að refsing er milduð eða jafnvel felld niður. Við eigum að hvetja fólk til að leita réttar síns en ekki að fæla það í burtu frá því.

Ekkert hefur bólað á fjármagni af hálfu ríkisstjórnarinnar til þessa mikilvæga verkefnis síðan og í fjármálaáætlun til næstu fimm ára, sem var kynnt í morgun, er ekki gert ráð fyrir þjóðarleikvöngum í íþróttum. Það er bara ekki tímabært — sem er auðvitað fjarstæða því að eins og allir vita þá snýst málið frekar um það að við erum að renna út á tíma. Staðreyndin er sú að á síðustu árum hafa verið unnar úttektir, það hafa verið settir á laggirnar starfshópar og málin hafa verið rædd í þaula.

Þjóðarleikvangar okkar Íslendinga, bæði fyrir inniíþróttir og útiíþróttir, eru börn síns tíma og standast ekki nútímakröfur, ekki fyrir leikmenn, ekki fyrir starfsfólk og ekki fyrir áhorfendur. Fréttir berast nú af því að í kjölfar kynninga á fjármálaáætlun í morgun, fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar, sé Reykjavíkurborg orðin langþreytt. Hún treysti sér ekki til að bíða lengur með það fjármagn sem þar hefur verið tekið frá ef ekki bóli á því að ríkisstjórninni sé alvara með stóru orðin. Fjármagn Reykjavíkurborgar fari frekar í aðra íþróttainnviðauppbyggingu. Það þarf að fara að skrifa lokakaflann í þessari annars endalausu sögu ríkisstjórnarinnar um hástemmdar yfirlýsingar hennar, loforð og vanefndir. Þjóðin þarf þjóðarleikvanga sem standa undir nafni og þjóðin þarf ríkisstjórn sem treystir sér í það verkefni.

sem átti að keyra af stað hér síðastliðið sumar með vísan í ástand vegna Covid-faraldursins, en auðvitað höfum við orðið vitni að mörgum fjárfestingarátökum með sambærilegum hætti. Ekki voru liðnir margir mánuðir áður en fréttir fóru að berast af því átaki, svo ég vísi hér í frétt í Fréttablaðinu frá því í desember sl. undir yfirskriftinni: Fjárfestingarátak stjórnvalda vart svipur hjá sjón, bara svo að ég taki eitt dæmi.

Áfram spurði ég: Hvert er hlutfall nýfjárfestinga í vegagerð af heildarútgjöldum ríkissjóðs fyrir hvert ár tímabilsins? Þriðja spurningin var: Hvert er hlutfall framlaga til nýframkvæmda í vegagerð af vergri landsframleiðslu fyrir hvert ár tímabilsins? Mig grunar að hæstv. ráðherra svari ekki þessari fyrirspurn af því að svarið lítur ekki nógu vel út. Það er ekki í neinu samræmi við þá mynd sem dregin er upp í endalausum fréttatilkynningum af fjárfestingarátökum sem renna síðan út í sandinn.

Virðulegi forseti. Við hlið fréttar þar sem var verið að vísa til kynningar fjármálaáætlunar stjórnvalda var önnur frétt með fyrirsögninni: Verðbólga hefur ekki mælst meiri síðan 2010. Horfur í verðlagsþróun hafa því ekki verið sérlega góðar og spár greiningaraðila, þegar maður fer yfir þær, eru heldur ekki bjartsýnar. Síðustu mánuði hefur verðbólgan hækkað umtalsvert og er nú um 6,7% á ársgrundvelli samkvæmt nýjum tölum Hagstofunnar og það með miklum kostnaði, eins og við þekkjum, fyrir almenning sem sér fram á hækkandi greiðslubyrði lána sinna og er nú nóg fyrir samt síðustu vikur, greiðslubyrði sem er þegar mörgum allt of íþyngjandi, ekki síst þegar fasteignaverð hefur hækkað upp úr öllu valdi samhliða þessu. Við höfum einmitt ekki séð svona tölur síðan 2010. Greiningardeildir bankanna spá svo áframhaldandi verðbólguhækkun. Þar er gert ráð fyrir hátt í 7% verðbólgu núna næst í júní og verðhækkanir á eldsneyti og á fasteignamarkaði eru bara líklegar til að mála upp enn svartari mynd en stjórnvöld þora að viðurkenna. Það var eftirtektarvert að heyra fjármálaráðherra lýsa verðbólgunni á Íslandi. Hún væri minni en í útlöndum þegar húsnæðisliðurinn væri tekinn út, þessi heimatilbúna bóla okkar Íslendinga sem ýtir verðbólgunni áfram. Það má ekki segja hlutina eins og þeir eru.

Vaxtagjöld ríkissjóðs eru nú þegar einn stærsti útgjaldaliðurinn og þeir fjármunir væru að sjálfsögðu betur nýttir í annað en nákvæmlega þetta sem nú blasir við. Við þurfum að átta okkur á því að þessi mynd, þessi óvissa sem við búum við, miklar verðhækkanir, miklu hærri vextir, verðbólga núna í hæstu hæðum í langan tíma,

Virðulegi forseti. Skattkerfið 24 ára, almannatryggingakerfið 29 ára, kvótakerfið 39 ára, hegningarlögin 82 ára. Það er óhætt að segja að margar af þessum grunnstoðum íslensks samfélags séu komnar til ára sinna. Sumar eru eldri en við þingmenn sem sitjum hér inni. Allar eiga þær það sameiginlegt að vera frá síðustu öld. Öll eru þessi kerfi mannanna verk og ekki meitluð í stein. Það samfélag sem við búum við hefur svo sannarlega tekið miklum breytingum á þessum tíma en á sama tíma hafa litlar grundvallarbreytingar átt sér stað í þessum kerfum. Þau hafa verið plástruð og plástruð með örlitlum breytingum sem sjaldnast taka nægilega vel á þeim atriðum sem verið er að reyna að vinna í. Á sama tíma heyrum við hæstv. ráðherra kjörtímabil eftir kjörtímabil tala um þörfina á því að fara í gagngera endurskoðun á þessum kerfum. Þeir skipa nefndir sem síðan skila af sér hugmyndum

Við þurfum þverpólitíska vinnu í að endurskoða þessi grunnkerfi, vinnu þar sem sjónarmið allra hagsmunaaðila eru tekin til skoðunar, hlustað er á rannsóknir fræðimanna, mismunandi pólitískar áherslur og síðan fundnar nýjar og skapandi lausnir á þeim erfiðu vandamálum sem felast í að byggja upp ný og skilvirk kerfi. Áratugum saman virðist hafa verið farið eftir þeirri óskrifuðu reglu hér á Alþingi að meiri hlutinn og stjórnarandstaðan geti ekki unnið saman og hlustað á eða stutt góðar tillögur hvort frá Þetta er bara ein birtingarmynd stjórnmálamenningar sem virkar ekki og hægir verulega á nauðsynlegum samfélagslegum framförum. (Forseti hringir.) Já, hæstv. forseti, samfélagið gerir þá kröfu á okkur alþingismenn að við sýnum þroska og breytum þessari stjórnmálamenningu.

Virðulegi forseti. Ég heiti Diljá og ég er aðstandandi. Ein af stóru ástæðunum fyrir því að ég tek þátt í stjórnmálum, fyrir því að mig langar til þess að hafa áhrif á samfélagið okkar, eru þau áhrif sem ég hef orðið fyrir af völdum fíknisjúkdóma. Um helgina birtist átakanlegt viðtal í fjölmiðlum við ungan mann og móður hans. Maðurinn hefur glímt við vímuefnavanda hálfa ævina og er einn þeirra fjölmörgu sem bíða eftir því að komast í meðferð, bíða eftir því að fá lífsnauðsynlega heilbrigðisþjónustu. Á meðan hann bíður er það fjölskyldan hans sem styður hann og annast, sérstaklega móðir hans. Við sem höfum þolað þessa bið með sjúklingunum, við sem höfum ekki þorað að slökkva á símanum okkar á nóttunni, við sem höfum hrokkið í kút við það að bankað hefur verið á hurðina hjá okkur af ótta við slæmar fréttir, við vitum hvað þessi bið þýðir. Hundruð sjúklinga sem bíða eftir meðferð, það eru þúsundir aðstandenda sem vaka og sofa yfir örlögum þeirra. Fíknisjúkdómar eru lífshættulegir sjúkdómar og bið fólks með vímuefnavanda eftir meðferð getur verið dauðadómur, biðlistar eru langir og fólk, ungt fólk, týnir lífinu á þeim. Þeir eru í algjörri mótsögn við þá mikilvægu viðhorfsbreytingu sem hefur orðið í samfélaginu í þá átt að fíknisjúkdómar eigi að vera meðhöndlaðir innan heilbrigðiskerfisins. Ég kalla því eftir fleiri röddum héðan, fleiri röddum frá ráðamönnum sem vilja bæta og efla meðferðarúrræði, sem vilja þannig að heilbrigðiskerfið taki á vímuefnavandanum. Það er algjört forgangsmál.

Virðulegur forseti. Mikilvægi fjarnáms í framhaldsnámi er óumdeilt. Við höfum séð ágæti þess en það hefur svo sannarlega reynt mikið á fjarkennslu á tímum Covid. Kennarar nýttu tæknina vel til að miðla þekkingu sinni til nemenda og fjarkennsla hefur verið bætt töluvert. Það er mikilvægt að við tryggjum jafnrétti allra til náms. Tæknina skal nýta eins og hægt er þannig að allir geti stundað nám eins og þeim hentar, óháð búsetu, fjölskylduaðstæðum eða öðrum þáttum sem koma í veg fyrir að fólk sæki nám. Svo geta ákveðnar aðstæður komið upp hjá nemendum þar sem tæknin tryggir að þeir missi ekki úr. Heimapróf gegnum tölvu, rafrænir kennslutímar og upptökur af fyrirlestrum auka aðgengi allra að framhaldsnámi. Nemendur hafa fagnað tilkomu tækninnar í náminu og þátttaka þeirra hefur aukist til muna. Nemendur sem áður höfðu ekki tök á að sækja alla kennslutíma og taka fullan þátt í náminu geta það núna á sínum forsendum. Notkun tækninnar bitnar ekki á miðlun þekkingar né skilningi nemenda á efninu. Reynslan úr heimsfaraldrinum hefur sýnt fram á að tæknin er komin á þann stað að engin fyrirstaða er fyrir því að hana sé hægt að nýta til framtíðarinnar, námsmönnum til mikilla hagsbóta. Nú þegar tími Covid fer að líða undir lok þá er mikilvægt að við tökum ekki skref til baka í fyrri aðstæður. Við eigum að halda áfram veginn, hvetja skólayfirvöld til áframhaldandi nýtingar tækni í þágu skólasamfélagsins.

þegar ég átti að vera niðri á þingi og get látlaust talað um eitthvað annað og öll mál tekin í gíslingu. Þetta er dálítið áhugavert viðhorf hjá hæstv. ráðherra því að það er nú einu sinni meiri hluti flokka hér á þingi sem tekur sér dagskrárvaldið.

Það er að sjálfsögðu hlutverk okkar að mæta hér í ræðustól Alþingis og kynna málin fyrir þingi og þjóð, benda á gallana, sem við fengum ekki aðkomu að

Frú forseti. Ég heyrði líka þessi ótrúlegu ummæli hæstv. innviðaráðherra í gærmorgun. Þetta er auðvitað ævintýralega röng lýsing hjá honum. Það er stjórnarmeirihlutinn sem fer með dagskrárvaldið hér í þinginu.

Hér í síðustu viku átti sér stað mjög sérkennileg uppákoma í þinginu þar sem hæstv. menningar- og viðskiptaráðherra

minnir hv. þingmenn á að ræðutími í fundarstjórn forseta er ein mínúta og það er ekki að ástæðulausu að það er mikilvægt að virða þessa reglu. Það er ekki síst til að tryggja jafnræði meðal hv. þingmanna.)

Frú forseti. Ég tek undir það sem hér hefur verið fjallað um að það er eiginlega orðið vandræðalegt að heyra kveinstafi forsvarsmanna Framsóknarflokksins í fjölmiðlum og í þingsal og á göngum þingsins um það að hér eigi sér stað lýðræðisleg umræða. Það er átakanlegt að fylgjast með þegar

kvarta yfir því að stjórnarliðar og stjórnarandstöðuþingmenn skuli vera hér í umræðu.

Þetta er sami maðurinn og tók þátt í málþófi gegn breytingum á stjórnarskrá vorið 2013 sem stóð 16 klukkutíma í 1. umr. og 24 klukkutíma í 2. umr. Þar erum við að tala um málþóf, Sigurður Ingi Jóhannsson. Þar erum við að tala um málþóf. Hér er ekkert slíkt í gangi. Ef einhverjir eru að halda þinginu í gíslingu núna þá eru það miklu frekar ráðherrarnir. Hér á dagskrá í dag erum við með fjarskiptafrumvarp. Í þriðja skipti er verið að mæla fyrir þessu máli. Hvers konar tímasóun er það? Hver er að halda þinginu í gíslingu þar? Jú, Sigurður Ingi Jóhannsson. Hann lagði það fram tvisvar. Hvað með leigubílafrumvarpið? Við erum að ræða það á þriðja þinginu. Við erum að ræða það í fjórða sinn af því að hæstv. ráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson er að halda þinginu í gíslingu með því að leggja málið tvisvar fram, (Forseti hringir.) mæla tvisvar fyrir því á sama þingi. Þetta er Íslandsmet í málþófi ráðherra, frú forseti.

að þessir sömu þingmenn, þessir sömu stjórnarandstöðuþingmenn, stjórnarandstöðuflokkar, sem fá ekki aðgang að nefndastarfinu, þeir munu ræða mál hér í 1. umr. vegna þess að það er aðgengi þeirra að þingstörfum og þannig sinna þeir verkefni sínu sem kjörnir fulltrúar þjóðarinnar. Ég er með þessa spurningu af því að ég veit alveg að meðal stjórnarliða er bara ágætlega vel gefið fólk og ég spyr í hjartans einlægni: Hvað hélduð þið að myndi gerast, hverjar hélduð þið að afleiðingarnar yrðu?

Hér erum við að fara að ræða löggjöf um eitt af grundvallarkerfunum til framtíðar, fjarskipti. Í salnum eru tveir þingmenn úr þremur stjórnarflokkum. Hæstv. ráðherra sem er að mæla fyrir frumvarpinu hefur ekki látið sjá sig og svo er kvartað yfir því að við séum að halda þinginu í gíslingu. Það er bara enginn áhugi hjá þingmönnum stjórnarmeirihlutans eða ráðherrum að mæta hingað yfir höfuð og tala um málin, mál sem skipta grundvallarmáli til framtíðar.

sem sitja hér í salnum. En spurningin er hvort þeir séu einnig í Íslandsmeistaramótinu í þagnarbindindi sem stjórnarmeirihlutinn virðist vera kominn í.

Þessi verkkvíði ráðherranna er eiginlega alveg ótrúlegur upp á að horfa. Hér þramma þeir inn, hver á fætur öðrum, með mál sem þeir hafa mælt fyrir á fyrri þingum en heyktust á að klára, gera einhverjar snurfusbreytingar, uppfæra ártöl og þar fram eftir götunum, og mæta síðan hingað, mæla fyrir málunum og eru alveg rasandi hissa á því að það sé einhver umræða um þau.

Ég bara ber það mikla virðingu fyrir þeim innviðamálum sem fjallað er um að mér finnst það algjört lágmark að taka þátt í umræðu um þau, sérstaklega þegar er verið að gera

Frú forseti. Þetta er auðvitað alveg ótrúleg staða. Það er búið að gerast núna tvisvar sinnum undanfarnar vikur að ráðherrar sóa í raun tíma þingsins með því að leggja fram ónýt mál sem eru kannski rædd hér klukkutímum saman en ráðherrar neyðast svo til að draga til baka vegna þess að þau voru illa unnin og ekki tilbúin. Við eyddum líka mörgum klukkustundum í að ræða einhvers konar drög að langtímaáætlun um stefnu í heilbrigðisþjónustu við aldraða, það hét eitthvað slíkt. Nú er komin fram fjármálaáætlun sem afhjúpar að þetta plagg var einhvers konar grín af því að þetta verður ekki fjármagnað. Hver er að halda þinginu í gíslingu? Hverjir eru að þæfa? Auðvitað eru það ráðherrarnir sem láta svona. Við hér liðkum fyrir góðum málum eins og við getum,

Hún er svolítið þreytandi þessi tilhneiging hæstv. innviðaráðherra að kenna þinginu um eigin slælegu vinnubrögð. Hér var þinginu haldið uppi með stjórnarandstöðumálum svo vikum skipti vegna þess að engin voru stjórnarmálin og ekki eru þau nú endilega flókin þessi mál sem verið er að

að ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur ætli ekki að drattast í það að afglæpavæða neysluskammta vímuefna eins og hún hefur þó lofað í fleiri ár að gera. einu er það okkur að kenna að það takist ekki. Eftir sjö ára vinnu Pírata með það að markmiði, eftir að þau sjálf felldu frumvarp

Virðulegur forseti. Þegar ég mætti til leiks í fjárlaganefnd í haust og var að reyna að skilja framsetninguna á öllum þessum plöggum sem fyrir okkur voru lögð

öllu. Okkur í Viðreisn hefur verið hugleikið þetta sálfræðifrumvarp sem náðist loksins í gegn, framlög, fyrir áramót en ég sé þess ekki stað. (Forseti hringir.) Það er talað um 500 milljónir í geðheilbrigðismál á næsta ári og svo 100 milljónir á ári eftir það.

Við vorum með á dagskrá fyrirspurnir þingmanna til ráðherra. Við höfum verið með dagskrána smekkfulla af sérstökum umræðum og dagskrárliðum af hálfu stjórnarandstöðunnar.

Hvaða mál hafa það verið? Þau eru engin. Þegar Framsókn talar um að málum sé haldið í gíslingu þá segi ég það að Framsóknarflokkurinn er gísl eigin verkkvíða.

Með orðunum „fundarstjórn forseta“ er átt við að þingmenn fjalli undir þessum lið um framkvæmd þingskapa, svo og dagskrá, fundartíma og önnur formsatriði er lúta að störfum fundarins. Undir þennan lið falla ekki efnisumræður um þingmál. Þetta er umræða um form, ekki efni. Undir þessum lið hefur verið tekin sex og hálf klukkustund í mars. Ég fer fram á það við forseta að það verði gerðar ítarlegri leiðbeiningar til þingmanna um hvernig eigi að haga sér undir þessum dagskrárlið.

Virðulegur forseti. Ég settist á þing í gær og ég get sagt ykkur það að þetta er alveg ótrúlega dapurt umhverfi sem ég er að labba inn í. í. Það er mér svo mikil sorg í hjarta að koma inn í þetta ástand og sjá hvað er í gangi einhvern veginn á bak við tjöldin. Ég hef heyrt það í umræðunni hingað til að fólk takist á um málin en sé að stærstum hluta bara sammála, sé jafnvel vinir hérna frammi o.s.frv. Þetta var það sem maður heyrði svona framan

hvað sé eiginlega að gerast, því að ekki skil ég það. Ég vona að allir leiti lausna til að nýta þessa frábæru þekkingu og fólk sem er hérna í salnum til að vinna fyrir þjóðina og hætta þessum sandkassaleik.

Núna kom hér upp þingmaður af hálfu Framsóknarflokksins, eini talsmaður ríkisstjórnarinnar sem hefur tekið þátt í þessari umræðu, hann kemur hérna og segir beint eða óbeint:

í viðtölum í fjölmiðlum eða einhvers staðar annars staðar, að koma með stórar og digurbarkalegar yfirlýsingar um hvað þau ætli að gera í hinu og þessu; hvað þau ætli að gera í veiðigjöldum, hvað þau ætli að gera með bankana. En þegar pólitíkin er dregin hingað inn í sal þá má ekki spyrja ráðherrann.

sem hann hafði ímyndunarafl til að biðja um eftir niðurstöðu kosninganna síðastliðið haust skuli vera svona lítill í sér og viðkvæmur þegar á reynir. (Gripið fram í: Lítið blóm.) Þetta er auðvitað alveg kostulegt. Það er búið að eyða hátt í 2 milljörðum í að stokka upp ráðuneytin til að sætta Framsóknarflokkinn. Það eru hin ýmsu mál sem flokkurinn virðist ná fram, bæði hvað varðar skipan nefnda og ráða. Aflið virðist hafa verið miklu meira í samningaviðræðunum við Sjálfstæðisflokkinn og Vinstri græn heldur en raunveruleikinn gefur tilefni til að ætla.

sem hendir hér hverju stórmálinu á fætur öðru aftur og aftur til þingsins eins og til að teppa dagskrána og sakar okkur síðan um að standa í málþófi. Það kunni Framsóknarflokkurinn ekki að meta þannig að upp kemur þingmaðurinn Halla Signý Kristjánsdóttir og hvetur forseta til að fara að hefta málfrelsi þingmanna. Hvert erum við komin, frú forseti? Förum aðeins yfir 1. umræðurnar sem við höfum átt hérna síðustu daga. Ég sé t.d. mjög mikið eftir þeim tveimur klukkutímum sem fóru í að koma vitinu fyrir Willum Þór Þórsson varðandi beitingu nauðungar,

Frú forseti. Mínútulangt erindi. Ég er í hópi þeirra þingmanna sem bera ómælda virðingu fyrir Alþingi og hlutverki þess. Vegna þess að ég ber virðingu fyrir Alþingi vil ég að Alþingi fái að sinna hlutverki Alþingi er samkunda 63 þingmanna sem allir hafa hlutverki að gegna, ekki bara stjórnarþingmenn. Þegar fulltrúar Framsóknarflokksins koma hér upp, eins og hv. þm. Halla Signý Kristjánsdóttir, og kvarta undan því að við séum að ræða efni en ekki form þá finnst mér það segja ansi mikinn sannleika um erindi Framsóknarflokksins í ríkisstjórn.

Frú forseti. Þetta er alveg með ólíkindum. Við hófum þingið í haust á því að finna algerlega fyrir því að meiri hlutinn ætlaði sér ekkert að hlusta á minni hlutann og taldi hann í sjálfu sér ekki eiga neitt erindi inn í umræður og annað. Þá óvirðingu sjáum við halda áfram í því að við erum hérna vikum saman að ræða mál sem hver manneskja veit að stjórnin ætlar sér ekki að hleypa neitt lengra og bíðum í ofvæni eftir öllum málunum sem áttu að byrja að tínast hérna inn frá janúar. Svo þegar málin koma loksins hingað inn á borð — og þetta eru mál sem við vitum að ríkisstjórnin ætlar sér að ná í gegn. Það er augljóst að við viljum ræða þau. Það er augljóst að það þarf að gera breytingar á þessum málum. Það er augljóst að þau þarf að skoða og það þarf að gera með minni hlutanum. Það að það skuli koma meirihlutaflokkunum á óvart að við skulum vilja ræða málin þegar ekki er meira samráð haft við okkur yfir höfuð er í rauninni alveg með ólíkindum.

Frú forseti. Ég verð að taka undir orð Þorbjargar Sigríðar Gunnlaugsdóttur, hv. þingmanns Viðreisnar. Ég ber líka mjög mikla virðingu fyrir Alþingi og hlutverki þingsins og þessa salar sem er í rauninni málstofa lýðræðis Það skiptir mjög miklu máli að um Alþingi sé gengið sem það musteri en ekki sem einhverja afgreiðsluskrifstofu ríkisstjórnarinnar, eins og ráðherrar hafa leyft sér að láta frá því að þessi ríkisstjórn tók við völdum fyrir rúmum fjórum árum. Virðing þeirra fyrir þeim störfum sem hér eru innt af hendi er því miður mjög hendi er því miður mjög takmörkuð og það er sorglegt, hv. þm. Hilda Jana Gísladóttir. Það er sorglegt hvernig ráðherrar og stjórnarliðar umgangast Alþingi Íslendinga. Ég tek undir það.

Þingmönnum hefur verið tíðrætt um Framsóknarflokkinn og mér er það auðvitað mjög ljúft og skylt að koma og þakka fyrir þá umræðu. Hún hefur verið mjög fín. Mér finnst alltaf gott þegar er minnst á flokkinn minn. Hann er að sjálfsögðu í ríkisstjórn og stóð sig afbragðs vel í kosningunum í haust og eðlilegt að þingmenn takist hér á, eðlilegt að þeir nefni það sem þeim finnst að betur megi fara. Þannig að ég sé ekkert að því.

og kvartaði yfir því hvernig við nýttum liðinn fundarstjórn forseta. En hvers vegna skyldum við hafa verið í fundarstjórn forseta megnið af tímanum? Er það kannski vegna þess að dómsmálaráðherra er búinn að velja að vanvirða þingið, fara í bága við lög og beina þeim fyrirmælum til undirstofnunar sinnar að vinna einfaldlega ekki vinnu sem henni er skylt að vinna samkvæmt lögum um ríkisborgararétt?

Þegar ég kom hingað og gekk inn í þennan þingsal í haust var ég fullur lotningar, eins og hv. þm. Hilda Jana Gísladóttir nefndi svo ágætlega áðan. Það er mikil virðing fólgin í því að fá að vera á hinu háa Alþingi og taka þátt í að móta samfélagið okkar. En ég var fljótur að læra að þetta var bara ekkert alveg eins og þetta leit út á yfirborðinu. Hér er verið að gera hrossakaup fram og til baka og verið að valta yfir mann og annan. Þannig að maður þarf að læra ný vinnubrögð og læra bara fantaskapinn því að hann er til staðar hérna. Hér er verið að skreyta sig í aðdraganda kosninga með alls konar hlutum. Ég var fullur tilhlökkunar að sjá þetta farsældarfrumvarp

með þegar ráðherrar Framsóknarflokksins leggja fram illa unnin frumvörp sem taka allan tíma þingsins? Nú er ég að tala um nikótínfrumvarpið. Þar er óljóst orðalag um menntastofnanir, óljós svör um hvað teljist bragðefni, engin hugmynd um hvað nikótínpúðarnir mega vera sterkir. Allt þetta eru risastórar spurningar sem ráðuneytið hefur ekki hugmynd um hvernig eigi að svara en skilar þess í stað hálfkláruðu frumvarpi sem þingið á bara einhvern veginn að redda. Svo kvarta ráðherrar yfir því að 1. umr. í málinu hafi tekið fjóra klukkutíma. Ég botna ekkert í þessum vinnubrögðum og ég botna bara ekkert í Alþingi eins og staðan er núna. En ég held að ábyrgðin sé ekki stjórnarandstöðumegin. Ég held að hún sé einmitt ríkisstjórnarmegin og

hans um hvernig þessu þingi er stjórnað. Þá vil ég bara leggja til að hún hlutist til um það að við fáum líka einhver mál hingað inn, við sem erum í stjórnarandstöðu.

fyrir því að ganga í ESB, fyrir því að vera með stöðugan gjaldmiðil, fyrir réttlæti í samfélaginu, með grænu samfélagi eða hvað það er sem við viljum tala fyrir hverju sinni. Og geta síðan farið út í matsal, eins og við höfum alltaf getað gert og getum enn, og spjallað saman.

fundarstjórn forseta og það sem heyrir undir þann lið. Ég ætla að leyfa mér að vera ósammála því. Það sem við erum að ræða hér er dagskrá þingsins, það sem við erum að gera hér í þessum þingsal. Vegna þess að það er ekki haft samráð við minni hlutann hvað þetta varðar er augljóst að svona fer. Eins og og nefnt var áðan, þegar umræðan er ekki tekin á öðrum vettvangi, í okkar ágætu bakherbergjum hér, er þetta eini vettvangurinn sem við höfum til þess að eiga þetta samtal við meiri hlutann. Ég er því ósammála því að við séum ekki að tala um fundarstjórn, við erum sannarlega að gera það. Ég er sammála því að það ætti að vera óþarfi, mjög sammála því. En ég held að meiri hlutinn viti mætavel hvernig hægt er að leysa það þannig að við verjum minni tíma í

Ég er ekki svo ný, þetta eru samt ekki nema fimm, sex ár, en ég er samt líka að upplifa nýjan raunveruleika hér. Þetta hefur ekki verið svona þau önnur ár sem ég hef starfað hérna,

Hér í árdaga, þegar menn voru að átta sig á því að stundum meiddi fólk aðra af því að því leið illa heima hjá sér — ég velti fyrir mér hvort kannski líði ríkisstjórninni illa heima hjá sér og kannski geti hún svolítið skoðað þau mál betur, lagað það sem þarf að laga þar

Hér áðan var talað um traust til Alþingis. Tveir þriðju þjóðarinnar treysta ekki Alþingi. Frábært að tala um að traustið hefði farið upp vegna þess að fyrir tíu árum síðan var það einn tíundi af þjóðinni sem treysti okkur ekki. Það er mikilvægt að við hér inni hættum að talast ekki við og förum að ræða málin og taka þátt í umræðunum, að við semjum um framgang. Við hæstv.

Ef við ætlum að tala um virðingu þingsins þá hlýtur það náttúrlega að vera þannig að fólk þurfi að skilja aðeins hvað við erum að gera. Ég ætla ekki að gera lítið úr mikilvægi þessa salar sem málstofu, alveg gríðarlega mikilvægrar og meira að segja það mikilvægrar að ég áttaði mig ekki alveg á því fyrst þegar ég steig inn á þing. En ég átta mig svo sannarlega á því í dag. En málstofan snýst um það að við séum að ræða einhver mál og skiptast á skoðunum um mál sem eru á dagskrá. Svona „rant“ sem á sér stað hér í einhverja klukkutíma undir liðnum fundarstjórn forseta er auðvitað ekki skoðanaskipti. Það er ekki málstofa þar sem við erum að átta okkur á því hvar línurnar liggja í pólitíkinni, hver afstaða fólks

í þinginu. Mín skoðun er nefnilega sú að þetta sé sennilega besta málið og mikilvægasta málið fyrir hagsmuni lands og þjóðar sem liggur fyrir þinginu samkvæmt þingmálaskrá ríkisstjórnarinnar. Það eru Það eru nokkur atriði í málinu sem ég kem inn á á eftir sem eru þeirrar gerðar að það er varla boðlegt að meðferðin á þessum nýju fjarskiptalögum hafi verið með þeim hætti sem raunin er.

sem snýr að tækninnviðum farneta og fjarskiptakerfa. En svo dó málið í einhverju bræðiskasti eins ríkisstjórnarflokkanna vegna þess að annað mál hafði þá siglt í strand

Síðan beið ég alveg frá fyrsta degi þessa þings og reiknaði satt best að segja á hverjum degi með því að málið kæmi fram en svo er því ekki dreift fyrr en um miðjan mars þegar margt bendir

en miðað við þær mjög takmörkuðu breytingar sem gerðar eru á þessu máli efnislega frá því það var lagt fram í fyrra þá hefði verið gustuk að það kæmi fram miklu fyrr og væri komið í umræðu hér fyrr en undir lok marsmánaðar.

sem fjallar um mögulegar takmarkanir á heimildum til nýtingar framleiðsluíhluta og tæknilausna tiltekinna framleiðanda á grundvelli öryggissjónarmiða.

og fundin prýðisgóð lausn, að ég leyfi mér að fullyrða, sem allir aðilar sem að málinu komu töldu bæði tryggja öryggishagsmuni íslenskrar þjóðar og tryggja það að rekstrarhæfi fjarskiptafyrirtækjanna sem eru að störfum væri ekki ógnað né heldur að of mikil fjárhagsleg áhætta væri lögð á þá sem á þessum markaði starfa varðandi uppbyggingu sinna eigin kerfa. Það kom mér því alveg hreint ótrúlega á óvart þegar ég sá að við framlagningu málsins núna var þessi hluti 87. gr. óbreyttur eftir alla þá vinnu sem lögð hafði verið í það að finna brúklega lausn á liðnu ári.

fyrrverandi ráðherra þessa málaflokks teldi tíma Alþingis sóað og ég held að það hefði verið gustuk hefði ráðherra leyst þennan hluta málsins strax áður en til framlagningar málsins kom enda lausnin borðleggjandi einföld, skynsamleg, sanngjörn og að ég held allir sammála um að hún sé leiðin til að fara.

enda drjúgt svigrúm komi upp sú staða að eitt kerfanna eða hluti þess verði talið ótryggt, þá er lítið mál að færa tímabundið kúnna þessara aðila yfir á önnur kerfi. Leiðin hvað 87. gr. varðar held ég að sé enn sú sama og niðurstaðan varð í nefndarvinnunni í fyrra, að líta á kerfið heildstætt, sem eina heild, sem sagt kerfisþætti hvers fyrirtækis fyrir sig. Það einfaldlega leysir þetta mál. Það hafa komið fram sjónarmið um að þetta sé skýrara en í fyrra í greinargerð málsins. Ég finn því ekki stað í fljótri yfirferð þannig að ég hvet hv. umhverfis- og samgöngunefnd til að laga þetta mál og nýta þá vinnu sem unnin var á liðnu kjörtímabili. Að því sögðu um 87. gr. þá langar mig að segja nokkur orð er snúa að megináherslum frumvarpsins. Það eru hér atriði er snúa að svokallaðri aðferðafræði við markaðsgreiningar á markaði. Þetta er gríðarlega mikilvægur þáttur Fjarskiptastofu og hafa sumar markaðsgreiningar tekið lengri tíma en ráð var fyrir gert og í rauninni lög og reglur gera ráð fyrir. En það eru nýmæli í Kóðanum sem kveða á um tímafresti og ég held að það sé til mikilla bóta og m.a. í þessu ljósi er ég þeirrar skoðunar að það hefði verið mikið til vinnandi að klára þetta mál strax í fyrra.

þá grundvallast þetta á svokölluðum Kóða sem eru samevrópskar reglur um fjarskiptamarkaðinn. Þessir hvatar til samstarfs markaðsaðila hafa t.d. áhrif. Það er kannski mest horft í dag á samstarf er varðar nýtingu 5G uppbyggingar en þetta hefur nefnilega líka áhrif á aðrar tíðnigerðir þannig að við sjáum fyrir okkur að til að mynda mynda símasamband á þjóðvegum landsins ætti að geta stórbatnað þegar ýtt er undir reikisamstarf þeirra aðila sem starfa landið um kring. Þá er það ekki þannig að sími viðkomandi hangi inni á þjónustuaðila þess fram á síðasta strik þegar allt er orðið meira og minna sambandslaust heldur flæði símtalið meira á milli

Mig langar til að nefna hér atriði sem er aukin áhersla á aðgengi neytenda að upplýsingum og samanburður á verði og gæðum fjarskiptaþjónustu og stöðlun viðskiptaskilmála. Ef það er eitthvað sem maður skilur ekki í lífinu þá finnst mér það nú stundum vera reikningar fyrir fjarskiptaþjónustu og ýmsri slíkri gagnaþjónustu sem flest heimili eru áskrifendur að í dag eða kaupendur. Það verður til mikilla bóta að auka gegnsæi í þeim efnum og auðvelda fólki að glöggva sig á því hvað er um að ræða. Sjálfur átti ég símtal við þjónustuveitanda fyrir hönd ættingja fyrir nokkrum vikum síðan og þar kom á daginn að það voru rúmar 10.000 kr. á mánuði sem var verið að tvíborga fyrir þjónustu sem var verið að kaupa í öðrum pakka sem viðkomandi var áskrifandi að. Allt safnast þetta upp.

Hér er lagt til að hámarksbinditími á grundvelli fjarskiptasamninga verði lengdur úr sex mánuðum í 12. Kóðinn gerir ráð fyrir að hámarksbinditími sé 24 mánuðir núna er staðan sú að það eru bara Ísland og Danmörk sem eru með sex mánaða viðmiðið. Hér er lagt til að færa það upp í 12. Ég held að það verði að fara fram einhver greining á því

almenningur allur í öllum meginatriðum beri skynbragð á það hvort skynsamlegt sé að binda sig til lengri tíma en sex mánaða, hvort sem það eru 12 eða 24. En mestu máli finnst mér skipta að það liggi einhver greining þarna á bak við um hvað sé gefið eftir af mögulegri hagræðingu í verði með því að takmarka þetta við sex eða 12 mánuði í staðinn fyrir að nýta 24 mánaða rammann. Næst langar mig að nefna hér tillögu sem liggur fyrir í þessu frumvarpi um að Fjarskiptastofa fái almenna heimild til að leggja á stjórnvaldssektir vegna brota á fjarskiptalögum. Það má eflaust til sanns vegar færa að sektir hafi verið á löngum köflum hóflegar í þessu umhverfi en mér sýnist á öllu, og svona minnugur umsagna sem bárust við

Það er gríðarlega há upphæð. Auðvitað er ætlaður fælingarmáttur í þessum efnum en ég held að það verði að vera einhver raunheimatenging við mögulegar sektarupphæðir sem kunna að koma til vegna brota á fjarskiptalögum og tel að í flestum tilfellum væri haganlegri leið að útfæra sektir á grundvelli dagsekta en himinhárra stjórnvaldssekta.

og því ætti umhverfis- og samgöngunefnd að vera í lófa lagið að vinna málið hratt og vel. En ég held að þessi atriði verði að koma til sérstakrar skoðunar.

að áætlaður kostnaðarauki er ófjármagnaður í fjármálaáætlun og það vekur upp þá spurningu hvort það séu fleiri mál ríkisstjórnarinnar sem nú eru á færibandinu

það er áætlað að gjaldtaka samkvæmt bráðabirgðaákvæði geti mögulega skilað 750 millj. kr. í einskiptistekjur fyrir ríkið, þ.e. ef öllum tíðniheimildum verður endurúthlutað við lok núgildandi gildistíma þeirra. Í þessu samhengi finnst mér að þurfi að hafa í huga að þarna er verið að endurúthluta tíðniheimildum til aðila á markaði sem þegar eru að nýta þær og það má því leiða líkur að því að þessar 750 milljónir fari þráðbeint til hækkunar á reikningi viðskiptavina fjarskiptafyrirtækjanna.

að þær 750 milljónir sem þarna eru tilgreindar verði fyrst og fremst teknar úr vasa notenda þjónustunnar.

vegna þess að hv. þingmann grunar að aukinn veltuhraði gæti leitt til dýrari þjónustu hjá fyrirtækjunum. Ég held að sú greining skipti máli af því að ég get alveg séð fyrir mér hina áttina, að aukinn veltuhraði leiði til aukinnar samkeppni um lægra verð og betri þjónustu.

að veltuhraði viðskiptavina getur einmitt við ákveðnar aðstæður keyrt niður verð á markaði. En það sem mig grunar að einstaklingar gætu náð fram væri í rauninni að festa inni lág verð á löngum samningi sem væru líkleg til að flökta meira ef binditíminn er skammur. En þetta finnst mér að við þurfum að gera á grundvelli einhverrar greiningar en ekki bara af því að við viljum ekki vera eins og Danir með sex mánuði og við viljum ekki vera eins og Kóðinn með 24 og þá er farin einhver millileið til að segja eitthvað; er ekki bara best að segja 12 mánuðir? Það eru ekki góð rök í málinu.

Frú forseti. Ég fæ kannski að halda áfram með það sem hv. þingmaður náði ekki að svara í fyrri umferð vegna þess að mér finnst saga

var eiginlega lofað að núna í vor myndum við klára þetta stóra fjarskiptamál og myndum líka klára hálfgert systurmál sem hefði komið í veg fyrir Míluvandann, sem er frumvarp forsætisráðherra um rýni erlendrar fjárfestingar í þjóðhagslega mikilvægum innviðum. Nú berast þær fréttir úr því ráðuneyti að því frumvarpi eigi bara að fresta. Kannski erum við þar komin með upptaktinn að öðru sinnuleysismómenti hjá ríkisstjórninni gagnvart Mílumálum framtíðarinnar.

Hjá ríkisstjórnarflokkunum er mikið talað þessar vikurnar og mánuðina en svo bara gerist ekki neitt. Það er meginreglan sem blasir við okkur. En til að koma að seinni spurningunni úr fyrra andsvari varðandi umfang umræðunnar

jafn mikilvægt og það er.

og ég hjó sérstaklega eftir umræðu hv. þingmanns um 87. gr. sem fjallar um öryggishagsmuni vegna uppbyggingar fjarskiptaneta. Þetta hljómar allt rosalega vel en við vitum öll að þetta er vegna þess að hér fyrir nokkrum misserum eða árum síðan fengu Bandaríkjamenn bakþanka um notkun á Huawei-sendum í fjarskiptanetum hjá sér, nokkuð sem þeir töldu jafnvel vera þjóðaröryggismál. Nú er það þannig að bæði Nova og Vodafone, þeirra 5G net

ættingja eða vini við það að átta sig á því hvað væri verið að rukka fyrir og að það hefði verið tvírukkun fyrir sömu hlutina. Þetta er nokkuð sem ég kannast við úr umræðunni frá því að ég var búsettur í Bandaríkjunum þar sem

Það kom í ljós hjá flestum notendum þegar þeir fengu þessa nýju reikninga sem voru gagnsærri að það var verið að rukka fyrir fullt af hlutum sem þeir höfðu aldrei beðið um.

umhverfis- og samgöngunefndar að skoða það sérstaklega því þetta skiptir gríðarlega miklu máli. Þetta eru 10.000 kr. á mánuði hér og 10.000 kr. á mánuði þar. Þetta safnast upp í alvörutölur þegar um er að ræða, eftir skatta, peninga heimilanna.

að gefa ráðherra heimild til að kveða á um það í reglugerð að búnaður í tilteknum hlutum innlendra farneta

að lendingin í því frumvarpi sem hér er verið að tala um væri honum kannski ekki alveg að skapi, þetta hefði litið betur út eins og það var lagt upp í tillögum starfshóps.

þar sem segir, með leyfi forseta: „Telji Póst- og fjarskiptastofnun hættu á að farnetskerfi á landsvísu séu eða geti orðið mjög háð búnaði frá einum framleiðanda er stofnuninni, á grundvelli öryggishagsmuna, heimilt að binda leyfi skv. 27. gr. skilyrðum er stuðla að fjölbreytni í gerð búnaðar eða grípa til annarra viðeigandi ráðstafana.“ Inn í þessa málsgrein var bætt hálfri setningu er sneri að því að öll kerfi fjarskiptaveitenda landsins (Forseti hringir.) yrðu metin heildstætt sem eitt. Það hnykkti á því að þarna væri hægt að tryggja öryggishagsmunina, að kippa út kerfishluta án þess að það þyrfti að gerast hjá hverjum og einum þjónustuveitanda.

finnst mér fróðlegt að sjá, í nýkynntri fjármálaáætlun, að gert er ráð fyrir mjög skarpri lækkun útgjalda til samgöngu- og fjarskiptamála.

„þegar litið er á búnað allra fjarskiptafyrirtækja í heild sinni á landsvísu“ er stofnuninni heimilt o.s.frv. Þetta er nálgunin. Varðandi fjármögnun

forseti. Ég ætla að tala betur síðar í þessu máli en ég sit í umhverfis- og samgöngunefnd og mér er mjög ofarlega í huga þetta Mílufrumvarp sem við fengum fram hérna á sínum tíma þar sem við vorum einmitt að velta því fyrir okkur: Hvers vegna var heildarfrumvarpið ekki bara lagt fram? Ég er upptekin af því á þeim tímum sem við lifum núna og erum að upplifa núna að Norðurlöndin hafa þá þegar heildarlöggjöf. Við vitum að Atlantshafsbandalagið hefur ályktað um að það felist alvarleg öryggisáhætta í því að samfélagið sé háð fjarskiptanetum, að aðildarríki verði að tryggja að mikilvægir innviðir þoli áföll, þoli öryggisógn. Mig langaði bara til að biðja hv. þingmann að varpa aðeins ljósi á það hver vinnan var við þetta mál í nefndinni á sínum tíma vegna þess að mér sýnist sem svo að hér sé fram komin fullþroskað frumvarp.

Frú forseti. Ég þakka hv. þingmanni andsvarið. Ég hreinlega skil ekki hvers vegna málið hefur ekki verið framar á forgangslistanum og sett inn fyrr heldur en raunin er. En kannski er svarið við þeirri spurningu einfalt ef maður horfir á þetta þing og það síðasta samhangandi. Þetta eru sömu ríkisstjórnarflokkarnir og miðað við það hversu stjórnarflokkunum þótti lítið mál að slá þetta frumvarp af fullunnið hér á síðasta þingi þá virðist ósköp lítill áhugi og skilningur vera á þessum málum. Ég kann því miður ekki aðra skýringu í þeim efnum. Miðað við hversu litlar efnislegar breytingar eru gerðar á frumvarpinu á milli þinga er enn óskiljanlegra að frumvarpið hafi ekki verið lagt fram í heild sinni strax þegar þing kom saman og leyst þar með í rauninni heildarvandann sem fyrir lá.

að undirliggjandi hagsmunir eru ekki bara hagsmunir neytenda og hagsmunir samkeppni og fjarskipta heldur grundvallarhagsmunir ríkisins. Þarna er tungutak um að við höfum burði til að veita viðspyrnu gegn náttúruvá. Það er verið að ræða um öryggisógnir, fjarskiptaöryggi,

Frú forseti. Ég þakka hv. þingmanni andsvarið. Ég held að það sé í rauninni sama frá hvaða sjónarhorni við horfum á þetta mál, hvort það er frá sjónarhorni neytandans, fjarskiptafyrirtækja eða sjónarhorni þjóðaröryggismála, það er með miklum ólíkindum með hvaða hætti þetta mál hefur verið látið reka á reiðanum og ekkert meira en það, bara beinlínis tekið af lífi undir lok síðasta þings. Hvað hægt er að lesa inn í það held ég að sé því miður ekki annað en eitthvert sambland af áhugaleysi og skilningsleysi núverandi stjórnvalda á mikilvægi þessara mála. Málið er búið að vera fullbúið lengi. Það var búið að leysa þau flóknustu atriði sem voru ekki pólitísk deiluefni sem snúa að 87. gr. Þetta var bara flókið mál að leysa og það fannst góð lausn en að því máli leystu

Frú forseti. Ég er ekki komin hingað upp til að orðlengja neitt en ég velti fyrir mér að við vorum hér í síðustu viku að fjalla um fjölmörg mál á málefnasviði hæstv. heilbrigðisráðherra sem lét sig ekki vanta hér í þingsal heldur sat undir umræðu, hlustaði á það sem við höfum að segja um öll þau þingmál sem hann var að leggja fram þá og brást við brást við með því að afturkalla eitt málið sem augljóslega var meingallað. Nú fjöllum við um þennan stóra lagabálk sem er verið að leggja fram í fyrsta skipti af núverandi ráðherra

Frú forseti. Hér áðan ræddum við skoðanir stjórnarliða á lýðræðislegri umræðu hér í sal. kom upp í pontu hv. þm. Bryndís Haraldsdóttir og sagði að þetta væri ekki umræðan sem hún reiknaði með, þetta væri svona „rant“ sem ætti sér stað í fundarstjórn forseta. Ég velti fyrir mér hvort forseti hefði kannski átt að ávíta þingmanninn fyrir þennan gildisdóm yfir umræðu þingmanna. En það sem hv. þingmaður sagðist sakna var að við nýttum þessa málstofu til að ræða mál og skiptast á skoðunum. Þessu er ég nefnilega alveg sammála en ég sakna sárlega hv. þingmanna stjórnarflokkanna úr allri umræðu. Þeir hafa varla sést hér í allan vetur, flestir bara halda sig fjarri ræðustól í stjórnarmálum

þar sem sérstaklega einn angi þess er raunverulega flókinn þó að lausnin liggi fyrir. En það að ráðherrann hafi ákveðið að leggja málið fram án þess að sú lausn sé hluti málsins gerir það enn mikilvægara að ráðherrann hlusti á þau sjónarmið sem hér koma fram

að athugasemdir okkar um framkomu sérstaklega ráðherra Framsóknarflokksins en einnig bara stjórnarliða almennt í garð þingsins væru einhvers konar „rant“, svo ég sletti nú eins og hv. þingmaður gerði, með leyfi forseta. Mér finnst þetta athugavert vegna þess að hér erum við einfaldlega að koma á framfæri, eins og ég sagði, athugasemdum um mikla vanvirðingu sem þinginu er sýnd

að ráðherrar verði boðaðir hingað inn í sal til að taka þátt í umræðum um þetta mál. Undirliggjandi eru reyndar þannig hagsmunir — við erum að tala um fjarskipti á þeim tímum sem við lifum í dag — að það hefði verið góður bragur á því að hér sæti utanríkisráðherra. Það hefði verið góður bragur á því að hér sæti forsætisráðherra. Það segir dálítið um stöðu málsins að það hvarflar ekki að okkur

þingmönnum stjórnarinnar vegna þess að 36 þeirra virðast einnig hafa týnst í þessari mikilvægu umræðu. Við erum að tala um innviði, krítíska innviði, sem munu hjálpa okkur að komast inn í framtíðina. Þingmenn stjórnarinnar taka ekki þátt, ráðherrar stjórnarinnar taka ekki þátt og mér er spurn, virðulegi forseti, hvort ekki þurfi að gera hlé á þessum fundi og draga þetta mál til baka fyrst enginn vill tala um það úr stjórnarliðinu.

er Sjálfstæðisflokkurinn í þessu máli? Ætlar hann ekki að taka til máls og velta vöngum yfir því hvort við séum að taka rétt skref í þágu innviðauppbyggingar, í þágu fjarskipta og í þágu þjóðaröryggis?

Frú forseti. Það kemur manni óneitanlega á óvart að enginn stjórnarliði telji ástæðu til að taka til máls um þetta risastóra mál sem við erum að ræða hérna í dag. Áðan kom hingað upp hv. þm. Bryndís Haraldsdóttir og kvartaði undan því að það væru engin alvöru skoðanaskipti að eiga sér stað, bara eitthvað „rant“, það er nú kannski þannig að ef stjórnarliðar væru svolítið duglegri að taka til máls þá ættu sér stað aðeins fjörugri og meira gefandi skoðanaskipti hérna í salnum. Annað sem ég finn mig knúinn til að benda á er að nú hefur tvisvar sinnum gerst á undanförnum vikum að umræða hér í þessum sal, 1. umr. um stjórnarmál, leiddi til þess að ráðherrar áttuðu sig á því að málin voru stórkostlega gölluð og drógu þau til baka.

Forseti. Ég er ekki alltaf hér, enda er ég varaþingmaður. Ég var samt spennt að koma hérna inn í þessari viku og fylgjast með reglulegum störfum þingsins þar sem ráðherrar mæla fyrir málum sínu og stjórnarliðar taka þátt í umræðunni. svo er ekki. Það er einn stjórnarþingmaður inni í sal. Er þetta venjulegt, spyr ég nú bara? Á þetta að vera svona? Mér sýnist ekki. Er venjulegt að ráðherra sé ekki hér, sem er mæla fyrir sínu eigin máli, að taka þátt í umræðum um það? Ég veit það ekki. Hér er um að ræða gríðarlega mikilvægt mál og því tek ég undir með hv. þingmönnum sem hafa hér stigið í pontu og sagt slíkt hið sama. Mér finnst það í alvörunni talað vera algjör lágmarkskrafa að ráðherrar og stjórnarliðar séu í sal og taki þátt í umræðum fyrst við erum neydd til að búa við ráðherraræði

hvernig stendur á því að stjórnarliðar, allt frá ráðherra og niður í stjórnarþingmenn, hafa ekki áhuga á þessu mikilvæga máli sem varðar m.a. gríðarlega öryggishagsmuni Íslands. Ég velti því fyrir mér hvort það megi tengja þetta við mjög sérkennilega orðræðu sem hefur heyrst úr þessum sama ranni, úr öllum stjórnarflokkunum, að það sé eitthvað neikvætt og popúlískt við það að ræða öryggismál Íslands, öryggissamstarf Íslands, af því að það er stríð. Ég næ ekki utan um þessa orðræðu. Ég hefði haldið að það væri akkúrat öfugt en þetta er það sem heyrist úr þeirra röðum og þá ekki síst í ljósi máls okkar sem varðar

alveg ofboðslega víðtæk heimild eða skylda fyrir fjarskiptafyrirtæki að halda utan um allar upplýsingar um fjarskiptanotkun allra Íslendinga í alla vega sex mánuði. Sambærileg heimild var sett inn í Evrópureglur á sínum tíma

þetta ætti bara að fá að standa vegna þess að löggunni þætti svo þægilegt að geta gengið að þessum upplýsingum vísum. Þó það nú væri, lögreglunni finnst alltaf þægilegt að geta fengið eins miklar upplýsingar og hægt er. En það er okkar hlutverk hér að standa vörð um friðhelgi borgaranna, friðhelgi einkalífs almennings gagnvart stjórnvöldum.

þurfti persónulega víkja í örskamman tíma frá þinginu og þá segja hv. þingmenn að áhugi ráðherra og þingmanna sé lítill á að ræða þetta mikilvæga mál. Ég frábið mér svona vitleysu,

Hér er ég glöð í allan dag að klára að ræða málið við ykkur, var mætt hér áðan og verð hér áfram og hvet ykkur til að fara að ræða um einhver málefni í þessum þingsal.

á málefnalegri umræðu um þetta mikilvæga mál sem hún leggur nú fram í fyrsta sinn en er verið að ræða í þriðja sinn. sinn. Þetta er mjög mikilvægt mál þannig að ég kem hér upp til að fagna áhuga ráðherrans á málefnalegri umræðu um hennar frumvarp.

varðar. Yfirlýsingar mínar um áhugaleysi ríkisstjórnarinnar á þessum málum sneru að því að þessir sömu flokkar hafi slegið af á liðnu þingi og nú sé málið svo til óbreytt að koma fram jafn seint og raunin er, þannig að því sé haldið til haga. Ég held að það verði til mikilla bóta og ég vona að hæstv. ráðherra taki þátt í umræðunni. Ég er því miður í þeirri stöðu að ég á ekki nema eina fimm mínútna ræðu eftir

Mér skildist að óþolinmæði stjórnarliða gagnvart okkur hér í stjórnarandstöðu væri mikil vegna þess að fólki lægi svo mikið á að byrja að ræða fjarskiptamálið. En svo þegar það er komið á dagskrá eru samt enn þá bara við að ræða fjarskiptamálið, þetta stjórnarmál.

Ég velti því fyrir mér vegna þess að ég hefði einmitt haldið að þetta væri mál sem væri mikilvægt að ræða í þaula út af stöðunni í heimsmálum og út af þeim mörgu álitaefnum sem varða persónuvernd og réttindi borgaranna sem er að finna í þessum lögum.

mörg okkar sem hér sitjum höfum núna tvívegis á síðustu vikum lent í því að sitja hérna svoleiðis fram eftir að ræða um frumvörp sem Þannig að þegar þegar rætt er um þetta mál þá finnst okkur eðlileg krafa að ráðherra sitji með okkur og hlusti og taki þátt. Þegar ráðherra hverfur fer maður maður að velta því fyrir sér hvort það fari kannski eins fyrir þessu máli og hinum, hvort ráðherra standi ekki örugglega á bak við þetta mál. Að öðru leyti vil ég bara benda á að það er stjórnarmeirihlutinn sem fer með dagskrárvaldið hér á þinginu og stýrir (Forseti

Það er nýjasta ákvæðið í þessu frumvarpi sem við ræðum hér sem ráðuneytið bætti inn eftir nefndarálit.

fagna því að ráðherra er kominn í salinn og ég vona að við getum farið að tala um það sem skiptir máli og þess vegna erum við að ræða þetta mál af þeirri dýpt sem við höfum verið að gera. Það er engin nýlunda fyrir okkur í stjórnarandstöðunni að þurfa að lagfæra mál. Það gerðist ítrekað hér á síðasta kjörtímabili. Það gerðist líka ítrekað að við þurftum að redda ríkisstjórninni fyrir horn vegna

Mér er sérstök ánægja að taka til máls, takk fyrir það. Mikilvægt er þetta mál, ég held að við séum öll sammála um það, sem varðar lagaramma utan um fjarskiptakerfi Íslands. Það hefur verið bent á að þetta snerti við neytendum, þetta snerti öryggi, þetta snerti við nýsköpun, þetta snúist um það hvort jafnræði fólks til búsetu sé virt eftir því hvar það býr á landinu

Í umræðunni sem átti sér stað hér fyrir helgi kom fram hjá hæstv. ráðherra að hún teldi málið hafa fengið mikla þinglega umræðu vegna þess að það hefði komið fyrir tvö fyrri löggjafarþing og þar verið mælt fyrir því og það sent til nefndar. Ég skal taka undir þau orð að því leyti til að það fékk mikla umfjöllun í umhverfis- og samgöngunefnd í bæði skiptin en sú umræða sem átti sér stað hér í þingsal endurspeglaði engan veginn mikilvægi málsins. Í fyrra skiptið sem mælt var fyrir málinu stóð umræðan í 15 mínútur samtals.

sem að öllum öðrum málum ólöstuðum er eitt af stærri málum sem fara í gegnum þingsalinn. Skoðum þetta síðan aðeins í samhengi við litla fjarskiptamálið sem við fengum fyrr í vetur í kjölfar á Mílumálinu. Það átti sér stað efnisleg umræða í þingsal um það mál í fimm klukkustundir þótt þar hafi bara verið tekið á afmörkuðum þáttum þess sem er nú lagt fram sem heildarfrumvarp til laga um fjarskipti. Fimm klukkustundir voru settar í Mílumálið vegna þess að ég held að þá hafi þingheimur loksins vaknað til fullrar vitundar um það hversu miklir hagsmunir eru undir. Þá mætti fólk og setti á borðið þau sjónarmið sem hefði kannski þurft að setja á borðið í fyrri tvö skiptin sem mælt var fyrir málinu en er gott að heyra að nú er verið að ræða þetta í þriðja skipti sem heildarendurskoðunin er lögð fram. Ég ætla tímans vegna að reyna að einskorða mig við nokkuð afmarkaðan hluta þessa máls. Ég ætla ekki að eyða allt of miklum tíma í að ræða það sem mætti kannski kalla sinnuleysi ríkisstjórnarinnar gagnvart þjóðaröryggi og upplýsingaöryggi almennt sem birtist t.d. í því að Mílumálið svokallaða hafi komið til þingsins eftir að Mílumálið var um garð gengið, við fengum frumvarpið of seint en það var vegna þess að það frumvarp sem við ræðum hér í dag hafði fengið að daga uppi í nefnd tvisvar. Eins og kom fram í máli hv. þm. Bergþórs Ólasonar

heildarramminn um fjarskiptin, heildarlagaramminn, verið á miklu betri stað þegar Mílumálið sjálft kom upp. Það mál birtist svo sem ekkert eins og þruma úr heiðskíru lofti heldur höfðu stjórnvöld tveggja ára aðdraganda að Mílumálinu ef við skoðum bara opinberan fréttaflutning, mögulega lengri ef einhver trúnaðarsamtöl hafa átt sér stað milli fulltrúa stjórnvalda og aðila á fjarskiptamarkaði. En þetta er kannski meira sagnfræði en nokkuð annað og ég ætla ekki að eyða mörgum orðum í það. Það sem mig langar að ræða er

sem er það að fjarskiptafyrirtæki geymi gögn um fjarskiptaumferð notenda.

Eðli máls samkvæmt þurfa fjarskiptafyrirtæki að hafa einhverjar upplýsingar um fjarskiptaumferð notenda til þess t.d. að geta bara afgreitt þau fjarskipti, til að geta tengt notendur og til að geta síðan gert reikninga vegna þeirrar notkunar sem á sér stað,

Að varðveita allar upplýsingar um alla fjarskiptanotkun allra notenda í sex mánuði í þágu rannsóknar sakamála og almannaöryggis.

Þessi breyting var gerð með hliðsjón af tillögum sem síðar urðu að tilskipun 2006/24/EB um varðveislu fjarskiptaupplýsinga. En sú gerð var síðan aldrei tekin upp í EES-samninginn þannig að þetta var innleiðing að frumkvæði Íslands á einhverju sem hefði mögulega og jafnvel væntanlega borist til okkar í gegnum EES-samninginn en gerði það ekki, m.a. vegna þess að áður en til þess kom að ákveðið var að þessi gerð væri EES-tæk féll dómur hjá Evrópudómstólnum þar sem tilskipunin var úrskurðuð ógild.

Þetta kemur kannski helst á óvart vegna þess að á þetta hefur verið bent, ekki bara af fólki í félagasamtökum sem berjast fyrir friðhelgi einkalífs heldur hefur verið bent á þetta af stjórnvöldum sjálfum. Ég er með hér fyrir framan mig drög að frumvarpi til laga sem forsætisráðuneytið setti í samráðsgáttina

og hún benti einfaldlega á það í greinargerð frumvarpsins, eins og það lá í samráðsgáttinni, að

úti í Evrópu þar sem Evrópudómstóllinn úrskurðaði tilskipunina ógilda og þrátt fyrir að tilskipunin hafi ekki verið tekin beint upp í þessu frumvarpi þá sé eðlilegt, vegna þess að þetta dómafordæmi sýni verulega meinbugi á þeim lagafyrirmælum sem kveðið er á um í 3. mgr., þá sé augljós ávinningur af því að fella málsgreinina úr gildi og töluvert meiri ávinningur af því heldur en hugsanleg neikvæð eða íþyngjandi áhrif þess að fella hana úr gildi. Þar er sérstaklega átt við möguleika lögreglu til þess að verða sér úti um upplýsingar um fjarskiptanotkun í tengslum við rannsókn sakamála eða almannaöryggi vegna þess að um þær heimildir eru einfaldlega búið í öðrum greinum laganna og frumvarpsins þar sem sækja þarf dómsúrskurð og gera ákveðna hluti til að þessum upplýsingum verði safnað, frekar en, eins og er í lögunum og frumvarpinu, að upplýsingum sé safnað um allan almenning og allar tegundir fjarskipta án þess að leitast sé við að afmarka gagnaöflunina með hliðsjón af þeim markmiðum sem stefnt er að í hverju tilviki fyrir sig. Ég nefni þetta svona ítarlega, frú forseti, vegna þess að um þetta var rætt fyrir helgi og hv. þm. Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir flutti ágæta ræðu þar sem hún fór yfir þessi álitaefni og hvers vegna gagnageymd væri mikill gallagripur í lagasafninu, þessi óhefta gagnageymd. Ég varð dálítið hissa á þeim andsvörum sem komu frá hæstv. ráðherra við þeim ábendingum

ekki verið nestuð með þeim upplýsingum að þetta væri álitaefni af þeirri stærðargráðu að það hefði verið fjallað um það innan Stjórnarráðsins fyrir fjórum árum, heldur bendir ráðherra einfaldlega á að þetta hafi komið inn að ósk ríkislögreglustjóra og að samkvæmt þeim upplýsingum sem ráðherra hafi geti þessi gögn bara verið mjög gagnleg.

gögn sem aflað var með með heimildum brottföllnu tilskipunarinnar hafi ekkert verið sérstaklega gagnleg fyrir löggæsluyfirvöld vegna þess að brotamenn á netinu hefðu einfaldlega mjög þægilegar leiðir til að komast hjá þeirri upplýsingasöfnun sem kveðið er á um í ákvæðinu. En þetta ekki góður staður að vera á, að það dugi að löggunni finnist þægilegt að geta fengið allar þær upplýsingar sem myndast geta um fjarskiptanotkun allra í landinu og þar með sé það bara gott og vel. Ég ímynda mér að lögregluyfirvöld myndu aldrei afþakka heimildir til að safna gögnum umfram það sem þau gera á hverjum tíma heldur vilji alltaf fá fleiri upplýsingar frekar en færri. En það sem við hljótum að spyrja okkur hér í sal, það sem við þurfum að rýna í í hv. umhverfis- og samgöngunefnd, er hvort þetta ákvæði uppfylli meðalhóf.

Frú forseti. Ég er kannski bara með eina kjarnyrta spurningu. Ég sit í umhverfis- og samgöngunefnd, gerði það ekki á síðasta þingi. Við fyrstu sýn og fyrstu yfirferð virðist mér að hér sé komið fram

bera saman í þeirri vinnu sem fram undan er, hvort hann deili þeirri sýn með mér að svo sé, að þetta frumvarp sé sem sé langt gengið og að fram undan sé vinna við að snyrta það fremur en að lagfæra dramatískt.

Frú forseti. Jú, ég held að ég deili þeirri skoðun með hv. þingmanni að hér sé fullþroskað frumvarp enda byggir það að miklu leyti á samevrópskri vinnu um regluverk fjarskiptamála. Fjarskipti, eðli máls samkvæmt, eru þjónusta sem nær yfir landamæri og þess vegna skiptir samræmingarþáttur regluverksins miklu máli og mikil og góð vinna var lögð í ýmislegt í frumvarpinu. En það eru atriði sem kalla á pólitíska skoðun. Til dæmis þetta með gagnageymdina sem snýst um það hvort við metum meir friðhelgi einstaklinga eða það að lögreglan geti aflað meiri gagna frekar en minni. Svo skulum við ekki gleyma því að þetta er náttúrlega mál sem er að koma fyrir þingið í þriðja sinn og fyrri tvö skiptin var það jafn fullþroskað en stjórnarliðar sín á milli náðu að stúta því í nefnd. ágætlega farið yfir það í ræðu hv. þm. Bergþórs Ólasonar hversu langt málið var gengið síðasta vetur. Ég held að við höfum öll verið hissa þegar fallið var frá því að leysa það úr nefnd og og beina til 2. umr. hér í sal. En það snerist bara um eitthvert karp á milli stjórnarflokkanna. Við hin skildum ekkert hvað það snerist um. Við gátum haft efnislegar athugasemdir við einstakar greinar en það kom aldrei til þess að um það væri rætt í umhverfis- og samgöngunefnd vegna þess að málinu var bara

fullþroskað í þeirri merkingu að nokkuð vel væri að þessu staðið. Ég spyr vegna þess að það er mér mikil ráðgáta að þetta heildarfrumvarp hafi ekki fengið afgreiðslu fyrr, að það hafi ekki verið ofar á forgangslista ríkisstjórnarflokkanna þriggja sjálfra.

til að fá þessi gögn og síðan sé síðari girðingin sú að það séu skýr skilyrði um eyðingu gagnanna. Svo vitum við hver veruleiki lögreglunnar er í dag með skipulagða brotastarfsemi og mannþunga. Það er því kannski ekki alveg augljóst hvert tímamarkið er á því hversu lengi lögreglan má hafa aðgengi að þessum gögnum, það er vitaskuld alltaf í einhverjum mánuðum talið en það má ekki svipta lögregluna alveg tækifærum til að fullvinna rannsóknir sínar.

Frú forseti. Afnám gagnageymdarinnar í 89. gr. frumvarpsins snýst ekki um að svipta lögregluna einu eða neinu.

fjarskiptafyrirtæki að halda upplýsingar um allt það sem allt fólk gerir á landinu í hálft ár ef lögreglunni skyldi detta í hug að banka upp á. á. Ég vísa bara aftur til þess að þetta hefur verið sambærileg heimild hjá Evrópusambandinu. Hún var rýnd af Evrópudómstólnum og metin ótæk vegna þess að meðalhóf væri ekki virt.

varðandi þessa 89. gr. Það er mikilvægt að halda því til haga að það er skýr munur á fjarskiptaleynd og fjarskiptaumferð á upplýsingum, sem er í sitthvorri greininni. Hér er einfaldlega verið að tala um gögn á milli aðila en ekki það sem fram fer í efni símtala eða skilaboða eða slíku.

Það sem kannski vantaði í mína ræðu er það sem ráðherrann nefnir, að nefna einmitt sérstaklega að þetta kemur inn í íslenska lagasafnið 2005. Það er rosalega langur tími síðan, bæði hvað varðar þróun fjarskipta og hvað þróun persónuverndar áhrærir. Þar munar kannski ekki minnst um í þessu samhengi þennan dóm sem féll 2014 úti í Evrópu yfir systurtilskipun þessa ákvæðis.

Við þurfum greinilega að skoða það í umhverfis- og samgöngunefnd hvort neðri mörkin hafi ekki verið sama annmarka háð. Ráðherra telur upp nokkur atriði sem bent hafi verið á í dómnum en þau voru svo sem fleiri, t.d. bara það grunnatriði að dómstóllinn taldi ekki eðlilegt að láta svona ákvæði ná til alls almennings og allra tegunda fjarskipta. Þetta er allt of víðtæk heimild. Það sem dómurinn bendir líka á er að það skorti á að útfærðar séu nægjanlegar ráðstafanir fyrir vernd upplýsinga til að koma í veg fyrir misnotkun þeirra. Þetta ættu menn að hugsa sérstaklega vel um þegar þjóðaröryggisumræðan hefur náð ákveðnum

einnig þeim annmörkum sem sérstaklega eru reifaðir í dómnum og því sem er mismunandi milli tilskipunarinnar og þess sem fyrir liggur í frumvarpinu.

þar sem vegast á þessir margumtöluðu hagsmunir, almannahagsmunir og réttur einstaklinga til persónuverndar sem þarf auðvitað að skoða. En það er rétt að halda því til haga af

með gagnageymd er líka verið að búa til vettvang, það er bókstaflega verið að búa til fjársjóðskistu fyrir netglæpi, gagnasafn hjá hverju einasta fjarskiptafyrirtæki með upplýsingum um öll fjarskipti sem hafa átt sér stað á landinu í hálft ár. hálft ár. Ég held að það séu bara meiri líkur á að þetta verði viðfang netglæpa og verkfæri þeirra heldur en verkfæri til að berjast gegn þeim. Það sem mér þykir kannski sárast við það hvernig þetta mál kemur til okkar er að það er ekkert vikið að þessum álitamálum í greinargerð frumvarpsins, ekki neitt, þó að það hafi einmitt verið bent á þetta í þinglegu umræðunni, sem ráðherrunum þótti hafa verið svo mikil á síðustu tveimur þingum, og þó að á þetta hafi verið bent ítrekað af þingmönnum í umhverfis- og

í samningum neytenda við fjarskiptafyrirtækin og þetta er ákvæði sem hefur verið í fjarskiptalögum frá 2007. En í 72. gr. frumvarpsins sem við erum að ræða í dag segir hins vegar að óheimilt sé í samningi að kveða á um lengri binditíma neytenda en 12 mánuði.

hvort þetta samræmist að hans mati því markmiði laganna að auka vernd og valmöguleika neytenda og stuðla að virkri samkeppni.

hvort þetta gæti mögulega orðið til þess að lækka verð vegna þess að fyrirtæki gætu boðið fólki ígildi magnafsláttar með því að neytendur lofuðu þeim tryggð um lengri tíma. Mín fyrsta tilfinning var þveröfug. Það sem mér datt fyrst í hug var að styttri binditími gæti leitt til þess að neytendur væru kvikari og harðari við fyrirtæki og næðu þannig að knýja fram betri samninga, bæði hvað varðar gæði þjónustunnar en líka verð. En þetta bara hefur ekki verið metið í frumvarpinu. Þetta er eitt af stóru neytendamálunum í þessu frumvarpi og það liggur ekkert fyrir hver áætluð áhrif þessarar breytingar eru. Hér er bent á í greinargerðinni að regluverkið í Evrópu leyfi frá sex og upp í 24 mánuði og það er bara slumpað á miðjunni, sagt 12 mánuðir í frumvarpinu án þess endilega að við sjáum hvaða hugsun býr þar að baki.

Virðulegi forseti. Ég get tek undir að þetta mætti vera skýrara og betur útskýrt í greinargerð. Auðvitað hlýtur tilgangur svona ákvæðis alltaf að vera að tryggja að skilmálar og verklag fjarskiptafyrirtækja við uppsögn samninga hindri ekki flutning neytenda á milli fyrirtækja og standi ekki

einmitt vel til þess fallinn að halda svona fjarskiptafyrirtækjum á tánum og veiti þannig neytendum ákveðið aukið svigrúm og frelsi til að elta hagkvæmustu leiðirnar hverju sinni. Svo já, ég held að þetta sé eitthvað sem þurfi að skoða, hvort það sé kannski réttast að við höldum okkur bara við þennan sex mánaða hámarksbinditíma.

Frú forseti. Það er kannski best að vísa bara í rökin í greinargerðinni: „Með hliðsjón af breyttum samkeppnisaðstæðum er þó lagt til að hámarksbinditími verði lengdur í 12 mánuði. Aukið svigrúm í þessum efnum getur orðið neytendum í hag með tilliti til vöru-/þjónustuframboðs og verðlagningar.“ Ég veit ekki, er það þannig sem við skilgreinum endilega aukið svigrúm? Hvers svigrúm er það? Ég myndi segja að lengri binditími, það að binda neytanda í lengri samningum við þjónustuveitanda, gefi kannski aukið svigrúm fyrir þjónustuveitendurna en ekki fyrir neytendurna. Það er þess vegna sem mín fyrstu viðbrögð þegar ég sá þetta voru einmitt að þarna væri verið að breyta í vitlausa átt, að svigrúmið ætti einmitt að vera að neytendur gætu verið aðgangsharðir gagnvart þjónustuveitendum til þess að þjónustan sé sem best og veitt (Forseti hringir.) á sem hagstæðustu verði.

Mikilvægir innviðir undir, eins og ég segi. Hér eru þættir sem lúta að samkeppni. Hér eru þættir sem lúta að neytendum. Hér eru þættir sem varða öryggisógnir Íslands. Hér eru þættir sem varða viðspyrnu ríkisins gegn náttúruvá. Í grunninn mætti kannski tala um þetta sem fjarskipti, fjarskiptaöryggi og þjóðaröryggi. Þetta frumvarp til heildarlaga hefur áður verið lagt fram en ekki náð fram að ganga.

að málið hafi í einhverjum samningum þeirra í millum, þegar liðið hefur á þingið, einfaldlega ekki verið nægilega ofarlega á forgangslista. Mér finnst það sérstakt

Talað er um að auka vernd og valmöguleika neytenda, að stuðla að virkri samkeppni sem er vitaskuld alltaf gott og göfugt markmið. Talað er um hagkvæmar fjárfestingar sem markmið og nýsköpun og að stuðla að því að öllum landsmönnum og fyrirtækjum bjóðist aðgangur að fjarskiptaþjónustu og háhraðanetum.

að víkja að nokkrum þáttum sem ég hlakka til að ræða betur þegar málið verður komið til umhverfis- og samgöngunefndar og rýna sérstaklega. Eins og ég segi þá finnst mér sérstakt að þetta mál hafi verið lagt fram á síðustu tveimur þingum en ekki náð fram að ganga því að það blasir við manni, þegar maður skoðar frumvarpið, og þegar verið er að lýsa núgildandi regluverki, að gildandi fjarskiptalög þarfnast endurskoðunar og það hafa þau gert um langan tíma. Við sjáum að hér er einu sinni sem oftar verið að leggja til að innleidd verði efnisákvæði nýlegrar tilskipunar Evrópuþingsins um setningu evrópskra reglna og við tölum um það hér sem Kóðann.

vegna aukins kostnaðar við starfsemi Fjarskiptastofu og mér sýnist nú, á þeim verkefnum sem stofunni eru falin, að það sé eðlilegur kostnaður. En ég get ekki séð

og samgöngunefnd. En eins og ég segi, það er von mín að frumvarpið verði að lögum og mér sýnist að hér sé komið fram frumvarp sem á vel að geta farið í gegn í þetta sinn. sinn. Frumvarpið mun hafa áhrif á starfsemi fjarskiptafyrirtækja, sérstaklega þeirra sem reka fjarskiptanet, og það felur í sér auknar kröfur um upplýsingagjöf.

gríðarlega miklu máli hjá öllum þjóðum, en ekki síst fyrir land eins og Ísland vegna aðstæðna hér á landi. Við erum

Ég nefndi hér fyrr í dag að Norðurlöndin hefðu fyrir nokkru sett sér heildarlöggjöf um þessi atriði og okkur vantar núna — eins og ég segi, það er töluverð ráðgáta að þetta hafi ekki verið talið brýnna á síðasta kjörtímabili. Við vitum t.d. að NATO hefur ályktað um að alvarleg öryggisáhætta felist í því að nánast

Ég ræddi um þetta mál þegar við vorum með svokallað Mílufrumvarp til umfjöllunar. Þá

og vegna þess að fjarskiptanet og fjarskiptaþjónusta væri undirstaða margvíslegrar mikilvægrar starfsemi, bæði efnahagslegrar og samfélagslegrar, og það er alveg rétt. Það er frumskylda ríkisvaldsins að gera viðeigandi ráðstafanir til að tryggja öryggi og áreiðanleika fjarskipta í landinu og þar undir eru, eins og ég segi líka, neytendasjónarmið og samkeppnissjónarmið með tilliti til þjóðaröryggis og almannahagsmuna. Ég Ég vildi líka nefna í þessu samhengi, af því að við erum að ræða um fjarskiptaöryggi, að árið 2016 var samþykkt þjóðaröryggisstefna, gríðarlega þýðingarmikið skref. En það blasir við manni að

Við vitum að frá árinu 2016 hafa þær breytingar í alþjóðasamfélaginu sem við höfum horft upp á verið dramatískar. Mikil þróun hefur orðið á sviði fjarskipta, í uppbyggingu ljósleiðara, í aðgangi að upplýsingum, blokkun á upplýsingum. Þarna er gríðarleg gerjun og hröð og ég nefni í því samhengi stöðugt tíðari fréttir af netöryggismálum sem ég held að við séum öll orðin betur meðvituð um og betur vakandi yfir en áður. Íslendingar og Norðurlandabúar stæra sig gjarnan af því að vera heimsmeistarar í notkun netsins, þ.e. hvað varðar aðgengi, en árið 2022 er þeirri keppni nánast lokið. Í dag snýst þetta samtal um að standa framarlega í netmálum ekki um aðgengi heldur um öryggi.

sem á að aðstoða fjarskiptafyrirtæki við forvarnir, leiðbeina þeim og styðja við skjót viðbrögð gegn aðsteðjandi hættu. Ég veit að hér er ekki beinlínis um nýmæli að ræða.

Þó að greinin fari yfir það með nokkrum hætti að sveitarinnar sé að greina og meðhöndla ógnir og öryggisatvik í netum og þjónustu fjarskiptafyrirtækja, fyrirbyggja og draga úr hættu á öryggisatvikum eins og kostur er og sporna við eða lágmarka tjón þá er margt undir sem ég bind vonir við að nefndin muni ræða vel og vandlega. Á fjarskiptafyrirtækjum hvílir sú skýlausa skylda að bregðast án tafar við tilmælum þessarar netöryggissveitar um aðgerðir gegn bráðri og aðsteðjandi netógn

og þann grunnpunkt að árás á eitt ríki sé árás á öll, 5. gr., að netárásir geti náð þeim þröskuldi að teljast til slíkra árása.

sýnist borðleggjandi að það geti farið í gegn og mjög brýnt að það fái vandaða umfjöllun í ljósi þeirra hagsmuna sem eru að baki. Ég hefði gjarnan viljað sjá frumvarpið hafa orðið að lögum fyrr en við munum leggja allt okkar í það að þetta mál fái góða og vandaða umfjöllun í samræmi við þá hagsmuni sem hér eru að baki.

komið inn á ýmsa hluti sem vöktu athygli mína. Eins og hv. þingmaður ræddi snýst þetta auðvitað fyrst og fremst um öryggi, öryggi þjóðarinnar heima við og á ferðum sínum.

Það blasir auðvitað við að þetta er mikilvæg þjónusta en hérna held ég að löggjafinn sé einfaldlega að flagga mikilvægu markmiði sem er svo þýðingarmikið að það er fært í lög. Ég held að það sé algjörlega borðleggjandi að fjarskiptafyrirtækin geri engan ágreining um þetta atriði, að það sé engu að síður gott að búa þannig um hnútana að þetta sé tryggt með lagasetningu. Ég tek undir það sem hv. þingmaður segir, að í þessu frumvarpi, þegar maður fer að skoða

Frú forseti. Ég þakka hv. þingmanni fyrir svarið. Ég vil kannski í framhaldinu spyrja hv. þingmann hversu mikilvægt hún telji það vera að það sé samband fyrir alla landsmenn, hvar sem þeir eru á landinu,

byggt upp slíkt grunnnet fjarskipta á landinu og því viðhaldið með þeim hætti að það sé tryggt að þú sért ekki á löngum köflum á helstu þjóðvegum landsins, á hringveginum,

þingmaður að þurfi að gerast til að stjórnvöld ræki þær skyldur sínar að tryggja landsmönnum óheftan aðgang að þessu númeri?

Frú forseti. Ég byrja kannski bara á síðustu spurningunni. Nei, ég hef aldrei heyrt af þessu númeri og aldrei séð það. Ég þykist vita að þetta sé kannski ekki eitt þeirra símanúmera sem koma strax upp í huga fólks við þessar aðstæður. Ég veit hins vegar að lögreglan er öllum aðgengileg í gegnum sitt almenna númer.

er gerð tilraun til þess að ráðherra geti við þær aðstæður mælt fyrir um aðgerðir til að viðhalda þessari rekstrarsamfellu þjónustunnar. Ég hefði líka áhuga á að heyra um það frá hæstv. ráðherra hvaða stefna sé í vinnu inni í ráðuneytinu almennt séð og til lengri tíma litið hvað þetta varðar vegna þeirra aðstæðna sem við búum við hér á Íslandi. Ég þykist fullviss um að þau mál séu öll almennt séð í forgangi og í nokkuð góðum farvegi.

Frú forseti. Í þriðja sinn fáum við hingað inn í þingið frumvarp til nýrra heildarlaga um fjarskipti. Gildandi fjarskiptalög þarfnast verulegrar endurskoðunar, ég held að við séum öll sammála um það. Það blasir við að þær gríðarlegu framfarir sem hafa orðið á fjarskiptatækni kalla á mikla endurskoðun laganna því verður eiginlega að segjast eins og er að það er mikill ábyrgðarhluti hjá ríkisstjórninni að hafa verið að þvælast fyrir nauðsynlegum breytingum á fjarskiptalögum

og maður veltir fyrir sér hvað veldur því. Hvaða atriði voru það sem töfðu fyrir? Var það mögulega það atriði að þeim var kunnugt um að verið væri að gera grundvallarbreytingar á þeim fjarskiptafyrirtækjum sem eru á Íslandi í dag? Getur verið að stjórnarflokkunum öllum eða hluta þeirra hafi verið kunnugt um mikilvægi þess að vera ekki með regluverk sem tryggði að grunninnviðir væru ekki seldir úr landi,

í fyrsta sinn hér í þinginu hefur Míla verið seld úr landi, þó að ekki sé búið að afgreiða þau viðskipti að öllu leyti. Samkeppniseftirlitið er að fjalla um málið. En ekki bara það heldur hafa önnur fjarskiptafyrirtæki líka tekið miklum breytingum. Fjarskiptafyrirtækið Nova, ég veit ekki betur en að þar hafi innviðirnir líka verið seldir.

gegn. Við tölum öll hér, bæði stjórnarliðar og stjórnarandstaðan, um mikilvægi þess að þetta mikilvæga plagg nái fram að ganga. Hæstv. innviðaráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson hefur komið fram í fjölmiðlum dagsins og kvartað undan málefnalegri umræðu í þinginu. Hann talar um að stjórnarandstaðan sé að halda þinginu í gíslingu þegar fyrir liggur að ríkisstjórnin, sem hann er ráðherra í, er að leggja þetta mál fram í þriðja sinn. Í þriðja sinn erum við hér í 1. umr. um þetta sama mál og þetta er hans ríkisstjórn sem samanstendur af sömu flokkum. Það er vissulega nýtt ráðuneyti sem er að flytja þetta mál. Það er ekki lengur hann, það er nýr ráðherra, hæstv. háskóla, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, sem skyndilega er kominn með fjarskiptin.

kæmi inn í þingið hér í desember en ekki sá stubbur sem var verið að þvælast með í hv. umhverfis- og samgöngunefnd. Af hverju gátum við ekki bara haft trygginguna þá? þá? Nú erum við hér í lok mars og ég get svarið það að ég held að það sé jafn langur tími eftir, mögulega færri þingfundadagar eftir og færri nefndadagar, í dag, 29. mars og fram að áætluðum þinglokum en var þegar Mílufrumvarpið svokallaða var lagt fram í þinginu í miklu óðagoti og varð að klárast fyrir lok janúar eða hvenær það var sem það var samþykkt. Ég held að við hefðum getað klárað þetta á þeim tíma, rétt eins og Mílumálið, ef við hefðum fengið það inn af því að þetta er mál sem við þekkjum vel. Þetta er að koma inn í þriðja sinn. sinn. Það hefði í rauninni átt að gera þetta þannig. Með frumvarpi til fjarskiptalaga er markmiðið að samræma landsrétt samevrópsku fjarskiptaregluverki. Með því á að tryggja aðgengileg, hagkvæm, skilvirk og örugg fjarskipti hér á landi. Ljóst er að markmiðin eru mikilvæg og ekki annað hægt en að fagna því að frumvarpið sé komið fram, sé lagt fram á Alþingi, enda eru örugg fjarskipti algjör grundvallarforsenda þess að tryggja þjóðaröryggi. Og það er nú ekki lítið sem við tölum um þjóðaröryggi þessa dagana. Sá vandræðagangur og sú töf sem orðið hefur á málinu er grafalvarleg í ljósi þjóðaröryggis en í frumvarpinu er að finna mikilvægt ákvæði um öryggishagsmuni vegna uppbyggingar svokallaðra farneta. Tilgangur þess ákvæðis er að taka mið af vaxandi þörf og vaxandi kröfum sem flest ríki, auðvitað ekki öll en alla vega flest ríki sem við berum okkur saman við, hafa talið sig knúin til að mæta til að efla öryggi innviða sinna. Markmiðið er að draga verulega úr líkum á því að erlend ríki, sem telja sig hafa hagsmuni af innlendum málum, geti stundað hér það sem í einhverja tíð var kallað njósnir og er eflaust enn. Það er Það er gríðarlega mikilvægt að reyna eftir fremsta megni að koma í veg fyrir að slíkt geti þrifist hér. Í þeim breytta veruleika sem við horfum nú fram á, ekki bara hér á Íslandi heldur um allan heim í kjölfar innrásar Rússa í Úkraínu, ætti það að vera algjört forgangsmál að tryggja örugg fjarskipti hér á landi. Til að svo megi verða er ekki nóg að samþykkja bara ný fjarskiptalög því það þarf að tryggja og treysta innviðina. Það þarf að tryggja fjármagn til Fjarskiptastofnunar svo hún geti sinnt því eftirlitshlutverki sem verið er að auka verulega samkvæmt frumvarpinu. Hún geti reynt að tryggja að þessir grunninnviðir séu ávallt til staðar. Fjarskiptastofa fær nú í hendurnar að meta hættu á grundvelli öryggishagsmuna, meta hættu á því hvort farnet á landsvísu séu eða geti orðið mjög háð búnaði frá einum framleiðanda og er stofnuninni heimilt að binda leyfið skilyrðum er stuðla að fjölbreytni í gerð búnaðar. — Frú forseti. Það væri gott ef það væri líka hér í pontu vatnsglas fyrir ræðumenn. Mig langar einnig að ræða hér aðeins um öryggi vegfarenda og öryggi íbúa landsbyggðarinnar.

Grunnnet fjarskipta er gríðarlega mikilvægt öryggistæki sem stjórnvöldum ber að tryggja að sé aðgengilegt öllum landsmönnum. En, frú forseti, svo er því miður ekki.

Þar var verið að ræða aðgengi landsmanna að heilbrigðisþjónustu. Verandi þingmaður af landsbyggðinni þá þekkir hún auðvitað mjög vel hversu lélegt fjarskiptasamband getur orðið á landsbyggðinni.

en skaut svo inn í: Ja, þar sem er símasamband. Frú forseti. Þetta er nefnilega raunveruleikinn á Íslandi árið 2022 að það er ekki einu sinni símasamband alls staðar. Hugsið ykkur. Þetta ríka samfélag hefur ekki tryggt að allir landsmenn eigi þess kost að hringja í Neyðarlínuna ef eitthvað kemur fyrir. Við sáum þetta í óveðrinu 2019, í desember, að það var ekki bara vegna þess að möstur lögðust niður heldur voru einfaldlega bæir utan þjónustusvæðis. Auðvitað var rafmagnsleysi þá líka en það var bara ekkert símasamband. Við höfum líka séð þetta í umferðaróhöppum á þjóðvegum landsins sem leitt hafa til dauðsfalla af því að ekki var hægt að hringja á neyðaraðstoð. Þeir sem komu að slíku slysi þurftu að keyra um langan veg til að komast í símasamband til að geta hringt á viðbragðsaðila. Það er auðvitað ekki boðlegt, frú forseti. Við verðum að gera betur en þetta. Ég velti fyrir mér hvort verið sé að bregðast á einhvern hátt við þessu í ákvæði 38. gr. Ég átta mig ekki á því. Þar er verið að veita Fjarskiptastofu heimild til að leggja kvaðir á fjarskiptafyrirtæki og aðra aðila eftir því sem nánar er tiltekið í ákvæðinu og eru þar tilgreind mjög mörg atriði. Ég átta mig satt að segja ekki á því og hlakka til að fá að vinna þetta mál í hv. umhverfis- og samgöngunefnd þar sem ég sit. Þar kemur fram, með leyfi forseta: „Fjarskiptastofa getur lagt kvaðir á fjarskiptafyrirtæki sem bjóða þráðlausa fjarskiptaþjónustu um að þau veiti aðgang að óvirkum netþáttum eða bjóði svæðisbundna reikiþjónustu ef nauðsynlegt er að tryggja svæðisbundinn aðgang að þráðlausri þjónustu og að ekki sé til staðar önnur svipuð og raunhæf leið til að veita endanotendum aðgang.“ Ég veit ekki hvort þetta er það sem málið snýst um eða hvort það er einhvers staðar annars staðar í þessu mikla frumvarpi upp á hundrað greinar. Ég var að reyna að átta mig á hvort við værum þarna með með ákvæði, skýrt ákvæði, um að það yrði hreinlega að tryggja þjónustuna. Í 71. gr. er líka verið að tala um gæði fjarskiptaþjónustu, að það sé lágmarksgrunnþjónusta og Fjarskiptastofu sé heimilt að setja reglur um slíka þjónustu.

en við skulum vona að stjórnarandstöðunni takist að koma því á leiðarenda eins og mörgum öðrum framfaramálum.

verið og er þetta gríðarlega mikilvægt og í takti við þær breytingar sem verið er að vinna að í þessu frumvarpi, sem er auðvitað um samkeppnismarkað. Við erum með mikilvægan samkeppnismarkað og samkeppni á fjarskiptamarkaði

að veita fjarskiptaþjónustu og hanga ekki á línunni, eins og ég orðaði það, heldur að leyfa línunni að ganga áfram án þess að símtalið rofni. Þá kemur að þessu með innviðina, hvort það sé tryggt að hinir fýsísku innviðir séu til á vegunum, að það sé eitt sem taki við af öðru ef svo ber undir, að það sé tryggt að það náist samband alls staðar í hinum fallegu fjörðum Vestfjarða, svo dæmi sé tekið, þar sem

Virðulegi forseti. Ég get ekki annað en tekið undir með hv. þingmanni. Það er verkefnið okkar hér, bæði varðandi þá ljósleiðaravæðingu sem hefur verið unnið að og síðan að klára um landið að tryggja að innviðir séu til staðar, að stafvæða allt landið svo fólk hvar sem það býr geti starfað við hin ýmsu störf í fjarvinnu, störf án staðsetningar. Þetta frumvarp er svo ríkt af svo fjölmörgum tækifærum. Við höfum kannski rætt mest um öryggi, þjóðaröryggið og ákvæðið þar um, sem hafa tengst inn í umræðuna síðustu daga og vikur, en frumvarpið er líka svo

Það er ekki vegna þess að okkur skortir orku sem rafmagnið er ekki stöðugt heldur hafa stjórnvöld því miður ekki sinnt því að tryggja flutningskerfi raforku á Íslandi. Nú bjó ég í Bolungarvík, einum fallegasta stað á Íslandi og besta til að ala upp börn, og á meðan ég var þar stundaði ég háskólanám

Það var ekki brjálað veður en það bara fór rafmagnið og ég gat ekki tekið prófið. Og þetta var ekki á síðustu öld. Þetta var bara núna um daginn. Það er ekkert svo langt síðan.

grundvöllur þeirrar gagnrýni sem fram hefur komið hér í dag á seinaganginn hvað framlagningu málsins varðar og afdrif þess á síðasta þingi sem voru með miklum ólíkindum.

er ég ekki viss um að farsímasambandið á leiðinni til Bolungarvíkur hafi raunverulega batnað. Það voru ýmsar kvaðir settar hvað reiki varðar á þjónustuaðila á sínum tíma sem hafa síðan verið að trappast niður.

eða hvort þetta frumvarp komi til með að bæta eitthvað. Ég átta mig ekki alveg á því. Ég get þó sagt að það hefur batnað aðeins á þeim árum sem liðin eru frá því að ég

svona. Erum við með nógu gott net af sendum til að tryggja að við séum með þetta samband hringinn í kringum landið? Ég er ekki alveg viss. En það hefur batnað, almáttugur, á síðustu 20 árum,

Frú forseti. Ég þakka hv. þingmanni svarið og biðst forláts á hversu óskýr ég var í spurningu minni. Ég áttaði mig á því þegar ég var sestur í sætið að það var kannski erfitt að ráða í akkúrat hvað það var sem ég var að fara. En punkturinn minn var í rauninni að fá fram mat þingmannsins á þeim miklu lífsgæðum sem felast í því að farsímasamband á þjóðvegum batni og á sama tíma að lýsa yfir svekkelsi mínu á því að þetta sé að gerast löngu síðar en hefði getað orðið vegna drolls

batnaði farsímasambandið umtalsvert með ýmiss konar útboðum og stuðningi en ég held að það hafi verið að versna á undanförnum árum

Það er auðvitað grundvallarforsenda að hafa þetta samband af því að við byggjum samfélag okkar á því núna. Við gátum mögulega lifað hérna fyrir 100 árum án þess að vera með símasamband, þá var samfélagið bara annars konar. En í dag er grunnþjónusta að vera með þetta samband, það er nauðsynlegt í lífi og starfi hringinn í kringum landið.

hikandi við að fagna stórkostlega af því að það stendur líka í heildarlögum um heilbrigðisþjónustu, í þingsályktunartillögu um heilbrigðisstefnu til ársins 2030, að allir landsmenn eigi að hafa

hófu stríð gegn frjálsu fullvalda ríki, Úkraínu. Eftir að stríðið hófst

en það er ekki víst að hann sé orðinn það gegnheill Pírati að hann kunni allt þetta með netöryggi. Nú reynir á hvort svo er. En saman munum við mynda

á góðan hátt, á vel hugsaðan og ígrundaðan hátt, því að fjarskipti hafa aldrei verið jafn mikilvæg og nú. eru forsenda og grunnur fyrir þá stafrænu umbyltingu sem samfélag okkar er að ganga í gegnum. Þá er mikilvægt að það lagaumhverfi, sem fjarskipti og fjarskiptafyrirtæki búa við, sé uppfært

þegar jafn stór og mikilvægur innviður er undir. Ég sakna þess að að hér sé enginn frá stjórnarflokkunum að hlusta á þær athugasemdir sem ég ætla að setja fram um hvað þurfi að skoða betur í þessu frumvarpi og í þessu lagaumhverfi þegar verið er að vinna í því að leggja grunninn fyrir þá stafrænu umbyltingu sem við eigum eftir að upplifa næstu ár og áratugi. Það er nefnilega þannig með fjarskipti að þau tengjast þjónustu sem er þvert á landamæri. Við erum vön því nú orðið að geta haft samband hvert sem er í heiminum, hvenær sem er og á mjög auðveldan hátt. sem gerðist þegar ég var ungur drengur að hringt var einu sinni í mánuði í frænda minn í Noregi, sem var þar í námi, því að það kostaði svo mikið og var svo erfitt, og þurfti jú að panta símtal til útlanda í gegnum talsamband við útlönd. Nú spjallar maður við ættingja hinum megin á hnettinum í rauntíma, hvenær sem maður vill. Þetta er þjónusta sem er ekki bara þvert á landamæri heldur er þetta þjónusta sem fer í gegnum loft,

Ég vil meina að rétt eins og rafmagnið séu fjarskiptin einn af mikilvægustu innviðunum og grunnnetunum sem við höfum yfir að ráða hér á Íslandi. er að ræða innviði sem veita okkur þjónustu sem við treystum á í daglegu starfi og leik, en líka þegar neyð steðjar að. Þetta er þjónusta og innviðir sem skapa tækifæri til nýsköpunar og til að snúa við þeirri byggðaþróun sem við höfum upplifað undanfarna áratugi; skapar tækifæri fyrir uppáhaldsorð hæstv. ráðherra: störf án staðsetningar. Já, þetta skapar fullt af tækifærum þegar við gerum þetta rétt. En þetta getur líka skapað hættu. Það er mikilvægt fyrir okkur að passa, í allri lagasetningu á þessu sviði, að við séum

— bara það að geyma gögnin — hættu á því að einhver geti náð í þau. Við þurfum ekki að leita langt. Hér fyrir nokkrum árum kom nákvæmlega þetta fyrir eitt af fjarskiptafyrirtækjunum hér á landi, Vodafone, og kom í ljós að það var að geyma miklu fleiri gögn en bara upplýsingar um hver hringdi hvert. Þarna voru t.d. SMS sem höfðu verið send og orsökuðu víst einhverja skilnaði þegar þau komu í ljós. Netöryggið, og ég mun tala meira um það á eftir, er ein af grunnhættunum. Við þurfum líka að hugsa um þetta út frá tækifærum og jöfnuði. Það er nefnilega þannig að aðgengi að þessari þjónustu getur verið mismunandi eftir því hversu gamalt fólk er. Í dag kunna þriggja ára krakkar að leika sér með iPhone en við eigum kannski sum ömmur eða afa sem ekki hafa lært að nýta sér þessa tækni mjög vel. Við tölum oft um tæknilæsi og það er mikilvægt að við gleymum ekki eldra fólkinu, sérstaklega fötluðum og öðrum hópum, þegar kemur að tæknilæsi. Ekki má heldur gleyma því, sem hefur verið nefnt hér í ræðum hjá öðrum þingmönnum, að það skiptir máli hvar þú ert. Það skiptir máli upp á aðgengi að þjónustu, það skiptir máli upp á hraða á þjónustu. Við þurfum líka að átta okkur á því að

Á sama tíma megum við ekki gleyma því að við erum lítill markaður. Við höfum aðeins örfá fjarskiptafyrirtæki hér á landi og hér ríkir í raun fákeppni á sviði fjarskipta. Þá er það svolítið erfitt þegar sumar reglurnar sem við erum að fylgja miðast við risastór lönd. Þar þurfum við að finna þennan meðalveg milli þess að skilja á milli hluta

til íslamska ríkisins í Írak til að liðka til fyrir útbreiðslu farsímanetsins þar, og við erum að tala um milljónir dollara.

Við höfum líka séð að nágrannar okkar og frændur í Danmörku hleyptu bandarísku leyniþjónustunni inn á grunninnviði farsímakerfisins hjá sér. hjá sér. Þó svo að þessi grein hafi upphaflega komið inn til að passa að Kínverjar væru ekki að njósna of mikið, í gegnum búnað frá Huawei, þurfum við kannski að setja spurningarmerki við búnað frá öllum aðilum.

Ég teldi það til mikilla bóta ef að hluta til væri í þessu frumvarpi að einhverju leyti, hvernig sem það er gert, í þingsköpum, vísað til utanríkismálanefndar til að fjalla um þjóðaröryggishlutann af því og finna þannig leiðir til að tryggja að við séum með belti og axlabönd, eins og einhver hefur orðað það, í þessum málum.

Það er nefnilega þannig að þann 20. júní 2003 skrifaði Ísland undir Tampere-sáttmálann sem gengur út á það að lönd veiti möguleika á því að koma með fjarskiptabúnað til að nota á neyðartímum inn í löndin án þess að þurfa að tolla þau og án þess að þurfa að sækja sérstaklega um leyfi. Þetta er hvergi í frumvarpinu en ég hefði viljað sjá einhvern horfa til þess. Ég held að síðasta greinin sem ég næ að tala um núna, áður en ég bið um að komast á mælendaskrá sé 28. gr. um fjarskiptabúnað í farartækjum. Þar segir, með leyfi forseta: „Íslensk skip, loftför og önnur farartæki skulu búin fjarskiptabúnaði Nú er þetta næstum því eins og með baggið og menntastofnanirnar. „Önnur farartæki“ — þarf ég að vera með fjarskiptatæki á hjólinu mínu,

frá hv. þingmanni um símanúmerið 116 111, sem veitt er sérstök undanþága hér inni, en við höfum aldrei heyrt um. Þetta er notað í Evrópu fyrir það sem kallast, með leyfi forseta: Child Helpline International,

Við höfum öll upplifað á ferðum okkar um landið að detta inn og út úr símasambandi og mig langar því að spyrja hv. þingmann hvaða skoðun hann hafi á fjarskiptakerfum á vegum og í dreifbýli

Frú forseti. Ég held að fjarskipti á vegum úti hafi lagast svo sannarlega, en enn er fullt af dauðum blettum. Eitt af því sem ég lærði fljótt þegar ég var að vinna við að setja upp fjarskipti út um allan heim var einmitt að fræðileg útbreiðsla farsímasenda er voða flott á korti, við sjáum alveg um þetta svæði, en raunveruleg útbreiðsla er ekki eins góð. Það verða til allir þessir blettir

En það hefur verið þannig víða um heim að fjarskiptafyrirtæki eru látin borga ákveðið gjald sem síðan á að nýta í það að bæta og borga fyrir að setja upp þjónustu á þessum blettum.

pening til hliðar af því sem fæst fyrir leyfisgjöld og tíðnir og annað og nýta hann til þess að bæta sambandið á þeim svæðum þar sem það er enn slæmt og ég vona að hæstv. ráðherra hafi sett slíkt ákvæði hér inn.

Frú forseti. Ég hjó eftir því að hv. þingmaður vísaði til reynslu sinnar á erlendri grundu og störf sín þar í samhengi við þætti sem honum fannst vanta upp á í þessu frumvarpi.

tölum gjarnan um sem nýjan en er nú ekkert sérstaklega nýr. Ég held að Eistland hafi verið eitt fyrsta ríkið sem varð fyrir skipulagðri árás sem ríki. Það var í aprílmánuði árið 2007,

Hér í gamla daga, til að taka niður símkerfi, þá hefði maður þurfti að nota aðferðirnar sem voru í kvikmyndinni Kona fer í stríð og ná niður símavírunum, miklu flóknara heldur en að geta setið kannski á sólarströnd á Tenerife og verið með tölvu í hendinni og ráðist á heilt ríki. Það er því miður þannig að við sem samfélag hér á Íslandi höfum ekki tekið þessari ógn nógu alvarlega. Það er kannski eins og með margar aðrar ógnir sem við þurfum að eiga við hér á landi; það er ekki fyrr en eftir að ógnin er búin að koma sem við fyrst byrjum að byggja upp viðbúnaðinn.

Það er ekkert til að státa sig af í dag, að við séum svo vel tengd. Breytan sem hefur eitthvað um það að segja hvort þjóðir standi framarlega í þessum efnum í dag hefur með öryggisþáttinn að gera, hversu vel varin við erum sem einstaklingar og sem ríki.

þá jókst ógnin til muna. Hugsið ykkur bara ef rafrænu skilríkin ykkar hætta að virka

Þá dettur líka út öll póstþjónusta, tölvupóstþjónusta, fjarskiptaþjónusta, allt sem við erum að nota. Það er líka þannig að flestir vefir á Íslandi

Hvað þarf þetta að standa yfir í langan tíma áður en það er búið að leggja okkur öll inn vegna þess að við erum öll orðin brjáluð af því að við komumst ekki lengur á netið? Ég spyr.

fjarskipti. Ég verð að nota tækifærið og benda þingheimi á að þessi lagabót kemur frá Evrópusambandinu í gegnum EES-samninginn eins og svo margt annað sem bætt hefur líf og samkeppnismarkað hér á landi á undanförnum áratugum.

Varðandi tíðnikostnaðinn þá er það auðlind sem þarf svo sannarlega að borga fyrir. En við þurfum líka að hugsa um það hvernig við nýtum þær tekjur sem fást af slíku. Ég nefndi hér áðan leiðina til að nýta þessar tekjur til að greiða niður kostnað við að setja upp fjarskipti á dreifðari svæðum, við vegina og ýmislegt annað.

Að sjálfsögðu er ég þeirrar skoðunar að þær tekjur eigi að nýta til að jafna aðgengi og jafna aðstöðumun, m.a. á milli landshluta, sérstaklega þegar fjarskipti eru annars vegar. En það er hægara

en mér sýnist samt að þetta sé svona, að þetta sé ófullkomið auðlindalíkan sem hér er verið að vinna með, þó svo að ég viti auðvitað að verið er að greiða fyrir tíðnisviðin. Þá þurfum við, þingheimur, að skoða mjög vel

Þetta var á margan hátt mjög áhugaverð ræða og margt sem væri gott að geta spurt út í hér. En tíminn er takmarkaður og því ætla ég að reyna að afmarka spurninguna. Ég myndi kannski ekki leita til Pírata um ráðgjöf á öllum sviðum en það verður ekki af þessum flokki tekið að hann hefur yfirleitt verið skipaður fólki með mikla þekkingu á tölvu- og fjarskiptatækni

telji að það vanti einhver sérstök atriði hvað varðar net- og upplýsingaöryggismál inn í þetta frumvarp. Ég er ekki að biðja um tæknilega útfærslu í einnar mínútu andsvari, en vantar hugsanlega heilu kaflana um það

Frú forseti. Ég þakka hv. þingmanni bæði falleg orð í garð Pírata og góða spurningu. Ég held að það sé margt í þessu frumvarpi sem komi komi á ramma utan um þau mál sem við höfum verið að gera hingað til hvað varðar netöryggi. Það sem ég sakna svolítið í frumvarpinu, þegar kemur að netöryggi, er að ég hefði viljað sjá meira samstarf við önnur tæknifyrirtæki í landinu. Það er t.d. til mjög mikið af

vegna þess að rétt eins og þegar við þurftum að eiga við heimsfaraldurinn og við urðum öll almannavarnir þá er það nákvæmlega það sem þarf að gerast þegar kemur að netöryggi. Við þurfum öll að hugsa um netöryggi.

Frú forseti. Hv. þingmaður nefndi tíðniréttindi, sem eru auðvitað mjög stór þáttur í þessu máli, og kom sérstaklega inn á mikilvægi þess sem hann kallaði neyðartíðni

Frú forseti. Ég held að það séu dæmi um það að úthlutun hefur verið gerð vel og eflaust líka dæmi um að hún hafi verið ógagnsæi og kannski allt of lágt verð greitt. Það hafa verið farnar mismunandi leiðir víða í heiminum þegar kemur að þessu og ég myndi svo sannarlega,

og í mörgum löndum er t.d. verið að nýta tíðnina sem gamla analog-sjónvarpið notaði til að senda út internetbylgjur.

Frú forseti. Við erum hér að ræða stórt og mikilvægt mál, frumvarp til laga um fjarskipti.

fyrr í dag að frumvarpið fjallar vissulega um aðra þætti en eingöngu öryggi og varnaratriði sem þingmönnum hefur eðlilega orðið tíðrætt um hér í ljósi stöðunnar. Þetta er frumvarp sem varðar

og síðan á hinum ýmsu stöðum á landinu og þar hefur náttúrlega verið pottur brotinn og stendur vonandi til bóta. Við erum að tala um frumvarp sem varðar samkeppni, neytendur og síðan þessar öryggisógnir og viðspyrnu ríkisins ýmissi vá, hvort sem það er náttúruvá eða utanaðkomandi vá að öðru leyti. Fjarskiptaöryggi og þjóðaröryggi er einfaldlega undir. Markmiðið er að tryggja aðgengileg, greið, hagkvæm, skilvirk og örugg fjarskipti hér á landi, svo að ég telji þetta upp, og auka vernd og valmöguleika neytenda, stuðla að virkri samkeppni, hagkvæmum fjárfestingum og nýsköpun á fjarskiptamarkaði. Þetta er það sem við þurfum að gera með kerfið okkar.

Vegna framfara í tækni og þjónustu er gildandi regluverk að mörgu leyti úrelt og það er löngu kominn tími á að taka hér myndarlega til hendinni og þingmenn hafa margir farið vel yfir það af hverju fyrri tilhlaup ríkisstjórnarinnar hafa ekki heppnast. En við bindum vonir við að

mikilvægrar samfélagslegrar og efnahagslegrar starfsemi og samfélagslegrar þróunar okkar og að styrkleiki fjarskiptaneta skiptir máli, ekki síst á landi eins og Íslandi með sínar landfræðilegu aðstæður. Norðurlönd hafa þá heildarlöggjöf sem okkur vantar núna sem byggist á því að það eru smíðuð lög og umgjörð um þessa heildarhagsmuni okkar. Við vitum að Atlantshafsbandalagið hefur ályktað að alvarleg öryggishætta felist í því að nánast öll starfsemi í nútímasamfélagi sé háð fjarskiptanetum. Þess vegna verða aðildarríki að tryggja að mikilvægir innviðir eins og fjarskiptainnviðir þoli áföll, þoli öryggisógn og geti veitt viðspyrnu gegn náttúruvá þó ekki væri annað.

upp í pontu og tala gegn því að við herðum okkur í netöryggismálum, standa ekki gegn því að við

vegna þess að þetta snýst náttúrlega um samstarf á sviði þessara öryggis- og varnarmála sem má alveg snúa upp í það að það samstarf muni þurfa að halda, verði herjað á okkur.

Ráðherra er sem sagt veitt heimild til að setja reglugerð um að búnaður í tilteknum hlutum innlendra fjarskiptaneta sem teljast viðkvæmir með tilliti til almannahagsmuna eða þjóðaröryggis skuli í heild eða ákveðnu hlutfalli vera frá framleiðanda í ríki sem Ísland á öryggissamstarf við eða ríki innan Evrópska efnahagssvæðisins.

að íslensk stjórnvöld, og nú horfi ég til baka í fjórðung aldar, hafi sett þyngri kvaðir eða þrengri mörk en gert hefur verið

með umsagnir, Samtök atvinnulífsins annars vegar og Samtök iðnaðarins hins vegar, telja að þetta eigi sérstaklega við þetta frumvarp og leggja til að það verði endurskoðað. Nú veit ég að þessi samtök eru mjög öflug hagsmunasamtök fyrir sína umbjóðendur og það er full ástæða til að

þáttur í þessu öllu saman. Ég er ein þeirra sem trúa því að ef samkeppnishæfni fyrirtækja er tryggð þá séum við að tryggja hag neytenda að sama skapi. Það gerum við með því m.a. að tryggja að ákvæði laga verði ekki meira íþyngjandi en þörf krefur. en þörf krefur. Að lokum er ég að velta sömu hlutum fyrir mér og hafa komið hérna fram í síðustu ræðum og umræðum en það er gjaldtakan við endurnýjun tíðniheimilda. Þetta eru takmörkuð gæði.

Það er nú kosturinn við það að ræða hér mál vel og vandlega í 1. umr. að sú umræða á með réttu að vera veganesti inn í störf nefndar þannig að mögulega er þetta eitt af því sem hæstv. ráðherra

auðlindum okkar sem eru takmörkuð gæði. Þau verða sífellt dýrmætari og þess vegna verður sífellt mikilvægara að við gætum þess hvernig þeim er úthlutað.

er í takt við þá tíma sem við lifum núna. Mikilvægið er svo ótvírætt fyrir okkur að öllu leyti.

ef það á að takmarka notkun búnaðar — það er ekki verið að segja í frumvarpinu að það eigi að gera það heldur að það þurfi afmörkun og rökstuðning hvaða hlutar fjarskiptaneta, í heild sinni eða í ákveðnu hlutfalli, teljast þá viðkvæmir með tilliti til almannahagsmuna og þjóðaröryggis.

Það sem kannski hefur gerst frá því að þetta kom fyrst til tals í fyrstu útgáfu fjarskiptalaga er að hér fór heilt samfélag og heimsbyggðin á hvolf vegna kórónuveirufaraldursins og ég held að við hljótum öll að vera sammála um að þingið stóðst þá raun og brást hratt og vel við mjög íþyngjandi inngripum stjórnvalda á hinum ýmsu tímum og það var sannarlega ekki til að hægja á neinu heldur frekar að styrkja stöðu ríkisstjórnarinnar og einstakra ráðherra í erfiðum aðstæðum. Þannig að ég spyr: Var það skoðað að gera þingið

Ráðherra fjarskiptamála getur auðvitað létt af trúnaði en hvort það fari þá fram í samtali við þingið inn í þjóðaröryggisráði eða með einhverjum öðrum hætti þyrfti að skoða til að við náum árangri okkar með þessa grein. Mörg önnur lönd eru kannski með þetta í varnarlögum eða sérstökum öryggislögum, almennar heimildir, en ógn sem er talin steðja almennt að öryggi ríkis vegna löggjafar er auðvitað öryggis- og varnarmál í skilningi varnarmálalaga. Varðandi svigrúmið við útfærslu á innleiðingunni þá langar mig bara að segja að það er lítið svigrúm, það er takmarkað, og það er alls ekki markmiðið að ganga lengra en Kóðinn beinlínis

í seinni umferð þegar málið kemur hingað inn til vinnslu og samþykktar. En það er alla vega mjög jákvætt og gott að heyra frá hæstv. ráðherra að vel hefur verið farið í gegnum þetta mál. Sama segi ég varðandi innleiðinguna. Þetta er náttúrlega

Frú forseti. Ég þakka hv. þm. Hönnu Katrínu Friðriksson fyrir ágæta ræðu. Þingmaðurinn kom inn á mál sem ég verð að viðurkenna að mér vannst ekki tími til að koma inn á í ræðu minni en skiptir miklu máli í samhengi við þetta mál allt saman og það er sú staða sem fjarskiptafyrirtækin finna sig í, komi til þess að íþyngjandi ákvarðanir verði teknar. Hvernig er til

hvernig vinnst úr því vegna þess að það eru auðvitað gríðarlega miklir hagsmunir undir og ekki bara fyrir fjarskiptafyrirtækin, heldur fyrir neytendur, hvar kostnaðurinn lendir á endanum og síðan auðvitað fyrir þjóðaröryggishagsmuni sem við viljum passa svo vel upp á.

að hafa skoðun á því og taka afstöðu til þess með hvaða hætti fyrirtækin sem veita þessa þjónustu séu í tiltölulega tryggri stöðu hvað íþyngjandi inngrip varðar.

vekja máls á þessu og mun sannarlega taka brýningunni og ég held að þetta sé eitthvað sem við þurfum öll að vera mjög vakandi fyrir. Ég hegg eftir því sem Póst- og fjarskiptastofnun segir í umsögn sinni þar sem hún er einmitt að vekja athygli á þessu máli og hefur áhyggjur af neikvæðum afleiðingum verði samkeppnisstöðu fyrirtækja

þannig að stofnunin geti átt þess kost að vinna með hagsmunaaðilum að finna hagkvæma og örugga leið til að ná fram markmiðum frumvarpsins, án þess að raska samkeppni umfram það sem nauðsynlegt er.“ Þarna kemur líka mjög góður punktur. Það þarf að vera til staðar hjá okkur

hvað gagnageymd varðar, hvað netöryggi í heild sinni varðar af því að njósnabúnaður í fjarskiptatækjum getur valdið aukaóöryggi.

Nei, en þetta er alveg rétt. Hv. þm. Björn Leví Gunnarsson er búinn að færa umræðuna svolítið út fyrir þekkingarsvið þeirrar sem hér stendur en aftur komum við að þessu, að við þurfum að hafa þekkingu á þessum hlutum og þeir sem eru að taka ákvörðun eða ráðleggja stjórnvöldum, ekki síst í ljósi þess að stjórnvöld eru að fá þetta gríðarlega mikla vald í gegnum reglugerð,

þá eykst þunginn í því að við þurfum að tryggja þessa hluti. Spurningin er: Getum við tryggt persónuvernd einstaklinga á sama tíma?

Samkvæmt mínum upplýsingum og þeim sem fram koma hér um frumvarpið, ég hef nú ekki alveg farið ofan í saumana á því öllu, þá sýnist mér að sú kostnaðaraukning sem áætluð er

Það er sagt að einskiptisúthlutun tíðniheimilda geti verið 750 millj. kr. virði. Það er opnað á framsal og leigu á tíðniheimildum í þessu frumvarpi, skilji ég málið rétt, þannig að ég get ekki betur séð en að ríkissjóður dragi hér stutta stráið en gróðavonin sé öll

Frú forseti. Já, ég er sama marki brennd, ég hef ekki sökkt mér ofan í

þeirri ræðu sem hún flutti áður, þetta er kannski enn eitt dæmið um hluti sem við þurfum að hafa inni þegar við tölum um auðlindastefnu okkar, hvernig við ætlum að nýta auðlindir þjóðarinnar

í fjarskiptum eins og í sjávarútvegi og annarri auðlindanýtingu þegar við erum að tala um takmarkaðar auðlindir. Ég hygg að það væri bara ágætt fyrir fulltrúa í nefndinni og eflaust þingmenn alla að taka upp góða skýrslu sem kom út í september árið 2000 frá auðlindanefndinni, sem starfaði undir stjórn Jóhannesar Nordals og í sátu margir þingmenn, og lesa hana aftur vegna þess að þar er farið yfir grundvallaratriði þess hvers vegna hver einasta þjóð þarf að leggja á gjöld þannig að rentan renni til eigandans. Rentan renni til almennings og stjórnvöld sjái svo um tilfærslurnar sem af því hljótast, hvort sem það gæti farið, eins og í þessu tilviki, til fjarskiptamála eða uppbyggingar á fjarskiptum um allt land eða í annað. Þetta er grundvallaratriði og það er alltaf verið að forsmá

því er virðist ósamstöðu innan ríkisstjórnarinnar um mikilvægi þess að klára þetta mál og þá hugsanlega með hvaða hætti ætti að klára það. Það er óneitanlega sérkennilegt að heyra

skipuð var sérstök undirnefnd til að skoða sérstaka þætti þessa máls og hún skilaði af sér niðurstöðu og allt virtist vera til reiðu. En þá ákvað ríkisstjórnin sjálf að bíða með þetta, að því er virðist vegna þess að Vinstrihreyfingin – grænt framboð hafi tengt þetta við mál um hálendisþjóðgarð og talið viðeigandi að binda áform um að koma í veg fyrir aukna orkuvinnslu við það að hindra

ræða nokkra grunnþætti þess í víðari skilningi. Ég vona að hæstv. forseti sýni því skilning að ég hafi ekki tíma og ekki næga tæknilega þekkingu til að fara djúpt í einstakar greinar. En þetta er þó mál sem varðar mjög stóra og mikilvæga grundvallarhagsmuni samfélagsins og ég ætla að ræða það á þeim nótum.

Þetta mál er ekki fjármagnað. Þetta er enn ekki full fjármagnað þrátt fyrir þá miklu vinnu sem hefur farið í undirbúning þess

en viðbúið að þær tekjur ríkisins eða kostnaðurinn af því að fjármagna það af hálfu fyrirtækjanna lendi á endanum á neytendum.

að með því er verið að elta fremur en að leiða þróunina. Má segja að atburðir síðustu missera hafi um margt

nógu vel gert ráð fyrir því hvernig brugðist skuli við henni í þessu frumvarpi. Þetta lýtur að grunninnviðum samfélagsins og þess vegna er afskaplega sérkennilegt

í sinni sérkennilegu endurhönnun Stjórnarráðsins og nýju verkaskiptingu skuli hafa stofnað sérstakt innviðaráðuneyti og ekki gert ráð fyrir því að fjarskipti væru hluti af innviðum

fjarskipti? Jú, auðvitað vegir og brýr en næst þar á eftir hlytum við að nefna fjarskiptin sem þó komast ekki að í innviðaráðuneyti. Þetta hefur sem sagt með öðrum orðum verið dálítið hliðsett hjá þessari ríkisstjórn af ýmsum ástæðum sem einhverjar eru kunnar og aðrar síður. En fyrst og fremst er þetta mál sem er á eftir áætlun og gengur auk þess út á að elta þróun sem er þegar komin lengra en þetta frumvarp gerir ráð fyrir. En vegna þess að þetta eru grunninnviðir þá vakna óhjákvæmilega ýmsar stórar pólitískar spurningar og þetta er ekki í fyrsta skipti sem fjarskiptamál vekja stórar pólitískar spurningar í íslenskum stjórnmálum.

fund þar sem bændur og aðrir mættu til að mótmæla frumvarpi um fjarskipti. Reyndar hafa bændur verið hafðir fyrir rangri sök í meira en 100 ár vegna þessa fundar og því haldið fram enn þann dag í dag að bændur hafi verið mótfallnir símanum og það sé til marks um hversu afturhaldssamir þeir hafi verið. Raunin var auðvitað þveröfug. Bændurnir voru að mótmæla þeim samningi sem verið var að gera og þeirri tækni sem verið var að innleiða af því að þeir höfðu kynnt sér málin það vel að þeir vildu nýta nýrri og betri tækni og gera hagstæðari samninga sem væru á forsendum og undir algjörum yfirráðum íslenskra stjórnvalda. Það er einmitt atriði sem kemur svolítið við sögu í þessu, þ.e. hversu mikil völd hafa íslensk stjórnvöld eða Ísland sem ríki yfir okkar eigin fjarskiptum. Á sínum tíma tókust á tillögur um annars vegar sæstreng og svo loftskeyti þar sem ríkisstjórn undir forystu Hannesar Hafsteins vildi ráðast í lagningu sæstrengs en bændur ásamt Einari Benediktssyni og fleirum töldu nýrri loftskeytatækni betri og auk þess samninginn við stóra norræna símafélagið óhagfelldan, ekki hvað síst vegna þess að Íslendingar yrðu með því of háðir Dönum sem myndu lána fyrir framkvæmdinni gegn ákveðnum yfirráðum yfir nýtingu strengsins.

en er það örugglega svo? Er það mat stjórnvalda í öðrum Evrópulöndum, ég tala nú ekki um nú allra síðustu misseri, að það skipti ekki máli hverjir eigi kerfið? Aðalatriðið sé regluverkið? Eða getur verið að með erlendu eignarhaldi takmarkist að einhverju leyti geta okkar til að hafa stjórn á þessum mikilvægu innviðum sem auk þess varða augljóslega öryggi landsins.

að ríkisstjórnin hefði notað tækifærið, miðað við þann tíma sem hefur farið í þetta mál og þá vinnu sem liggur þar að baki, til að yfirfara netöryggismálin og leggja til úrræði sem sem gætu haft einhver áhrif. Auðvitað geri ég mér grein fyrir því að það er erfitt við þetta að eiga. Það er kannski ómögulegt að koma í veg fyrir að leyniþjónustur stærri ríkja geti farið sínu fram í fjarskiptakerfum

þrátt fyrir hugsanlegar árásir að því marki sem það er hægt. Nú væri til að mynda ágætt að heyra mat einhvers Píratans á því hvaða möguleikar eru fyrir hendi á því yfir höfuð að verja kerfi fyrir því að það sé einfaldlega brotið. En a.m.k. þurfum við að reyna, eins og til að mynda Eistar hafa gert og ég heyrði nefnt hér í ræðu fyrr í dag. Það var mjög áhugavert að koma til Eistlands fyrir nokkrum árum og kynnast því sem sú litla þjóð hefur gert í þessum málaflokki sem hún hefur tekið mjög traustu taki og telur mikilvægt.

Tíðniréttindi eru augljóslega takmörkuð gæði og úthlutun þeirra hefur orðið að stórmáli í mörgum löndum. Ég man til að mynda þegar 3G þegar 3G tæknin var innleidd að stjórnvöld í mörgum Evrópuríkjum buðu þetta út og þeir sem buðu hæst náðu þessu en þurftu að bjóða gríðarlega háar upphæðir. En við úthlutun takmarkaðra gæða eins og þessara þurfum við, sérstaklega í þessu litla landi, að huga að fleiru en eingöngu því sem kemur beint í kassann fyrir sölu á á tíðniréttindum. Það þarf líka að leggja ákveðnar kvaðir á þá sem fá þessi réttindi því að þeir gegna mikilvægu hlutverki í samfélaginu. Þetta minnir til að mynda á umræðu sem við áttum hér fyrir nokkrum árum um ljósleiðaravæðingu, áform stjórnvalda um ljósleiðaravæðingu landsins alls, þar sem ólík ólík fyrirtæki voru farin að leggja ljósleiðara hlið við hlið í sömu skurðina, jafnvel að grafa þá upp aftur til að leggja leiðarann við hlið hinna,

að koma á samnýtingu ljósleiðara og þar með tengja landið allt hraðar en ella. Við þurfum nefnilega í fjarskiptamálum að hafa mikilvægi byggðamála og jafnræðis landsmanna um allt land í huga. Fátt er eins mikilvægt til að viðhalda og efla byggð um allt land og fjarskiptin. Vegir, fjarskipti og auðvitað grunnheilbrigðisþjónusta og menntun og slíkt en svo margt annað, eiginlega flest annað nú til dags, atvinnulíf og slíkt, byggist á því að fjarskiptin séu í lagi. Þess vegna mega stjórnvöld ekki búa til kerfi sem gerir fyrirtækjum kleift að fleyta rjómann ofan af markaðnum með því að þjónusta eingöngu þéttbýlustu og þannig verðmætustu svæðin að mati fyrirtækjanna. Ég sé að ég hef ekki tíma til að nefna fleiri þætti málsins sérstaklega, ég fæ kannski að koma hér aftur í ræðu til að gera það síðar, en fagna því þó að þetta mál sé loksins komið til afgreiðslu og aldrei að vita nema það klárist núna. Það er þó mikilvægt að umræða fari fram um það og sé víðtæk því að þetta er stórt og víðtækt mál

Eitt af því sem ég hjó eftir var umræða þingmanns um það hvernig málið var tekið út í fyrra

var það vegna þess að þeir höfðu miklar áhyggjur af fjarskiptum á hálendinu? Ég efa nú að það hafi verið málið. Eða var það kannski það þriðja, að Vinstri grænir séu enn þá að misskilja hvað netöryggi er og telja að það sé einhver byssuófriðarhlutur sem þeir eiga erfitt með að sætta sig við og eiga við í sínum samtölum? Það væri gaman að heyra álit hv. þingmanns á þessu miðað við hans reynslu og þekkingu á þessum heimi.

nýta allt fyrir hálendisþjóðgarðinn sinn eða hvort þeim fannst bara ágætt að þetta mál næði ekki fram að ganga vegna hugsanlegra efasemda þeirra um

Það kann að vera. Ég fór að velta þessu fyrir mér þegar ég heyrði lýsinguna hér áðan en ég hef ekki svarið við þessu. Það sem við þó vitum er að Vinstri grænir voru tilbúnir til að nota þetta mál í hrossakaupum, hver sem

Það myndi óneitanlega hjálpa okkur að átta okkur betur á pólitískum bakgrunni þessa máls og stuðningi við það ef til að mynda

en þetta er dálítið ólíkt sem við erum með hér, fjarskiptakerfið okkar. Stór hluti þess var í eigu Mílu sem nú er búið að selja, var reyndar selt á sínum tíma þegar Síminn var seldur. Þarna erum við ekki með grunninnviði í ríkiseigu, þar af leiðandi ráða samkeppnismál

sem snerist um að samfélagið allt myndi saman ráðast í það stórátak að virkja til að geta nýtt orkuna í samfélagslega þágu. Henni var breytt í opinbert hlutafélag sem nú hefur það eina markmið

þá ágætu 200 bændur sem riðu til Reykjavíkur um hásláttinn til að berjast gegn sæsímanum. Þeir voru kannski ekki að berjast fyrir því að fá 5G í staðinn, þeir vildu fá loftskeyti,

hvernig honum líst á frumvarpið sem við erum að ræða hér í dag, svona í grundvallaratriðum. Eru veigamiklir gallar á því? Sér hv. þingmaður fyrir sér að það þurfi að gera

Í fyrsta lagi, til að klára fyrra andsvar hvað varðar fjarskiptamálin, þá finnst mér að tæknibreytingarnar sem urðu seint á síðustu öld, grundvallarbreytingar í fjarskiptum, hafi þýtt að það hafi ekki verið raunhæft fyrir ríkið að eiga allt fjarskiptakerfið. Tæknibreytingarnar hafi með öðrum orðum kallað á það að hleypa ætti samkeppninni að. Þó hefði átt að skoða það betur að halda eftir ákveðnum grunninnviðum í jörðu til að mynda, sem var ekki gert, eins og hv. þingmaður nefndi. Fyrir vikið þurfum við að nálgast þetta núna með því að leggja þeim fyrirtækjum sem hafa

og minnist reyndar umræðu um þetta mál á fyrri stigum og fylgdist aðeins með vinnunni í umhverfis- og samgöngunefnd á sínum tíma. Margt í þessu frumvarpi er til bóta og vinna umhverfis- og samgöngunefndar á síðasta kjörtímabili var mjög til þess fallin að bæta þetta mál

og ég kom inn á í ræðu minni, að það er svolítið á eftir tímanum. Við erum enn að elta þróunina í stað þess að gera a.m.k. tilraun til að sjá fyrir eða undirbúa það sem er í vændum.

og jafnframt að tryggð verði geta og fjármagn til áframhaldandi uppbyggingar háhraðaneta þar sem markaðsaðilar sinna ekki þeirri þjónustu eða öryggissjónarmið krefjast Svo eru markmið stjórnvalda að fjarskipti séu aðgengileg, greið, örugg, hagkvæm, skilvirk og umhverfisvæn. Að sama skapi hafa stjórnvöld sett markmið um afburðahæfni og nýtingu netöryggistækni og um öruggt netumhverfi. Þetta er svona kannski það helsta sem viðkemur fjarskiptamálum og fjarskiptaöryggi í stjórnarsáttmálanum. Ég fæ kannski að beina því til hv. þingmanns hvort hann telji þetta frumvarp (Forseti

Frú forseti. Það er erfitt að halda því fram að þetta mál uppfylli ekki þessi atriði úr stjórnarsáttmálanum, einfaldlega vegna þess að atriðin voru það opin. Þetta voru einfaldlega stikkorð um betri og

gerir okkur kleift að draga t.d. úr losun gróðurhúsalofttegunda er betri nýting fjarskipta og betri innviðir fjarskipta. En vegna þess hversu almennt þetta var orðað þá getur ríkisstjórnin haldið því fram að hún sé að uppfylla þetta almenna orðalag. Hefði mátt gera það betur? Eflaust, en fyrst og fremst þá með því að bregðast betur við þróun síðustu missera og ára, ekki hvað síst á sviði netöryggismála.

sem tekur við ábendingum um mögulega vankanta og passar að allir fái þau skilaboð strax, allir samstarfsaðilar í öllum löndum, sem geta síðan dreift því til samstarfsaðila sinna og fjarskiptafyrirtækja. Það sem hefur verið lagt til hérna er hins vegar að netöryggissveitin setji búnað í öll fjarskiptafyrirtæki og taki einhvern veginn að sér ábyrgðina á því að vakta hvort eitthvað slæmt sé að gerast

Þetta voru áhugaverðir punktar. Annars vegar er það auðvitað þekkt úr sögunni á ýmsum sviðum að það sem kallað er eftirlit í þágu öryggis er

nokkru við það sem hv. þingmaður nefndi. Ég leyfi mér þá hugsanlega, sem er kannski ekki til siðs hér í andsvörum, að spyrja þann hv. þingmann sem er að spyrja, ég veit að hann tekur því vel, enda mjög fróður um þessi mál,

Og svo ef tími gefst til er ég enn að velta fyrir mér þeirri spurningu sem ég velti upp áðan: Hvað er yfir höfuð hægt að gera til að bregðast við ógnum á veraldarvefnum eða öðrum rafrænum ógnum?

og aftur skortir mig tæknilega þekkingu til að fara út í það, eins áhugavert og það væri að geta spurt út í tæknilegar hliðar þessa máls. En ég minnist þess að hafa lesið bók um njósnir á á 20. öld, frá því á millistríðsárunum og fram yfir stríð, og það er alveg ótrúlegt hvað menn gátu gert með þeirri tækni sem þá var til staðar, símtækninni og öðrum fjarskiptabúnaði. Og þá veltir maður því fyrir sér eins og tæknin er orðin núna: Er yfir höfuð hægt að koma í veg fyrir að þeir sem hafa þekkinguna, til að mynda leyniþjónustur stærri ríkja, komist í allar þær upplýsingar sem þeir vilja eða er a.m.k. hægt að koma í veg fyrir að utanaðkomandi aðilar geti eyðilagt kerfi þannig að þau séu ekki lengur starfhæf?

Ég er af þeirri kynslóð að fyrstu fjarskiptin sem ég varð var við voru í sveit, þrjár langar og ein stutt.

alltaf. Ég held að þetta segi okkur að við séum á sama stað í dag, við stoppum ekki þá sem vilja koma inn á línurnar og hlera og komast að upplýsingunum. Ég held að þar séum við sennilega að elta skottið á okkur og verðum það áfram. En ef við snúum okkur að þessu frumvarpi þá eru hér á ferðinni ný heildarlög um fjarskipti, eða Kóðinn, eins og frumvarpið hefur verið nefnt.

Síðan þegar maður fór að lesa greinargerðina — ef maður hafði haldið virkilega að maður gæti nú komist að því hvernig þetta var byggt upp frá upphafi,

Einnig mun Fjarskiptastofa geta lagt kvaðir á fjarskiptafyrirtæki um að bjóða svæðisbundna reikiþjónustu „ef nauðsynlegt er að tryggja svæðisbundinn aðgang að þráðlausri þjónustu og að ekki sé til staðar önnur svipuð og raunhæf leið til að veita

Víða er það svo að aðeins eitt fjarskiptafyrirtæki starfrækir senda á stóru svæði. Þegar svo stendur á er afar mikilvægt að allir geti tengst þeim sendum, jafnvel þótt fólk eigi í viðskiptum við önnur fjarskiptafyrirtæki.

farnetaþjónusta 5G, nái til 99,5% lögheimila og vinnustaða með heilsársatvinnustarfsemi innan tiltekinna tímamarka.

Fjarskipti eru afar mikilvæg til að tryggja öryggi á vegum landsins. Því vona ég að stjórnvöld fari samhliða áðurnefndum áformum í það verkefni að efla fjarskiptaþjónustu á vegum landsins.

í vandræðum vegna þess að þeir gera sér ekki grein fyrir hvernig staðan er hér á landi vegna þess að þeir koma kannski beint úr stórborg þar sem þeir hafa getað náð sambandi hvar sem þeir eru staddir. En það er með öllu ólíðandi hve víða fjarskipti eru í ólagi. Því er það jákvætt að frumvarp þetta leggi til ákveðnar breytingar til batnaðar.

Þá hafa sveitarfélög á landsbyggðinni ítrekað bent á að útbreiðslukort Fjarskiptastofu gefi ekki rétta mynd af fjarskiptum. Víða séu gloppur sem þörf er á að kortleggja og lítið þurfi út af að bregða til að fjarskiptasamband versni til muna. Það er jákvætt að til standi að bjóða upp tíðniheimildir í stað þess að úthluta. Þannig má betur tryggja jafnræði milli aðila á markaði. Þó ber að varast það að aðilar í markaðsráðandi stöðu geti tryggt enn betur forskot sitt í gegnum slík útboð. Það er nauðsynlegt að tryggja að úthlutunin verði dreifð milli aðila á tíðnirófinu þannig að ekki skapist misvægi á þá leið að t.d. einn aðili fari með stóran hlut tíðni

veltutengingu í Mílumálinu svokallaða en leggi svo fram skömmu síðar frumvarp sem inniheldur mjög svipað sektarákvæði með veltutengingu. Hvers vegna er þessi hringlandaháttur á stjórnarfrumvörpum? Þeim er breytt einungis til þess að leggja aftur fram upphaflegt frumvarp eða þau afturkölluð án útskýringa. Þetta er nefnilega einmitt það sem hefur verið einkenni hjá þessari ríkisstjórn, ef maður botnar ekki í fjarskiptalögunum, hvernig í ósköpunum á maður þá að botna í ríkisstjórninni? Það gæti verið út af fyrir sig að mörgu leyti jafn flókið

alltaf jafn flókið að vinna gegn því. Síðan segir sig auðvitað sjálft að það skiptir líka máli hvernig kerfi eru notuð og það hvaðan þau koma held ég að geti verið

þá sem eiga að vinna eftir þessum lögum að reyna að tryggja að þessar 130 bls. með 110 greinum — að það verði hægt að að tryggja að einhver geti með öruggum hætti

að læra 62 orðskýringar með góðum skýringum á hverju einasta orði. Þetta er eiginlega, held ég,

hið bútasaumaða almannatryggingakerfi sem enginn skilur og enginn getur reiknað neitt út nema ein tölva sem er búið að forrita, sem segir bara já eða nei.

einhverju leyti þjónustuveitendum sem hafa í gegnum tíðina kannski ekki verið nægilega duglegir við að láta vita af netárásum.

Þingmenn geta ómögulega verið sérfræðingar í öllu. Það er ekki séns. Allir 63 þingmennirnir hérna geta ekki verið sérfræðingar í öllum málefnum.

og samvisku í það að meta þær umsagnir, af eða á, hvað á við í hvert skipti og hvaða gildismat við ætlum að hafa þar á bak við án þess að vera sérfræðingar. En við reynum að leggja mat á umsögn sérfræðinga án þess að vera sérfræðingar sjálf. Við reynum þá að leita til annarra sérfræðinga sem geta kannski útskýrt

er gott merki um hversu flókið og tæknilegt það er að það þurfi 62 orðskýringar um hitt og þetta, að það sé orðskýring í lögunum yfir það hvað er þráðlaust net og svæðisbundið númer og þess háttar. En það var ekki það sem ég ætlaði að segja heldur hvort hvort hv. þingmaður sé sammála mér um það hversu mikilvægt það er að við séum hluti af stærra regluverki þegar kemur að neytendaöryggi og neytendavernd og öryggi fyrir allan almenning í viðamiklum og mikilvægum málum eins og fjarskipti eru — hér er í rauninni verið að styðjast við samevrópskt regluverk um lágmarksþjónustu, um lágmarkstryggingu almennings fyrir því að geta fengið netþjónustu, fjarskiptaþjónustu, og að það sé ákveðið öryggi í þessu kerfi hvort hv. þingmaður geti verið sammála því að það sé mikilvægt að við séum í einhvers konar samfloti með öðrum þjóðum þegar um er að ræða þjónustu af þessu tagi.

þurfi hreinlega að læra á þetta. Þetta er orðið svo flókið og orðið svo mikið regluverk að ég sé ekki hvernig og hvenær við getum náð að

þetta lagaboð, þessi lagaskylda sem nú er verið að setja á fjarskiptafyrirtækin, að tryggja að símtal slitni ekki þegar þú missir samband við sendi. Það er nýtt í þessu. Þú átt í rauninni að geta skipt yfir á besta mögulega samband hvar sem er en ekki þannig að símafyrirtækið geti hangið á línunni þinni.

finnst hins vegar sjálf sú þróun sem maður hefur séð á síðustu árum, sem öll gengur út á það að einfalda hlutina og stytta, heimasíður og annað, oft

finnum við þá ekki meira öryggi fólgið í því að það séu til ítarlegri reglur, ítarlegar upplýsingar um það hvernig hlutirnir eiga að vera akkúrat til þess að þeir sem hafa þekkinguna geti ekki notfært sér fáfræði okkar hinna

tryggt það með tæknilegum leiðum með öllu að það verði aldrei brotið á okkur neins staðar og það á svo sem við um fleiri svið en endilega bara tæknina.

En því miður er tilhneigingin hjá okkur alltaf að flækja hlutina rosalega mikið þannig að við eigum enga möguleika á því að

Ég vil bara ítreka það, skýrt og greinilega. Við erum afsprengi milljón ára þróunar og það væri vita gagnslaust að búa til fullt af risastórum heila svona tegundalega séð og nota ekki nema 10% af honum. Það væri þvílík eyðsla á dóti og

og setja þær í hendurnar á 63 þingmönnum til að vega og meta hversu gott og gáfulegt það er fyrir alþjóð að

við gerum þetta ekkert rosalega mikið sjálf. Við fáum bestu hugmyndirnar innfluttar og málum þær oft upp í íslenskum litum eins og við höfum fengið hugmyndina sjálf. En, nei, í raun og veru voru það einhverjir aðrir einhvers staðar annars staðar sem fengu hugmyndina og við útfærum hana á okkar hátt

gagnreynd aðferðafræði við að koma á þjónustu á dreifðari svæðum þar sem eru ekki markaðsforsendur fyrir samkeppni og ýmsu svoleiðis. Þetta gerðum við t.d. í póstþjónustunni og þetta er í þriðja orkupakkanum, nákvæmlega sama fyrirkomulag.

takmarkana eða truflunar og óháð sendanda eða móttakanda, því efni sem sótt er eða miðlað, þeirri þjónustu sem notuð er eða boðin fram og þeim búnaði sem er notaður.“

Hérna er skilyrði um það hvernig fjarskiptafyrirtæki eiga að birta skilmálasamninga sína og gjaldskrár. Ég vil

Ég var í umhverfis- og samgöngunefnd á síðasta kjörtímabili og þá fengum við þetta í hendurnar. Við fengum breytingartillögur eða útfærslu sem þá Póst- og fjarskiptastofnun vildi fá í þessi lög

og koma þeim upplýsingum til allra sem þau eru í samskiptum við. Þá eru það bæði samskipti við aðrar netöryggissveitir, þ.e. flæði á milli landa, og í hverju landi fyrir sig til allra þjónustuveitenda.

er. Vandamálið sem var bent á hérna síðast þegar var verið að sinna þessu er að ef netöryggissveitin er með eftirlitsbúnað hjá fjarskiptafyrirtækjunum

er það líka að þegar við þjöppum saman þekkingunni eða ábyrgðinni á einn stað þá drögum við úr líkunum á því að það verði einhver var við netárásina. Þegar hún er á mörgum stöðum er verið að fylgjast með netinu á margvíslegan hátt á mörgum stöðum í mörgum tegundum af kerfum og þá er líklegra að það verði einhver var við eitthvað óvenjulegt.

þá getur það valdið truflunum. Það getur valdið töfum á meðan verið að lesa upplýsingarnar sem getur valdið ýmsum óvæntum og ófyrirséðum afleiðingum.

göllunum, öryggisgöllunum á þeim búnaði. Hún þarf að vera að fylgjast með á miklu fleiri stöðum hvaða upplýsingum þarf að fylgjast með. Þjónustuaðili sem er bara með sinn

mörg ár eða það verður ekki rétt verð. Ég vil fá skýringar á því hvort þú ert að tala um að það verði of flókið að finna rétta verðið eða

Pósturinn er að breytast svo mikið, það er öðruvísi kerfi. En það gæti alveg verið þörf fyrir alþjónustu á einhverjum svæðum á Íslandi

þá er alveg til netöryggi en við verðum bara að nálgast það út frá því sjónarhorni að öryggið er aldrei algjört, algjört, nákvæmlega eins og við erum aldrei örugg fyrir því að það brjótist einhver inn heima hjá okkur eða steli bílnum eða eitthvað svoleiðis. Þetta er nákvæmlega eins. Við þurfum ekkert að óttast það á neinn

frá YouTube eða frá Metatube þá fái hann sömu þjónustu frá báðum aðilum, óháð öllu öðru. Að netfyrirtækið sem er inn á milli geti ekki sagt: Þú borgar mér meira, þar af leiðandi ætla ég að útvega hraðari nettraffík hérna en þarna,

persónuverndarsjónarmið séu virt? Tengt það síðan við það að flest fólk er jú heiðarlegt en er að braska ýmislegt í sínu lífi sem ekki á erindi við aðra nema að gefnu samþykki viðkomandi. Allt okkar líf er á netinu. Allt það sem við gerum, segjum, hugsum, segja sumir, er í þessu fjarskiptakerfi okkar. Hvernig getum við best (Forseti hringir.)

Það myndast engin skráning um samskipti okkar, að þau hafi á annað borð átt sér stað, en einhverra hluta vegna ef við eigum þau samskipti yfir netið í sýndarveruleika

Það er ljóst að þetta verður að vera í forgrunni vinnunnar. Við verðum að vita hvað við erum að gera og ekki síður þarf almenningur, notendur þessarar tækni, að vita hvað við þurfum að gera og hvað liggur undir. Og aftur: Síst af öllu skal ég gera lítið úr mikilvægi öryggis öryggis og að við höfum allar þær varnir og þetta falli undir öryggisstefnu Íslands og að við tryggjum þetta en það má ekki vera á kostnað grundvallarréttinda okkar, ekki þegar við erum á sama tíma að verja akkúrat þessi grundvallarréttindi. Við þurfum að Við þurfum að fylgja tækninni þarna og við þurfum að stýra henni en ekki láta hana stýra okkur í þessum málum. Það verður ekki létt verk en ég treysti þessari ágætu nefnd. Mig langar að spyrja aðeins í lokin, af því við höfum rætt svolítið um gjaldtöku fyrir endurúthlutun tíðniheimilda

leiðindamál í kringum síðast og það var einmitt með þessi tæki og njósnirnar o.s.frv. þannig að ég er ekki búinn að kíkja á þann hluta sem varðar útdeilingu tíðnisviða. En ég skil vel kaldhæðnina sem er þar á bak við

ábyrgð og eftirlitsskyldu fjarskiptafyrirtækjanna til þess að reyna sjálf að vakta mögulegar netárásir, og þá kemur að spurningunni: Er það svo að netárás fari fram inni í fjarskiptafyrirtækinu? Er þetta í einhverjum skýjum? Er það í tæknibúnaðinum sjálfum sem netárás getur átt sér stað? Og ef maður smækkar þetta niður í bara heimili, á netárás sér stað inn í forrit hjá einstaklingum, inn í búnað hjá einstaklingum eða inn í bara

Þá komum við að þessu: Við erum t.d. með hegningarlög og í hegningarlögum er tilgreint hvað má ekki gera, hvað flokkast sem brot. Hér erum við að búa til einhvers konar regluverk og upplýsa um það hvað þarf að gera til þess að tryggja netöryggi, hvaða varnir. Og þá vil ég spyrja kannski aftur:

Jú, þetta er svona ramminn um það hvaða heimildir hið opinbera hefur til að sporna við netárásum og sinna netöryggi því við vitum alveg að hið opinbera er fullkomlega hæft í því að vera nákvæmlega sá aðili sem stundar þessar árásir.

Frú forseti. Við erum hér að ræða grundvallarbreytingar á íslenskri fjarskiptalöggjöf, breytingar sem fela í sér innleiðingu á efnisákvæðum tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/1972 frá 11. desember 2018 um setningu evrópskra reglna um fjarskipti sem er alla jafna vísað til sem Kóðans. Í grunninn erum við að breyta löggjöfinni til samræmis við þetta uppfærða samevrópska regluverk. Þetta er auðvitað heilmikill doðrantur og margar hliðar á þessu sem hefur verið komið inn á hér í kvöld og nú síðast ratað á svolítið réttar heimspekilegar slóðir, heyrðist mér. Ég held að mikilvægt sé að við höfum í huga þegar við ræðum þetta mál að ákvæði þessarar tilskipunar gefa talsvert svigrúm til útfærslu við innleiðingu í landsrétt og það skiptir máli hvernig það er gert. Það er allt of algengt að einhverju sé smyglað inn í svona frumvarpsdoðranta og þingið og þingið geri einhvern veginn ráð fyrir að það þurfi að vera þar vegna Evrópuréttarins en svo kemur í ljós að svo er aldeilis ekki. Þannig að við þurfum bara að skoða þetta með mjög gagnrýnum augum. Ég legg til að umhverfis- og samgöngunefnd rýni þetta frumvarp líka vel með með hliðsjón af þeim háleitu markmiðum í fjarskiptamálum og á sviði fjarskiptaöryggis sem koma fram í greinargerð fjármálaáætlunar ríkisstjórnarinnar. Það er svolítið kúnstugt að þrátt fyrir öll þau háleitu markmið er gert ráð fyrir að framlög til samgöngumála og fjarskiptamála, sem eru saman þarna á einu málefnasviði, í fjármálaáætlun, dragist bara mjög skart saman á næstu árum. En gott og vel, ég sit ekki í umhverfis- og samgöngunefnd þannig að ég ætla bara að leyfa mér hér að einblína á mjög afmarkaðan þátt þessa frumvarps sem er 72. gr. þess. Þá vil ég kannski til að byrja með benda á að í 2. mgr. 37. gr. gildandi fjarskiptalaga er kveðið á um sex mánaða hámarksbinditíma í samningum neytenda við fjarskiptafyrirtækin.

þessu ákvæði nema hvað, það er gert ráð fyrir að hámarksbinditíminn tvöfaldist, verði 12 mánuðir í stað sex.

fjarskiptafyrirtækja við uppsögn samninga hindri ekki flutning neytenda milli fjarskiptafyrirtækja og hindri ekki virka samkeppni á markaði.

Þetta er nú allur rökstuðningurinn fyrir þessari breytingu. Þegar sams konar frumvarp var lagt fram á síðasta þingi þá gagnrýndu Neytendasamtökin mjög harðlega þessa breytingu.

til þess að elta hagkvæmustu leiðirnar hverju sinni. Samtökin líta svo að óbreyttur binditími samræmist betur markmiðum laganna.“ Neytendastofa er sama sinnis og gerir verulegar athugasemdir við að hámarksbinditími á samningum við neytendur skuli lengdur úr sex mánuðum í 12 mánuði. Að mati Neytendastofu var ákvæðið frá 2007 mjög mikilvæg réttarbót fyrir neytendur og hafði í för með sér aukinn hreyfanleika eftir því hvar kjör eru hagstæðust hverju sinni og eftir því hvaða þjónusta eða samsetning þjónustu hentar notkunarmynstri á hverjum tíma. Nú má vel vera að einhver rök hnígi að því að lengja þennan hámarksbinditíma og jafnvel einhver rök sem snúa að hagsmunum neytenda og markmiðum um virka samkeppni o.s.frv. Það getur bara vel verið. En þá er lágmarkskrafa að það sé rökstutt í greinargerð með frumvarpinu, sérstaklega þegar fyrir liggur að frumvarpið er að koma fram svona lítt breytt í hvað, þriðja sinn?

kom inn á framlögin til samgöngumála og fjarskiptamála í þeirri áætlun sem var kynnt í dag, fjármálaáætluninni. Einnig kom hann inn á 72. gr. Mér þykir það alveg einstaklega áhugavert þegar kemur að binditímanum.

og við vitum nú öll hvernig rétthæðin virkar hérna, að lög ganga lengra en reglugerðir. Því er mín spurning til hv. þingmanns þessi:

getur vel verið að það hnígi einhver rök að því að haga málum með þessum hætti, að gera þessa breytingu. En nei, mér finnst það ekki til marks um vönduð vinnubrögð að leggja til svona breytingu án þess að færð séu einhver efnisleg rök fyrir henni.

alveg ótrúlegum reglum um sölu raforku til þrautavara þar sem mörg þúsund raforkunotendur hafa einhvern veginn verið ferjaðir yfir til eins fyrirtækis sjálfvirkt

130 blaðsíður, rúmlega það, frumvarp með greinargerð. Ég hefði haldið að ráðuneytið hefði fært aðeins betri rök og vandað aðeins meira til verka þegar kemur að því

já, eins og ég sagði held ég að það sé algjör lágmarkskrafa að færa góð og efnisleg rök fyrir svona stórum breytingum þegar kemur að svona stóru frumvarpi eins og við erum að ræða hér í dag.

Þá er einmitt ágætt að skoða bara afmörkuð atriði þarna. Jú, það má segja kannski að ráðuneytið og ráðherrann hafi aðeins fallið á prófinu þegar kemur að því að

þau komu með síðast þegar frumvarpið var lagt fram. Þar er gerð athugasemd við að það sé óljóst hvað átt sé við með „viðráðanlegu verði“ eða út frá hverju það sé ákvarðað og lagt til að settar verði fram skýringar eða viðmið fyrir neytendur og aðila markaðarins til að átta sig á hvernig viðráðanlegt verð kunni að vera fundið út.

og hvort hann taki undir með Neytendastofu um að það verði komið á fót sérstakri kæru- eða úrskurðarnefnd sem taki á ágreiningsmálum.

sem mun hafa með svona mál að gera? Ég verð að viðurkenna að ég þekki frumvarpið ekki nógu vel, ekki út og inn, en Póst- og fjarskiptastofnun er ætlað ákveðið eftirlitshlutverk. En eins og hefur verið gagnrýnt hér í dag

er engin vissa um hvort þetta verði neytendum í hag og það að auka þennan tíma úr sex mánuðum í 12 er eitthvað sem enginn veit hvort verði neytendum í hag og í rauninni ólíklegt að svo verði vegna þess að yfirleitt er betra fyrir neytendur að geta flutt sig um set

eins áhugavert og víðfeðmt og það er og mikilvægt, er kveðið á um að mörgu leyti auknar eftirlitsskyldur Póst- og fjarskiptastofnunar

oft búið við það að við ætlum eftirlitsstofnunum okkar býsna mikið án þess endilega að styðja við þær með því fjármagni sem þarf til eða bara yfir höfuð aðstöðu, allt frá því

Í greinargerð frumvarpsins kemur fram að áætlaður kostnaður ríkisins sé allt að 185 millj. kr. á ári og feli þá í sér auka stöðugildi hjá Fjarskiptastofu. Það er ofboðslega erfitt að segja til um það hvort þetta dugi til, sérstaklega eftir því sem heimurinn verður flóknari og þessir stafrænu innviðir mikilvægari en nokkru sinni fyrr. En auðvitað veldur það ákveðnum áhyggjum hvers konar útreið bæði samgöngumál og fjarskiptamál og málefni fjarskiptainnviða hafa fengið í nýkynntri fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar sem lofar nú aldeilis ekki góðu í þeim efnum. Það er mikilvægt að svona hertar eftirlitskvaðir séu ekki bara fjármagnaðar með einhverju einhverju einskiptisframlagi heldur sé fjármögnunin tryggð til framtíðar. Það er stutta svarið.

þá koma upp í hugann vangaveltur: Er það eðlilegt að svona stórt mál heyri undir þetta ráðuneyti? Þarna er innviðauppbygging gríðarlega mikil. Þetta snýst um mjög flókna

þetta er ekki alveg sanngjörn spurning kannski og ég kalla bara eftir vangaveltum, að fá aðkomu fleiri ráðuneyta að þessu máli þegar nefndin fer að vinna það, t.d. innviðaráðuneytið

Ég verð að segja að mér hefur þótt gagnrýni félaga okkar í Miðflokknum á það að fjarskiptamálin hafi verið færð yfir í nýsköpunar- og háskólaráðuneytið

að fá umsagnir eða fá álit frá fleiri ráðuneytum heldur en þessu núna í þinglegri meðferð þessa máls og þá jafnvel frá utanríkisráðuneytinu eða þjóðaröryggisráði. Þetta er náttúrlega frumvarp hefur með þjóðaröryggi að gera að svo miklu leyti, þannig að ég held ég geti tekið undir þá hugmynd hv. þingmanns.

og rosalega mikilvægt að vanda til verka þegar kemur að svona stórum og umfangsmiklum breytingum á fjarskiptum á Íslandi. Eitt af því sem mig langar að koma inn á er hversu mikilvægt það er að halda utan um netöryggi. Við á Íslandi erum rosalega aftarlega í þeim málum.

sem virðast vera vel tryggð en reglugerðarvald ráðherra gæti gengið í berhögg við þetta sem er svolítið áhugavert. Þar

eru sett. Það hefur m.a. komið fram í kosningafrumvarpinu og í nokkrum öðrum frumvörpum sem hafa verið lögð fram á þessu kjörtímabili og mun eflaust halda áfram að koma fram. Mér finnst það bara svolítið skrýtið. Hvað er því til fyrirstöðu að setja lög sem telja þetta upp? Hvers vegna er þörf á reglugerðarvaldi ráðherra sem virðist vera gjörsamlega endalaust á þessu kjörtímabili? að ráðuneytin hafa ekki tíma, eru ekki nógu vel mönnuð til að vinna þessi frumvörp vel, til að setja ítarlegar lagagreinar eða lagaákvæði og útskýra þetta frekar ítarlega? Ég veit það ekki. Það er svolítið leiðinlegt að hæstv. háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, sé ekki hér til að svara þessari spurningu því að ég er virkilega forvitin.

en útfærslan í lögunum akkúrat núna er 12 mánuðir. Ég skil þetta ekki. Það er bara einhvern veginn mælt fyrir einu í lögum og svo hefur ráðherra reglugerðarvald til að breyta þessu. Ég bara botna ekkert í þessum vinnubrögðum ráðuneytisins og hvers vegna enginn hefur bent á þetta. Hafa þessi lög verið yfirfarin? Við höfum öll komið inn á þetta í dag sem höfum talað í þessu máli, hvort sem það er í fyrstu ræðu, annarri ræðu eða í andsvörum, hversu stórt og umfangsmikið mál þetta er, hversu gríðarlega mikilvægt það er að þetta sé unnið vel. Einnig væri ég til í að koma inn á 83. gr. þar sem er mælt fyrir

vöktunarþjónustu fyrir net- og upplýsingakerfi fjarskiptafyrirtækisins í þeim tilgangi að greina hættur og ummerki um árásir, spillikóða og aðrar vísbendingar um aðstæður sem gætu skapað hættu fyrir öryggi fjarskiptaneta og fjarskiptaþjónustu fjarskiptafyrirtækisins.“

tæknilegar lausnir sem beitt er við vöktun, og c. tegund og vinnslu þeirra gagna, þ.m.t. persónuupplýsinga, sem safnað er, meðferð þeirra, vistun og eyðingu.“ Já, flott.

netöryggissveit. Það er búið að fjalla um framkvæmdina í greinargerðinni og hún er alveg ágæt en þetta er samt voðalega skrýtið ákvæði. Mér finnst þetta bara frekar matskennt.

Það er svolítið varhugavert líka. Þar er talað um, með leyfi forseta: „Lágmarksskráningin skal tryggja að fjarskiptafyrirtæki geti upplýst hver af viðskiptavinum þess var notandi tiltekins símanúmers, IP-tölu eða notandanafns, jafnframt því að upplýsa um allar tengingar sem notandinn hefur gert, dagsetningar þeirra, hverjum var tengst og magn gagnaflutnings til viðkomandi notanda, svo og hvaða símanúmer tiltekinn viðskiptavinur var með á tilteknu tímabili.“ Í alvörunni talað, forseti? Þetta er skrýtið. Ég held að þetta ákvæði, 89. gr., fari á skjön við friðhelgi einkalífs og persónuvernd. Það eru bókstaflega taldir upp hlutir sem má geyma. geyma. Ég botna ekkert í þessu og ég skil þetta ekki. Ég væri virkilega til í að lesa mér aðeins betur til um hvers konar vinna og hvers konar mat fór fram við vinnslu á þessu frumvarpi. Ég er bara virkilega forvitin. Ég held að mín helsta gagnrýni beinist reyndar að netöryggissveitinni. Það er eitthvað sem er mælt frekar sterklega fyrir um í frumvarpinu sem er lagt fram. Ég held að það þurfi töluverðan slag til að fá að breyta orðalaginu og helst bara innihaldinu í þessu frumvarpi, sem ég tel vera rosalega mikilvægt. Ég hef

Þetta er samt rosalega mikilvæg umræða sem á sér stað hér í dag og mig langar bara að þakka málshefjanda fyrir að hefja þessa afar mikilvæga umræðu sem snertir svo sannarlega margar hliðar samfélagsins.

og hún mætti þá tók hún alla vega þátt og mér fannst það bara vera mjög upplýsandi. Það er mikilvægt að fulltrúar framkvæmdarvaldsins nálgist málið af ábyrgð og festu með hag almennings að leiðarljósi og það er einmitt það sem við erum að gera hér í dag, enda hafa umræður staðið mjög lengi. Þegar við tökum umræðu á borð við þessa er mikilvægt að við nálgumst hana lausnamiðað og á þann hátt að hún sé líkleg til að koma okkur að sameiginlegri niðurstöðu. Ég vænti þess að ráðherra taki mið af umræðunni sem hér hefur átt sér stað við áætlanagerð sína til að ná fram sameiginlegum vilja þingsins og stjórnvalda allra. Mér þykir ótrúlega gott að heyra að aðrir þingmenn séu mér sammála í því að við tökum þetta mál alvarlega. Ég tel að þær lausnir sem við ræðum hér verði að taka mið af því, enda hafa mjög margar lausnir komið fram í þessari pontu í dag og ég fagna því. Í alvörunni, ég geri það. Það er ótrúlega gott að sjá hversu málefnalegar umræður hafa verið og óskandi að svo verði oftar en við vitum alveg hvar við störfum og við vitum alveg hvernig starfshættir þingsins eru, aðallega framkvæmdarvaldsins. Að öðru leyti langar mig líka að þakka öllum sem hafa tekið þátt í umræðunni, og eins starfsfólki þingsins sem hefur komið að málinu, og um leið hvetja ráðherra til dáða í sínum góðu verkum. Ég vona að við getum áfram átt í uppbyggilegum og góðum samræðum um þetta mál, bæði hér á þingi og einnig út á við í samfélaginu. Eins og ég sagði eru þetta bara rosalega mikilvægar umræður sem hafa átt sér stað í dag og eins og ég kom inn á í andsvörum áðan er þetta frumvarp 130 blaðsíðna bindi. Þetta er eiginlega bara bindi og þetta er frekar óskiljanlegt. Eins og það sé ekki nógu erfitt að skima í gegnum öll skjölin sem er útbýtt daglega, og ég bara fagna því, en þetta er virkilega umfangsmikið og stórt bindi sem við erum að vinna með hér í dag. Skiljanlega hafa miklar umræður átt sér stað og við erum að fara í andsvör til að öðlast meiri skilning á þessu frumvarpi, á þessu stóra og mikilvæga frumvarpi. Þetta varðar náttúrlega netöryggi, sem er ekki allra, og fjarskipti almennt, sem eru bara gríðarlega mikilvægir innviðir hér á landi. Þess vegna vegna höfum við öll gott af því að halda áfram að ræða þetta þangað til við höfum komist að sameiginlegri niðurstöðu um hvernig við viljum beita okkur fyrir þessu í hv.umhverfis- og samgöngunefnd.

virðast vera til staðar hvað þann þátt varðar þá er ekkert langt síðan við hlustuðum á fyrrverandi forseta Bandaríkjanna tala um að banna Kínverjum að selja tölvubúnað

Hér er vissulega um að ræða stórt og mikilvægt mál og spurningin varðar

Við höfum ekki pælt í því hversu langt við getum gengið og borið netöryggi fyrir okkur til þess að útiloka ákveðna viðskiptavini eða ákveðnar þjóðir frá viðskiptum við okkur. Ég held að það sé ekki

Að sjálfsögðu er ekki hægt að bera einhver innihaldslaus rök fyrir sig og neita viðskiptum eða banna viðskipti við einhverjar tilteknar þjóðir á grundvelli netöryggis. Þetta er náttúrlega grafalvarlegt mál og mér finnst það vera einhvers konar gaslýsing í garð þjóðarinnar ef við beitum þessum rökum fyrir okkur.

og hvernig við getum komið í veg fyrir skaða með því að setja upp umferðarljós og alls konar stöðvunarskyldu og eitt og annað. Erum við ekki bara einhvern veginn á þeim stað í þessu öllu saman að við erum komin lengra í notendabúnaðinum sjálfum en í öryggismálunum? Sitjum við ekki bara eftir og erum við ekki að glíma við það að hafa farið fram úr sjálfum okkur í í þessu, alveg eins og kálfar á vori, að nýta og njóta þeirrar tækni sem fjarskipti hafa í raun og veru getað gefið okkur en höfum gleymt því að tryggja hlutina? Er ekki staðan einhvern veginn þannig?

sem er sérstaklega hvatt til þessarar breytingar og raunar hvatt til þess að gengið verði enn lengra í að lengja hámarksbinditíma samninga.

Ætla má að verðlagning félaganna sé hærri til þess að geta staðið straum af þessum kostnaði. Á mörkuðum erlendis hafa fjarskiptafélög heimildir til þess að gera fjölbreyttari samninga við neytendur og þar með ná niður verðum,

en stundum þegar við erum að vinna með svona stór og umfangsmikil mál verðum við einfaldlega að sætta okkur við það að það er fólk þarna úti, það eru fyrirtæki þarna úti sem vita betur um þetta en við.

hvort þetta varði einhver fyrirtæki og hvort við gætum fengið betri samninga ef binditíminn væri lengri. Þetta eru alla vega rosalega góðar pælingar. Ég get ekki svarað nákvæmlega akkúrat núna, enda er ég að renna út á tíma.

gert ráð fyrir allt að 24 mánaða binditíma. Samkvæmt upplýsingum sem ráðgjafarfyrirtækið Cullen hefur tekið saman er þetta hámarkssvigrúm í tilskipuninni nýtt í fjarskiptalöggjöfinni í Belgíu, Tékklandi, Frakklandi, Þýskalandi, Írlandi, Ítalíu, Hollandi, Spáni, Svíþjóð og Bretlandi. Vodafone fullyrðir t.d. að það væri hagfellt neytendum ef unnt væri að gera samninga til 24 mánaða. Ég þori ekki að segja til um það hér og nú. Þetta er kannski eitthvað sem þarf að ræða og rýna almennilega, hvort það sé raunveruleg ástæða til að lengja

um stóra breytingu að ræða. Það sem hæstv. ráðherra gerði var einmitt eftir að hagsmunaaðilinn Vodafone bað um 24 mánaða binditíma láta staðar numið við 12 mánuði þegar í núgildandi lögum eru það sex mánuðir. Ég held að þetta sé ágætis breyting. Ég held að þetta sé ágætis stökk, helmings stökk

Ég vona innilega að það verði gert við endurskoðun á þessu frumvarpi eftir nokkur ár.

Svo fannst mér þetta með gagnageymd í sex mánuði og upptalningin á því sem mér skildist að ekki bara mætti geyma heldur ætti að geyma

Ég skil ekki af hverju þessi frumvörp eru ekki unnin. Er það vegna þess að á síðasta þingi tók svo langan tíma fyrir þingið að hefja störf út af

Það á ekki að leggja fram frumvörp sem eru ekki vel unnin og láta svo þingið sjá um rest, hvort sem það er hér inni í þingsal með endalausri umræðu og svo í nefndum

og spurði út í tilganginn með þessari upptalningu á hlutum sem falla þar undir. Ég ætla að fá að vera hreinskilin en þetta hljómar smá eins og það

Það gleður mig rosalega mikið að heyra að ég og hv. þingmaður erum sammála um þessi sjónarmið sem hafa komið fram í ræðum

Ég held að það sé algjör lágmarkskrafa til ráðherra að vinna frumvörpin sín vel fyrst stjórnarfrumvörp eru einu frumvörpin sem fá að koma að komast í gegnum þingið eins og við höfum séð núna á síðustu mánuðum og á þessu kjörtímabili.

svona tækniatriðum sem skipta samt svo miklu máli. Ég minnist þess þegar ég var sex ára í sveit og fyrsti síminn sem ég kynntist var sveitasími.

skífusími og eitthvað fleira og þá gat maður ekki hlustað lengur. Nú er bara afturhvarf til fortíðar. Nú er hægt að hlusta með alls konar aðferðum sem misvitrir einstaklingar virðast alltaf finna og geta nýtt sér, oftast til hagsbóta fyrir þá sjálfa með því að

Þarna er komin tækni sem við einhvern veginn höfum ekki ráðið við og reynt hefur verið að bregðast við niðri í Evrópu með setningu laga og tilskipana um slíka hluti. Mér er sagt að þetta sé að koma hingað í þriðja skipti. Einhverra hluta vegna hefur ekki náðst utan um þetta mál á tveimur þingum en vonandi næst samstaða um að að klára þetta mál á þessu þingi því það skiptir okkur verulegu máli að þessi umgjörð sé til staðar af því að það er svo margt undir í þessu. Líf okkar er farið að vera svo mikið í gegnum fjarskipti og í gegnum það að nýta okkur fjarskiptabúnað

mikil og jákvæð áhrif á okkur og gerir öll samskipti auðveldari og skjótvirkari. Ég heyrði einn hv. þingmann segja í ræðu í dag að

En núna getur maður tekið upp símann og hringt nánast hvert sem er án mikils kostnaðar. Það sem virðist vera að gerast er að við erum að fá að fá réttarbætur og neytendabætur í gegnum tilskipanir frá Evrópusambandinu. Þannig virkar þetta nú orðið. Í flestum tilfellum er það Evrópusambandið sem býr til þessar réttarbætur sem nýtast okkur þrátt fyrir að við séum ekki í þessu sambandi,

að hugsa um að tryggja að allt annað sé í lagi. Maður treystir á að sérfræðingarnir, tæknimennirnir, sjái til þess að allt sé í lagi

og stela af fólki. Það er verið að dreifa óvönduðu efni, persónulegu efni, á netið.

séu varðir fyrir þessu umhverfi sem getur oft og tíðum verið ansi vont, verð ég að segja. Þess vegna eru þessi lög mikilvæg. Væntanlega getum við fundið á þeim einhverja vankanta og það er búið að gera grein fyrir ýmsum málum hvað þá varðar og tilteknar ákveðnar greinar í frumvarpinu sem rétt er að skoða betur.

sem þau telja að sé bestur. Eða að stjórnvöld misnoti aðstöðu sína og velji þann búnað sem vinir þeirra bjuggu til eða hafa umboð fyrir.

Annað sem hefur verið minnst á er neytendaverndin og hvers konar samninga á að gera og hvers konar samningaheimild á að gera.

Ég veit ekki hvað er rétt í því. Kannski skiptir það máli fyrir neytandann að ekki séu gerðir langir samningar til að auðvelda honum að skipta um þjónustuaðila ef honum sýnist svo. En svo getur líka verið hin hliðin, að lengri samningur geti búið til betra verð og búið til einhvern stöðugleika hjá þeim sem er að selja,

verið hugmyndir um forvirkar aðgerðir lögreglu til að hlera síma fólks og spurningin er hversu langt er hægt að ganga til þessa að fá fá upplýsingar um fólk. Ég held að þetta þurfi allt að skoða og þá fyrst og fremst með hagsmuni fólks í huga en ekki fyrirtækjanna.

Ég held að þegar við skoðum flestar reglugerðir sem koma frá Evrópusambandinu séu þær á þann veginn að það sé verið að horfa til þess að

gat farið að fara til útlanda og þurfti ekki að borga formúur fjár fyrir það að tala í síma. Á sínum tíma þegar maður fór til útlanda var maður bara kominn tug og hundruð þúsunda króna reikning ef maður leyfði sér að tala í síma milli landa en þetta vonda Evrópusamband kom í veg fyrir það og sá til þess að við fórum að borga skaplega reikninga á Íslandi sem og annars staðar. Þannig að ég held að við hljótum að fagna því að þetta sé að verða að veruleika, að það sé að verða til umgjörð utan um öll fjarskipti. Við

bætt þetta. Þá er ég fyrst og fremst að velta fyrir mér þessum atriðum eins og hversu langir samningar eiga að vera og hversu miklar heimildir ríkið á að hafa, bæði gagnvart þeim aðilum sem veita þessa þjónustu og að neytendavernd sé í hávegum höfð í þessu máli sem og öllum öðrum málum sem við erum að fjalla um hér. Þetta snýst allt um að við horfum á þetta með augum neytandans og að það sé verið að búa til varnir. Að lokum, af því að þarna er verið að tala um úthlutun á tíðni

hvað er hagfelldast fyrir viðskiptavininn. Það er augljóslega kostnaður af því fyrir fyrirtækin að elta kúnnann ítrekað, þessi stöðuga hringekja. En á móti er auðvitað hvatinn við það að geta alltaf verið að sækja bestu tilboð. En ég held að við ættum að reyna að nálgast þetta út frá því hvað er líklegt til að vera raunverulega til mests hagræðis fyrir kúnnann og þar held ég að hagsmunir fyrirtækja og viðskiptavina geti að miklu leyti farið saman. En við verðum að nálgast þetta út frá einhverri vissu eða alla vega eins góðum upplýsingum og við getum. Mig langar að spyrja hv. þingmann hvort

Ég geri mér ekki á þessum tímapunkti grein fyrir því hvort sé betra. Það er gott að vera með 24 mánuði af því að ég held að það geti fengist meiri afsláttur í gegnum það að vera með lengri samning

En hitt atriðið sem mig langaði að spyrja hv. þingmann út í sneri að því sem hann kom inn á undir lok ræðu sinnar, þ.e. úthlutun tíðniheimilda út frá sjónarmiðum takmarkaðra auðlinda. Tíðniheimildir eru augljóslega takmörkuð auðlind. Það fer ekkert á milli mála.

á grundvelli endurúthlutunar þegar úthlutaðra tíðna þannig að þetta er til fyrirtækja sem þegar eru að nýta þessar tíðnir. Ég hef áhyggjur af því að þessi reikningur lendi í heild sinni á viðskiptavinum þessara fyrirtækja því að það er í rauninni engin eðlisbreyting að verða á markaðnum við þessa endurúthlutun. Það er nokkurn veginn sami fjöldi kúnna sem nýtir sama magn af þjónustu daginn fyrir og daginn eftir útgáfu reikningsins. Ég hef áhyggjur af því

Ég held að þetta sé mjög áhugaverð vangavelta út frá verðlagningu fyrir aðgang að takmörkuðum auðlindum og passar einmitt við þingsályktun sem var vísað til ríkisstjórnar,

svolítið skemmtilegt að lesa þetta, þarna er verið að tala um auðlindagjald og þarna er verið að tala um að þetta sé framseljanlegt og þetta eru hugtök sem maður kannast við varðandi aðrar auðlindir og gaman að sjá hvernig þetta verður formað í lokin.

Það sem kom einnig fram í ræðu þingmannsins, sem vakti mína athygli, var að hann talaði um stjórnvöld sem misnota aðstöðu sína, vangaveltur um það hversu langt er hægt að ganga til til verndar rannsóknahagsmunum lögreglu og annarra stjórnvalda og vísaði til þess að í frumvarpinu er er fullyrt að ætlunin með því sé m.a. að tryggja að ekki sé verið að ganga á réttindi einstaklinga. Nú er í frumvarpinu ákvæði sem er í núgildandi lögum um fjarskipti og er nánast óbreytt. Þetta er ákvæði sem kemur inn árið 2005 inn árið 2005 í kjölfar umræðu sem á sér stað í Evrópu um svokallaða gagnageymd, sem er skylda fjarskiptafyrirtækja til að geyma tilteknar upplýsingar um hegðun fólks á internetinu ef vera skyldi að einhver skyldi brjóta af sér einhvern tímann einhvers staðar á einhvern hátt.

Þetta eru aðferðir sem mér hugnast ekki. Það sem hv. þingmaður nefnir hér er auðvitað eitthvað sem þarf að fara yfir og koma þá út úr frumvarpinu áður en það fer í endanlega afgreiðslu.

forseti. Ég þakka hv. þingmanni fyrir svarið. Bara til þess að taka af allan vafa þá var þetta ákvæði á sínum tíma sett í íslensk lög, ekki vegna skyldu okkar til að innleiða einhverjar Evrópureglur eða annað, ég vil tryggja að það sé ekki neinn misskilningur um það, heldur kemur það inn að beiðni lögregluyfirvalda á Íslandi í kjölfar umræðu um að þetta væri nú þrælsniðugt. Nú býður tæknin upp á þetta og þá skulum fylgjast vandlega með fólki og passa að þessar upplýsingar séu til ef við skyldum þurfa á þeim að halda. Það er ekkert óeðlilegt í rauninni við það að valdhafar óski eftir meiri völdum. Þess vegna þarf alltaf að taka slíkum beiðnum af mikilli gagnrýni og með

nervus. Ég lærði það nú bara ungur maður að ég ætlaði ekki að hafa vit fyrir fólki. Fólk verður svolítið að ákveða sína æviför sjálft og þannig hef ég reynt að haga mér,

svo árum skiptir til að geta hankað mig einhvern tímann einhvers staðar vegna einhvers sem ég gerði kannski sem unglingur er að minni hyggju algerlega fáránlegt. Það væri alveg hægt að geyma skjalaskáp fullan af alls konar rugli sem ég upplifði sem ungur maður. En ég er ekki viss um að ég myndi kæra mig um að það væri geymt í einhverjum gögnum

að ræða þann þátt þessa frumvarps er lýtur að samkeppni og í rauninni þeirri neytendavernd sem er verið að innleiða í íslensk fjarskiptalög í nokkrum ákvæðum. Kannski man hv. þingmaður eftir þeirri umræðu sem átti sér stað hérna þegar verið var að samþykkja svokallað Mílufrumvarp sem var svona lítill stubbur, það var verið að nýta lítinn bút úr

Það fjallaði um hitt og þetta, en þar var minni hlutinn í umhverfis- og samgöngunefnd að reyna að koma inn ákvæði til þess einmitt að tryggja neytendur og tryggja samkeppni og að Fjarskiptastofnun gæti í rauninni gripið inn í þegar aðilar á fjarskiptamarkaði með mjög markaðsráðandi stöðu hvort hv. þingmaður geti verið sammála mér um það að margs konar regluverk sem kemur frá Evrópu sé að auðga mjög íslenska löggjöf þegar kemur að neytendum og neytendavernd.

Já, ég fylgdist með þeirri umræðu sem átti sér stað eftir að Míla var seld. Kannski hefði þetta frumvarp þurft að hafa verið tilbúið þegar Míla var seld með þeim breytingum sem við við erum að nefna hér og myndum vilja sjá gerðar á þessu frumvarpi. En allt á þetta að snúast um að auka neytendavernd. Það er það sem skiptir höfuðmáli í öllu sem við gerum. Ég hafði t.d. engar skoðanir á því hvort eigandi Mílu héti Jón eða John, það breytti mig í sjálfu sér engu hvort erlendir aðilar eða innlendir eða innlendir aðilar ættu þetta. Það sem truflaði mig á sínum tíma var að sjá Símann seldan og

eignir almennings á hvaða tímapunkti sem er og það þarf að tryggja að fólk sé varið fyrir misvitrum einstaklingum sem ætla sér að græða á því eða það. Mér finnst að við þurfum að horfa fyrst og fremst á það að þessi neytendavernd sé til staðar og já, í flestum tilfellum hefur hún verið bætt með tilskipunum frá Evrópusambandinu.

í rauninni tvíþætt. Þetta frumvarp er ekki bara um þetta mikla öryggisnet sem lýtur að því að við eigum greiðan aðgang að fjarskiptum og að það sé verið að tryggja öllum jafnan aðgang að fjarskiptum. Við tryggjum það svo sem ekki með lögum eins og þessum, ekki frekar en að við tryggjum heilbrigðisþjónustu um allt land þó að við skrifum það í lögin. En það er ekki síður mikilvægt að tryggja að það að það verði ekki einokun á markaði, þar ríki virk samkeppni og stjórnvöldum sé gefið einhvers konar tæki til að beita þvingunum ef fyrirtæki eru að fara of gáskalega í þessu.

Ég geri mér svo sem ekki grein fyrir því, þetta er auðvitað risavaxið mál og við sjáum það bara stundum í símanum okkar að við erum að fá erlend símtöl, sem maður veit ekkert hvaðan koma, stundum frá Afríku, stundum einhvers staðar annars staðar frá,

símann í tíma og ótíma, alls konar símanúmer, Netflix eða Netflux þar sem er verið að senda tölvupóst um að ganga frá áskriftinni þinni,

á vettvangi hamfara höfum nýtt okkur það að til eru einföld forrit sem hægt er að setja í síma og keyra síðan um og mappa þetta allt saman út á mjög auðveldan máta. Kannski væri ágætt að ráða einn eða tvo nemendur í að keyra um Ísland í sumar fyrir Fjarskiptastofu til að fá raunverulegt dreifikort. En nú er ég þegar búinn með eina og hálfa mínútu og þarf að fara í næsta efni. Það eru 53. og 54. gr., en þar er fjallað um reikikostnað.

en betur má gera en við höfum gert hingað til. Í dag eru það Evrópubúar sem fá frítt hingað og ég held að það væri af hinu góða að reyna að fá reikisamninga við helstu lönd sem við ferðumst til og þau lönd

Þarna langar mig að hvetja umhverfis- og samgöngunefnd til að skoða hvað gerðist í Bandaríkjunum þegar fjarskiptafyrirtækin þar þurftu þar þurftu allt í einu að fara að gefa upp nákvæmlega á reikningum fyrir hvað var verið að rukka og brjóta niður kostnaðinn þannig að fólk gat farið að segja: Já, en ég var ekki að biðja um þessa þjónustu. Gagnsæið er ekki gott í þeim reikningum sem við fáum í dag.

en þar liggur Farice-strengurinn inn til landsins líka og þarna sigla inn mjög stór skemmtiferðaskip á hverju sumri. Ef þið reynið að koma öllu þessu þrennu fyrir í einum firði þá áttar maður sig á því að það gengur ekki upp.

og skipum bannað að leggjast við akkeri innan sömu fjarlægðar frá fjarskiptastrengjum, mega ekki veiða með netum, botnvörpu og þess háttar.

hefur hv. þingmaður reiknað út hvaða hversu mikið pláss er þarna eftir til að athafna sig inni í þessum fallega og dýrmæta firði?

Síðan eru líka til reglur um hvað skip mega fara nálægt kvíum sem eru í sjó. Svo koma útreikningar, þeir eru víst ekki til

Og mér er sagt að ef þú leggur saman þessar þrjár tölur þá getir þú fyrst komist í nógu breitt svæði allra, allra yst í Seyðisfirði.

á þessum svæðum vegna þess að ef sæstrengur eins og Farice dettur niður, þá er spurning hvort það sé nokkuð horft á Netflix og aðrar seríur í nokkuð góðan tíma.

Nú er hv. þingmaður í hv. atvinnuveganefnd og ég velti fyrir mér þar sem er verið að ræða einmitt fiskeldi í Seyðisfirði þessa dagana, ekki í þeirri nefnd heldur fyrir austan,

varla. Og varla viljum við að skip hætti siglingum um fjörðinn. Þá þarf að taka ákvörðun um hvort að fjörðurinn sé einfaldlega of þröngur til þess að geta rúmað fiskeldi til viðbótar.

Þarna er búið að vera að vinna frábært uppbyggingarstarf við að fá fleiri og fleiri skemmtiferðaskip inn. Þegar ég hitti fólk þarna í kjördæmavikunni kom fram að það er mikil fjölgun aftur núna og verður bara mjög gaman að sjá Seyðisfjörð lifna aftur við eftir tveggja ára

áhrif þessara auknu reikiheimilda á farsímasamband á vegum og í dreifbýlinu öllu hvernig hann metur áhrif þeirrar breytingar frumvarpsins. Ég hef verið þeirrar skoðunar að þetta sé gríðarlega mikilvægt mál, sérstaklega fyrir landsbyggðina, og hef pirrað mig mjög á því að málið sé jafn seint fram komið og raunin er vegna þess að það hafi raunverulega dregið

en er haldið í óvissu og það tefur. Hver mánuður sem málið dregst í meðförum ríkisstjórnarinnar er heill mánuður til viðbótar af óþarflega lélegu farsímasambandi á vegum landsins.

forseti. Ég þakka hv. þingmanni fyrir spurninguna. Varðandi reikiþjónustuna þá er það hreinlega öryggismál að vera með reikiþjónustu á milli kerfa á þessum dreifðu stöðum um landið og á vegunum. Það að reyna að fara að byggja upp farsímasenda frá öllum

farið víða um heim og séð mörg fjarskiptakerfi þar sem þetta hefur verið gert. Þar næst betri dreifing, betri notkun og við erum jafnvel farin að sjá sérstaka aðila reka

verði fyrir þeim sömu hræðilegu örlögum og það varð fyrir hér á síðasta þingi, eins og hefur verið lýst ítrekað í dag.

Varðandi gagnsæið, reikninga og 74. gr., þá finnst mér vanta meiri lýsingu á því að þarna sé verið að brjóta niður kostnaðarliðina og sjá virkilega hvað kostar hvað og að fólk átti sig á þessu, að það sé ekki, eins og var nefnt hér fyrr í dag, að borga aukalega fyrir eitthvað tvöfalt

Mig langar svolítið til að inna hann eftir skoðun á því hvað það er í þessu frumvarpi sem sérstaklega hvetur til nýsköpunar á fjarskiptamarkaði. Ég spyr vegna þess að hv. þingmaður hefur reynslu og þekkingu á þessu sviði og vegna þess að í frumvarpinu er töluvert rætt um að

að við hér á Íslandi sitjum ekki eftir í þróun og nýsköpun á þessu

Það er samt svolítið þannig

En til þess þurfum við að hafa aðgengi að fjarskiptum. Ég get bara tekið dæmi úr minni fortíð þegar ég var að vinna í Afríku, þar sem

Það var 2005 eða 2006 að allt í einu opnaðist nýr möguleiki á því að koma með nýjar lausnir fyrir hópa,

og þannig opnaðist fyrir nýsköpun sem við höfðum ekki aðgang að áður.

að taka þann ballans á milli flækjunnar í regluverkinu og þess að við erum með fá fyrirtæki. Ég held að við verðum að hafa reglur vegna þess að ef við erum ekki með regluverk í kringum þetta sem er sterkt og gott þá lendum við einfaldlega í því sama og við höfum séð á öðrum sviðum, að þar verður samráð og neytendur líða fyrir það.